På vegne av Frem- skrittspartiets representanter Sylvi Listhaug, Morten Wold og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om å stanse videre innføring av Helse plattformen og vurdere andre alternativer der den er tatt i bruk.

Etter ønske fra finanskomi- teen vil presidenten ordne debatten slik: Den fordelte taletiden begrenses til 3 timer og 15 minutter, eksklusiv replikker og treminuttersinnlegg. Taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 50 minutter, Høyre 40 minutter, Senterpartiet 30 minutter, Fremskrittspartiet 20 minutter, Sosialistisk Venstreparti 15 minutter, Rødt 10 minutter, Venstre 10 minutter, Miljøpartiet De Grønne 10 minutter og Kristelig Folkeparti 10 minutter. Videre vil

leder): La meg starte med å takke både representanter og ansatte på Stortinget for tålmodighet de siste ukene og dagene, og ikke minst Senterpartiet og SV for gode, men krevende forhandlinger om statsbudsjettet for 2024. Sammen har våre tre partier nå kommet til vår femte budsjettenighet denne stortingsperioden – enigheter som trygger velferden og kutter utslipp. Vi nærmer oss slutten av et krevende år, både i Norge og i verden. Terrorangrepet i Israel, krigen i Gaza, Ukraina-krigens ringvirkninger og etterdønningene av pandemien har preget året. Her i Norge treffer kraftpriser, matpriser og prisvekst inn i folks privatøkonomi. Prisveksten er høy og påvirker de fleste av oss. I første halvår i år var prisveksten den høyeste siden året jeg ble født, 1988. Kriser og høy prisvekst krever politisk styring. Det leverer regjeringen på sammen med budsjettpartner SV. Prisveksten er nå på vei ned, sysselsettingen er høyere, og ledigheten er lavere enn i de åtte årene før regjeringen tiltrådte. Derfor er det på sin plass å si: Den økonomiske politikken virker. virker. Likevel er det sånn at de fleste faktisk har fått dårligere råd de siste årene på grunn av høye renter og prisvekst. Derfor må politikken ha tydelige mål og retning. For oss er det viktigste nå å få ned prisstigningen og dermed bidra til at styringsrenten igjen kan settes ned – og å ha Europas laveste ledighet, få enda flere ut i trygge jobber og hjelpe folk med hverdagsøkonomien gjennom rimeligere og mer tilgjengelig velferd. I budsjettene betyr dette å prioritere, og vi prioriterer trygghet. Denne tryggheten koster. I 2024 øker utgiftene bare til folketrygden med over 60 mrd. kr. Samtidig går over 40 mrd. kr til mottak, bosetting og integrering av ukrainske flyktninger samt til militær støtte og bi stand til Ukraina. I sum bruker vi altså over 100 mrd. kr i 2024 på bare disse to prioriteringene, og det krever at noen andre ting må vente. må vente. Kostnadene ved å ha barn øker med alder. I 2024 er barnetrygden for barn over seks år mer enn 5 500 kr høyere enn da høyresiden styrte Norge. Det er viktig for lommeboka, og det er også rettferdig. I tillegg får eneforsørgere med barn over seks år, der mange har trang økonomi nå, nesten 11 000 kr mer per barn enn de gjorde da Erna Solberg var statsminister.

Vi fører en politikk for jobbskaping, og flere er nå i jobb enn noensinne under forrige regjering. Arbeid er hovedmålet i den norske modellen, og arbeidslinjen ligger fast og blir styrket. styrket. For at vi skal nå klimamålene våre, trenger vi et næringsliv og en industri som kutter utslipp og tar i bruk ny teknologi. Regjeringen er i gang med et grønt industriløft, og med dette forliket støtter vi opp om dette. Punktutslippsprogrammet i Enova styrkes kraftig med 1,5 mrd. kr. Vi etablerer også en ny låneordning på 5 mrd. kr til nye grønne prosjekter i tidlig- og oppskaleringsfase. Regjeringens klimastatus og -plan viser at vi er i rute for å nå 2030-målene i ikke-kvotepliktig sektor. Dette forliket, som får flertall i dag, bidrar til enda flere utslippskutt, mer omstilling og nye arbeidsplasser. Under gjeldskrisen i 1988 sto Husbanken bak mesteparten av utlån til boligbygging i Norge. Slik er det ikke i dag. Likevel er Husbanken et viktig virkemiddel for å få bygget boliger til vanskeligstilte, gi startlån, bygge utleieboliger og studentboliger. Dette forliket gir Husbanken økt låneramme på 5 mrd. kr neste år, og med det den høyeste lånerammen og de sterkeste boligsosiale musklene på over et tiår. Dette budsjettet tar på alvor dagens utfordringer samtidig som det baner vei for en mer rettferdig og grønn framtid. Det er et budsjett for trygg økonomisk styring i en urolig tid. Det er med glede jeg tar opp de forslagene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV står bak. [10:08:32]: Regjeringen har vært vel- dig opptatt av å få frem at oljepengebruken etter forliket er den samme som i det opprinnelige budsjettforslaget.

De pengene som kommer inn i dette forliket, er penger som eksisterer, som Stortinget tidligere har bevilget brukt til en tapsavsetning, og som nå blir bevilget brukt til andre formål. I Høyres alternative budsjett er det altså kutt på 1,25 mrd. kr i en inngått jordbruksavtale. En henter ut kassakreditt fra Bane NOR – åpenbart en engangsløsning, for å bruke Høyres egne ord fra tidligere – og det er også helt fullstendig urealistisk budsjettering på eiendomssalg mv. mv. Budsjettene i Stortinget gjøres opp år for år. Regjeringen er allerede i gang med 2025-budsjettet. I likhet med dette budsjettet kommer det til å være et budsjett for trygg og ansvarlig styring. Jeg er veldig glad for at vi får et flertall for en trygg og moderat oljepengebruk i statsbudsjettet i dag.

fordi de ikke har vært brukt tidligere, er det det samme som om man skulle brukt 9 mrd. kr ekstra fra oljefondet rett inn i norsk økonomi. Det er det som er kjernen i mitt spørsmål. Hva slags effekt mener man at disse pengene vil ha, og er den lik den effekten man ville fått hvis man hadde brukt oljemilliarder i stedet? Så hører jeg at representanten er veldig opptatt av å få frem at de står for trygg økonomisk styring; det viktigste nå er å få ned prisveksten. Da lurer jeg igjen på: Kan representanten forklare forskjellen? Hvilken effekt har disse pengene, samme hvor de kommer fra, i den økonomiske situasjonen vi står i nå, og føler representanten seg trygg på at vi med denne pengebruken ikke vil ende i en situasjon hvor vi setter mer press på renten eller mer press på prisveksten? Eigil Knutsen (A) [10:11:07]: Med eller uten disse pengene hadde oljepengebruken i neste års budsjett vært 2,7 pst. For å ta den hypotesen: Hvis dette hadde vært oljepengebruk, hadde forskjellen vært helt marginal. Den hadde vært på samme desimal på oljepengebruken. Men dette er jo ikke oljepengebruk.

Det skjer med utgifts- og inntektsposter i statsbudsjettet hele tiden. Det er derfor Stortinget budsjetterer år for år. I 2024 er det noen såkalte engangsutgifter og noen såkalte engangsinntekter. Det er flertallet helt komfortable med å budsjettere med, akkurat som Høyre åpenbart er helt komfortabel

jeg er sikker på at jeg deler, for det ligger også noen andre x-faktorer i dette budsjettet, som f.eks.: Er anslagene for flyktningankomster riktige? De kan fort ende opp med å være høyere enn det som ligger i dette budsjettet. Er anslagene for prisvekst riktige? Det kan hende at de er feil, akkurat som i fjor. Da vil man måtte øke pengebruken mer når man kommer inn i neste år. Da er jeg bekymret for at vi beveger oss inn i en situasjon hvor budsjettet ikke lenger fungerer nøytralt. Det er ekspansivt allerede nå, med dette forliket, og det kan legge press på renten. Da er det representantens parti som må bære ansvaret dersom renten stiger. Jeg vil spørre nok en gang: Er representanten bekvem med det? Føler representanten seg trygg på at vi nå får et budsjett som sikrer at vi ikke (A) [10:13:11]: Dette er et veldig an- svarlig budsjett, og det viktigste grepet i dette budsjettet er at vi tar grep om folks hverdagsøkonomi. Regjeringen har foreslått å kutte barnehageprisen. Forliket legger opp til videre utrulling av gratis halvdagsplass i SFO og rimeligere og mer tilgjengelig velferd. Det er hovedgrepet som tas i budsjettet. Hvis representanten Brus budsjett hadde fått flertall her i dag, kunne altså norske familier sett fram til dyrere barnehage neste år, dyrere SFO neste år, dyrere mat neste år, dyrere ferger neste år og brede kutt i velferden gjennom en forsterket ABE-reform. Jeg mener vårt budsjett er veldig ansvarlig og tar folks hverdagsøkonomi på alvor i de krevende tidene vi er inne i. Så skal jeg gi representanten Bru et poeng til slutt. Det at det er krevende å forutse utviklingen i økonomien i disse urolige tider – akkurat som det var for forrige regjering da de la fram 2022-budsjettet og anslo en prisvekst på litt over 1 pst., og prisveksten i 2022 endte på over 5 pst. Det er vanskelig å treffe eksakt, men vi skal prøve å treffe så godt som mulig.

[10:14:26]: Tålmodighet sies å være en dyd, men ikke alltid, og nok en gang har vi opplevd at budsjettbehandlingene har trukket i langdrag. Det har vært utsettelse av frister, og vi får altså et resultat rett før Stortingets behandling av vedtak. Dette har blitt regelen for denne regjeringen, i tre statsbudsjett og to reviderte budsjett, og budsjettavtalen nå, for 2024, med SV, ble presentert et knapt døgn før Stortingets behandling av vedtak. Det vil si at ingen som berøres av budsjettendringene i avtalen, får tilstrekkelig anledning eller tid til å reagere eller kommentere, heller ikke opposisjonen. Det blir veldig uforsvarlig, både for den økonomiske styringen, for demokratiet og for budsjettbehandlingen i Stortinget. Hvordan vil finanskomiteens leder forsvare en så uforsvarlig budsjettprosess og manglende mulighet til å bli hørt for dem som berøres av endringene i avtalen med SV? Eigil Knutsen (A) [10:15:28]: Vi skulle gjerne vært ferdig tidligere med budsjettforhandlinger, men det er nå engang sånn at en forhandler til en er ferdig

utsatte debatten, og behandlet også forlikene gjennom løse forslag. Så dette har ikke blitt noen regel for dette flertallet, dette er en utvikling vi har sett over tid når det har vært mindretallsregjeringer

periode, ikke sånn at en har en høringsprosess på det. Det er regjeringens framlagte budsjett som blir hørt, og så har vi debatt om de reelle politiske forskjellene her i salen i dag. Det ser jeg fram til, og jeg er sikker på de er ganske store mellom representanten Limi og meg selv. Hans [10:16:32]: Det er helt rik- tig. I går morges, kl. 06.26, fikk altså Stortinget orientering om at regjeringen plutselig hadde funnet 9 mrd. kr ekstra som kunne disponeres i neste års budsjett. I budsjettskissene til regjeringspartiene og SV som ble offentliggjort på nettsidene, fremkommer det at de 9 mrd. kr var en del av inndekningen allerede tidlig lørdag kveld. Da er spørsmålet: Når fikk regjeringspartiene og SV kunnskap om at man kunne disponere 9 mrd. kr ekstra fordi tapsavsetningen i Eksportfinans var for høy, og hvorfor ble ikke den informasjonen formidlet videre til Stortinget umiddelbart? (A) [10:17:23]: Stortinget blir opplyst samtidig om den typen anslagsendringer. Det er vanlig prosedyre at komitélederen stiller spørsmål til Finansdepartementet, og det svaret som kommer fra Finansdepartementet, blir gitt samtidig til alle finanskomi teens

Kva er grunnen til det? Er grunnen at desse pengane ikkje trengst i lommene til folk allereie no i vinter, eller er det kanskje at ein ikkje vil synleggjere for Stortinget at dei reelle utgiftene her er dobbelt så store

Så 1. juli var et helt naturlig tidspunkt for å rekke å tilpasse hele dette systemet. Det er en ganske stor omlegging å øke disse minstesatsene. Jeg synes det er bra at de tre partiene i Stortinget har kommet til enighet om å øke noen av de laveste satsene i trygdesystemet vårt. Mange av dem som går på disse satsene, har også høye utgifter til strøm, mat og andre ting som har økt kraftig i pris. Derfor er jeg stolt av den pakken vi leverer for de økte ytelsene her i dag.

Vi befinner oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte kostnader til bolig, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange får strammere økonomi, og flere trenger hjelp. Samtidig står Norge foran store endringer. Vi blir flere eldre for hver som jobber, vi skal omstille oss til nye næringer, og vi må redusere utslipp for å unngå farlige klimaendringer. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Høyre vil ta ansvar for å skape en bedre fremtid. Dyrtid rammer særlig barnefamilier, dem med høye renteutgifter og dem med lave inntekter. Pengene strekker ikke lenger til. Derfor prioriterer Høyre lavere skatt på vanlige inntekter, økt barnetrygd og gratis kjernetid i barnehagene for flere familier i vårt alternative statsbudsjett. Hadde vi styrt landet, ville regningene ha blitt litt enklere å betale. Norge bør være et attraktivt land for verdiskaping og utvikling av næringsliv. Det vil lette omstillingen av Norge, skape nye arbeidsplasser og bidra til finansierin gen av velferden i fremtiden. Høyre vil legge til rette for at bedrifter kan skape trygge arbeidsplasser. Næringslivet må lykkes for at folk skal ha en jobb å gå til, og for at det offentlige skal kunne tilby gode velferdstjenester. Derfor foreslår vi for andre år på rad å fjerne hele økningen i arbeidsgiveravgiften. I tillegg vil vi trappe ned formuesskatten på arbeidende kapital. Dette vil gjøre det mer attraktivt å investere i norske bedrifter og motvirke investorflukt. Vi må nå våre klimamål dersom vi skal unngå farlige og kostbare klimaendringer. Vi må jobbe hardere for å kutte utslipp og samtidig legge til rette for at norsk næringsliv og industri lykkes med den grønne omstillingen. Vi prioriterer derfor å øke CO2-avgiften, etablere et eget utslippsprogram for industrien og hjelpe tungtransporten med å kutte utslipp. Statens viktigste oppgave er å gi innbyggerne trygghet. Høyre vil styrke Forsvaret på både kort og lang sikt. Våre prioriteringer vil gi økt forsvarsevne og økt sikkerhet for Norge. Folks trygghet i hverdagen her hjemme er også viktig. Høyre vil ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024 etter flere nedbemanninger med regjeringen. Det vil styrke innsatsen mot økende gjeng-, ungdoms- og arbeidslivskriminalitet. I urolige tider er det ekstra viktig at innbyggerne kan være trygge på at de får helsehjelp når de trenger det. Høyre vil styrke sykehusøkonomien for å gi flere rask og god helsehjelp. Vi vil ta i bruk ledig kapasitet hos private for å få ned ventetidene, på det offentliges regning. Bedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer og skaper en bedre fremtid. fremtid. Derfor er det ekstra synd at regjeringspartiene og SV ikke evner å prioritere nettopp det viktigste, trygghet og økonomi, i sitt statsbudsjett for neste år. De tar ikke ansvar for å sørge for at lommeboken strekker litt lenger for folk, de tar ikke ansvar for at gatene og landet skal bli tryggere, og de tar ikke ansvar for at folk skal få helsehjelp raskere, eller for at næringslivet skal skape trygge arbeidsplasser. Det er også svært bekymringsfullt at regjeringspartiene og SV bruker engangspenger på varige utgifter. De vil hevde at de ikke øker oljepengebruken i budsjettenigheten, men det er i praksis det de gjør når de henter hele 9 mrd. kr ekstra Dette er penger som har stått igjen etter pandemien som, når de brukes på denne måten, vil gi akkurat samme effekt som det et enda større uttak fra fondet ville ha gitt i norsk økonomi.

Pengebruken partiene legger opp til nå, vil legge et ekstra press på norsk økonomi og kan bidra til økt rente. Vi vet at det er usikkerhet knyttet til anslagene i statsbudsjettet for både pris- og lønnsvekst. Ja, det kan være vanskelig å anslå eksakt. I fjor bommet man grovt, og som konsekvens måtte man øke pengebruken drastisk i revidert budsjett i år. Vi vet også at det trolig kommer store utgifter knyttet til flyktninger neste år, utgifter det på ingen måte er tatt nok høyde for i budsjettet som blir vedtatt i dag. Konsekvensen av dette er at vi inn i neste år raskt befinner oss i en situasjon hvor regjeringen ikke bare har brukt mer penger enn det som er tilrådelig gitt situasjonen i økonomien, men også vil ende med å bruke enda mer fordi de ikke har tatt høyde for utgifter de vet med stor sannsynlighet kommer. Da har man to alternativer: å øke oljepengebruken nok en gang eller å øke skatter og avgifter. Kjenner jeg denne regjeringen og deres budsjettpartner riktig, er det nå grunn til å frykte begge deler. I mai i år skrev Norges Bank at den økte pengebruken fra regjeringens side hadde bidratt til å øke renten mer enn det som ellers ville ha vært tilfellet. Vi kan håpe rentetoppen snart er nådd, men det blir spennende å se hvor vi befinner oss når vi nærmer oss sommeren neste år, og om regjeringen fortsatt vil ha sine ord i behold om at de fører en trygg og ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til å dempe prisveksten og presset på renten og bedrer den økonomiske situasjonen for folk i hele landet. Jeg frykter det motsatte, nettopp fordi vi har en regjering som ikke tar ansvar for fremtiden. Med det vil jeg ta opp Høyres forslag.

[10:28:02]: Krig i Europa gir alltid dyrtid. Også Høyre målbærer dette, sist ved Erna Solberg i forrige spørretime. Da lurer jeg på hvorfor Høyre nok en gang i sitt alternative statsbudsjett tar fram den usosiale motorsagen og kutter og gjør livet tøffere for noen av dem som kjenner mest på denne økonomien. Regjeringen reduserte tannlegeregningen for folk mellom 21 år og 24 år. Høyre økte den. Regjeringen ga arbeidsledige feriepengene tilbake. Høyre tar det fra dem igjen. Regjeringen fjernet det usosiale og urettferdige straffeåret for mottakere av arbeidsavklaringspenger. Høyre vil igjen kaste dem ut i usikkerhet og fattigdom. Regjeringen halverer barnehageregningen til 1 500 kr måneden i nesten 200 distriktskommuner. Høyre vil skru regningen opp igjen. Mitt spørsmål er derfor: Hvorfor mener Høyre at det er rett at det er disse gruppene som fortjener en ekstraregning når det er tøffe økonomiske tider? [10:29:08]: De fleste har fått dårligere råd under dagens regjering, og det er helt riktig at vi prioriterer ganske hardt i vårt alternativ, men vi prioriterer på en måte som vi mener treffer mer sosialt, og som treffer bedre og hjelper flere. At Høyre er imot det Høyre alltid har vært imot, som representanten her peker på, er jo ingen overraskelse. Når vi har gjort det grepet vi har gjort i vårt budsjett, hvor vi ikke er med på å senke maksprisen, men i stedet øker barnetrygden for barn mellom null og seks år, er det nettopp fordi det vil treffe flere. hvem er det som ikke drar nytte av lavere makspris i barnehagen, som regjeringen har lyst til å innføre? Jo, det er nettopp de familiene som har aller minst, de som i dag får gratis kjernetid i barnehagen. De vil ikke dra nytte av lavere makspris, for de har allerede sterkt redusert pris i barnehagen, de vil dra nytte av økt barnetrygd. I tillegg gjør vi et annet grep som treffer nettopp denne gruppen: Vi utvider gratis kjernetid, vi øker inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid. Så enda flere av de familiene som har det aller tøffest, vil få hjelp med vårt budsjett. Så har vi også, helt riktig, prioritert skattelette i dette budsjettet,

for milliarder i formuesskattekutt i sitt budsjett, 1,7 mrd. kr, som går til den rikeste promillen i landet vårt. Rundt 5 000 mennesker får i snitt ca. 300 000 kr hver om Høyre får bestemme. Så ser vi på motsatt side et målrettet angrep på en stor gruppe – folk som bor langs kysten og i distriktene for øvrig over hele landet. Regjeringen gjorde ferjene billigere eller gratis. Høyre skrur nå prisen tilbake til Høyrenivå. Regjeringen styrker nettolønnsordningen. Høyre svekker den igjen. Og som nevnt: Regjeringen gjorde det rimeligere å ha unger i barnehage i distriktene. Høyre gjør det tusenvis av kroner dyrere i året. Jeg tillater meg derfor å følge opp med to spørsmål: Betyr ikke all verdiskapingen på kysten og i havnæringene noe for Høyre? Skjønner ikke Høyre hva det betyr for finansiering av velferdsstaten at vi lykkes i kystnæringene, og at det attraktivt å bo på kysten?

Jeg kan gjerne stå her og ta kritikk for at vi ikke gjør nok for distriktene, men jeg synes det er litt spesielt, all den tid representanten tilhører en regjering som med ett enkeltgrep svekker bedriftene, i hvert og det er den økte arbeidsgiveravgiften. Den treffer som en planke rett inn langs kysten. Det er de bedriftene som merker det mest, f.eks. i mitt eget hjemfylke, Rogaland, hvor dette er en stor belastning. Det rammer helt konkret kompetansearbeidsplasser ute i landet vårt som vi trenger for å få til omstillingen. Så synes jeg også det er litt spesielt å bli kritisert for å kutte formuesskatten, all den tid representanten tilhører et parti som i sitt eget budsjett kutter nettopp i formuesskatten. På et eller annet nivå her må jo representanten være enig i at formuesskatten ikke alltid er hellig, og at det har noe å si at det også lønner seg å investere i norske arbeidsplasser og være eiere av bedrifter i Norge. Det er som kjent forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hele haken. Jeg vil ikke gi meg helt på det med ferje. Rett før valget i 2021 var Høyre med på et bredt forlik som Arbeiderpartiet tok initiativ til. Da reduserte vi ferjeprisene inn i sommeren før valget, noe som var vår start på det som nå har blitt gratis ferje til øyværingene og halv pris til alle som har et alternativ til ferje, og som gjør at Iris og Ole på Otrøya ikke lenger må bruke 130 000 kr på ferjebilletter hvert år, slik som VG kunne fortelle om da Høyre styrte landet. Så, rett etter stortingsvalget i 2021, la høyreregjeringen fram sitt statsbudsjett, og da var prisene hevet igjen, en plan som Høyre følger opp slavisk også i år. To spørsmål til representanten er derfor: Er det slik at Høyre ikke forstår hva det betyr for folk og næringsliv på kysten at arbeidsfolk ikke må bruke like mye penger på ferje som på huslån? Og synes Høyre det er realt å ha én politikk rett før valget og så skru opp ferjeprisene i hvert eneste budsjett etter valget? [10:33:29]: Vi har også vært for lavere priser på ferje, men vi er ikke for gratis ferje. Ja, det er en helt tydelig prioritering fra vår side, vi har ikke brukt penger på det, for vi mener faktisk at det er viktigere at ferjen går, enn at den er gratis. Det er det som har vært effekten av den politikken, at noen steder har ferjene sluttet å gå, eller at avgangstidene har blitt dårligere. Jeg vil også igjen hevde at når man først skal snakke om hva som betyr noe for folk rundt omkring i hele landet, også i distriktene, også langs kysten, er det jo at de har en jobb å gå til. gå til. Denne regjeringens politikk er slik at man går inn og helt systematisk svekker mulighetene bedriftene har til å skape flere arbeidsplasser gjennom å tviholde på det man har sagt er en midlertidig avgift, som nå er der nok en gang nok et år etter at man sa den skulle bort. Jeg lurer veldig på når den faktisk skal bort, for dette er et stort problem for næringslivet der ute. Nå begynner også regningen på såkalt midlertidige skatter og avgifter i de budsjettene som representantens parti vedtar i Stortinget, å bli veldig høy. Nå er det 20 mrd. kr som er midlertidige penger. Så jeg frykter at denne avgiften aldri vil gå bort, og det er derfor vi prioriterer å fjerne den helt i vårt alternative budsjett. [10:34:45]: Tidligere i år ga Høyres nåværende leder ut en bok der hun latterliggjør distriktspolitikken og tegner et bilde av at en umulig kan klare å ta vare på lokalsamfunnene over hele Norge. Det er ikke så rart at Høyre ikke har tro på at en skal klare å ta vare på lokalsamfunnene i hele Norge når en ser på forslagene en kommer med, og hvordan en vil endre regjeringens statsbudsjett. Det foreslås bl.a. en milliardøkning i drivstoffavgiftene, fjerning av gratis ferjer, kutt i bredbåndsutbyggingen, dobling av barnehageprisene i distriktene, fjerning av bygdevekstavtaler. En tar bort grunnskoletilskuddet som skal redde nærskolene, fjerner pengene til lokale fellingslag, og en rammer norsk mat og matproduksjon med nesten 1 mrd. kr i økte avgifter. Lista strekker seg langt. Spørsmålet mitt er veldig enkelt: Har Høyre en eneste reell satsing på distriktene i sitt budsjett? [10:35:49]: Ja, vi har mange, for all po- litikk man vedtar i et budsjett, treffer også distriktene. Distriktene er en del av landet. Så når man har et statsbudsjett, vil man også treffe distriktene. Da vil jeg igjen peke på det jeg har gjort flere ganger her i dag, som er at vi fjerner hele den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften. Det har vært krav nummer én fra fra alle bedrifter i landet, og mange av de bedriftene ligger ute i distriktene, hvis man har lyst til å bruke et sånt begrep. Så har jeg lyst til å ta avstand fra det representanten sier om at min partileder har har latterliggjort distriktspolitikken. Det er jeg ikke enig i. Vi satt i en regjering hvor vi faktisk hadde en egen distriktsminister. Vi leverte flere ulike strategier rettet mot distriktene – både fjell og kyst, for å nevne noe – så en slik beskrivelse mener jeg er helt feil. feil. Igjen, som jeg har sagt mange ganger: Vi har gjort veldig tydelige prioriteringer i dette budsjettet. Vi prioriterer å styrke hverdagsøkonomien til alle familier i hele landet. Derfor har vi en stor økning i barnetrygden. Derfor har vi mer gratis kjernetid i barnehagen. Derfor har vi en skattelette som treffer alle familier i hele landet,

[10:36:57]: Da anbefaler jeg representanten å lese boka jeg refererte til, spesielt et kapittel mot slutten av boka. I Høyres alternative statsbudsjett skriver Høyre at gode lokalsamfunn og levende distrikter forutsetter at vi knytter by og land sammen med vei, transporttilbud og digital infrastruktur. Det høres jo flott ut, men da er det litt pussig, når en leser Høyres forslag til statsbudsjett, at en foreslår å kutte i ferjetilbudet, kutte i fylkesveier, kutte i distriktsflygninger, kutte i bredbåndssatsingen kutte i nær sagt alt som gjelder distrikt, spesielt innen transport og infrastruktur. Spørsmålet blir rett og slett: Har den som har skrevet teksten til Høyres alternative statsbudsjett, lest tallene som faktisk ligger i budsjettet? Tina Ja, vi har faktisk lest talle- ne. Vi har lest tekst, og vi har jobbet godt og trutt med vårt alternative budsjett. Men igjen: Man må gjøre tydelige prioriteringer i et statsbudsjett. Det har også vært vår hovedkritikk av denne regjeringen, at man ikke evner å prioritere nok. Derfor er man i en situasjon nå hvor man har måttet øke pengebruken med 9 mrd. kr, fordi man var heldig og fant ekstra penger i Eksfin for å finansiere forliket. Vi har gjort tydelige grep for å å kunne putte penger på det vi mener er det viktigste akkurat nå. Og hva er det? Jo, det er å lette den økonomiske situasjonen for familier i hele landet. Det er å bruke mer på sykehusene, som er i en veldig presset situasjon. Det ligger 1 mrd. kr mer til sykehusene i vårt alternative budsjett, og det er å styrke politiet. I motsetning til representantens parti mener ikke mitt parti at vi skal opprette f.eks. nye polititjenestesteder som politiet selv ikke vil ha, men faktisk bruke penger på å ansette de politifolkene som nå blir nyutdannet, og som ikke har en jobb å gå til fordi budsjettet denne regjeringen leverer, er for dårlig. Så ja, vi vil ikke være enig i alle små tiltak som representanten mener er bra. Men det er en tydelig prioritering i vårt budsjett: Det viktigste må prioriteres først akkurat nå, og så må vi heller ikke øke pengebruken til et uansvarlig nivå. [10:39:05]: Representanten Bru sa til Sandtrøen at Høyre vil styrke hverdagsøkonomien til folk, og fra talerstolen sa hun at dyrtid rammer barnefamilier. barnefamilier både drikker melk og bruker bensin, og i Høyres alternative budsjett øker CO2-avgiften på drivstoff med hele 20 pst., i tillegg til regjeringens allerede fra før av kraftige økning. en tid med skyhøy prisstigning på mat vil Høyre altså innføre en ny melkekartongavgift. Kan representanten fra Høyre si hvor mye en barnefamilie taper når melken er drukket og bensinen brukt opp?

Ja, vi øker CO2-avgiften, men det ligger en grønn skatteveksling i det vi gjør. Ja, det skal koste å forurense, for vi har noen klimamål som vi også er nødt til å nå, men vi kompenserer det ved å gi skattelette til alle. Det er den profilen jeg mener vi må tilstrebe hvis vi ønsker å nå klimamålene. Jeg er helt enig med representanten i at da kan vi ikke bare øke avgiftene folk må betale. Det vil oppleves som veldig urettferdig. Men hvis de får skattelette i andre enden, slik at det i hvert fall går opp i opp, at man ikke føler at man taper på det økonomisk, at det i hvert fall er ditt valg hva du har lyst til å bruke pengene på, så mener jeg det er veien å gå for å lykkes. Vi må faktisk gjøre mer for å kutte klimagassutslipp, og med vårt forslag kutter vi 250 000 tonn tonn mer enn det regjeringen legger opp til. Det mener jeg er helt avgjørende, gitt at vi har så få år igjen før vi skal ha nådd de klimamålene vi har satt oss. [10:41:02]: Når man leser Høyres alternative budsjett, kan man se at Høyre legger seg langs de samme linjene som Høyre også lå på da de var i regjering. Det er skattekutt for landets aller rikeste. velferdskutt. Det er en videreføring av ABE-reformen og ostehøvelkutt i offentlig sektor, som kommer på toppen av at Høyre ikke fullt ut kompenserer offentlig sektor for den prisveksten som har vært de siste årene. Vi ser konsekvensene av det og fengsler, og det ville vært langt, langt verre hvis Høyre hadde styrt. På toppen av det hele er det kun skattekutt til folk flest som ikke er fagorganisert – som bare for å sørge for at det ikke er så viktig med organisert arbeidsliv og insentiver til det. Organisert arbeidsliv, en solid velferd omfordeling fra dem på toppen er jo tre enormt viktige pilarer hvis forskjellene skal gå ned i Norge, og vi skal ha et samfunn med små forskjeller. Hvorfor legger Høyre fram et alternativt budsjett som vil øke forskjellene i en tid hvor de må bli lavere? [10:42:07]: Det gjør vi jo ikke, og det er heller ikke riktig at de store skattekuttene går til dem som har aller mest fra før. Det er faktisk familier med lave og vanlige inntekter som får den største lettelsen i vårt opplegg.

i kombinasjon med barnetrygden, som SV prisverdig nok har klart å øke lite grann i dette forliket. Vi prisjusterer også for de barna som er eldre enn seks år, for det vet vi er det viktigste enkelttiltaket man kan bruke for å hjelpe barn som lever i fattige familier. Jeg er heller ikke enig i at det er en dårlig sosial profil. Vi gjør også veldig mye for å få flere folk i jobb. For eksempel ligger det 500 flere tiltaksplasser i vårt alternative budsjett og 500 nye VTA-plasser, for å hjelpe folk til aktivisering i hverdagen og til å kunne komme inn i arbeidslivet dersom man ønsker det. Det er også veldig viktig når man er inne på den sosiale profilen, at ikke folk står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn. Dessverre er det altfor mange av dem nå. Det er veldig synd, gitt at vi er i en situasjon hvor det er så lav ledighet og næringslivet skriker etter folk. Så da må vi bidra. (R) [10:43:19]: Det er rø- rende å høre på Høyre, som er bekymret for universelle tiltak, som f.eks. redusert barnehagepris, fordi det kan være at noen av de som har det aller verst, ikke kan nyte godt av det. Men ett sted er Høyre veldig målrettet i sin politikk, det handler om å kutte til dem som har aller minst. Hvis man ser på Høyres budsjettforslag, kutter man 1,1 mrd. kr til de arbeidsledige ved å stramme inn på ulike ordninger for dagpenger, og man kutter 147 mrd.

Hva er greia med det? Det er målrettet, det er det, men er altså formålet å øke forskjellene i Norge, at de som har minst, skal få enda mindre? For det er vitterlig akkurat sånn det ser ut, hvis man ser på tallene.

Det er godt kjent at det ikke er Høyres politikk, det som representanten beskriver. Vi har vært for å kutte de ordningene lenge, og vi beholder det i vårt budsjett. Det vi gjør isteden, som er viktig for nettopp den gruppen som representanten er opptatt av, av, er det jeg også svarte til representanten Kaski i stad: Det ligger flere tiltaksplasser i vårt budsjett, det ligger flere VTA-plasser, vi øker potten til funksjonsassistanse i arbeidslivet, og vi reverserer kutt i tolketjenesten – som et eksempel. I tillegg foreslår vi også at folk på uføretrygd skal kunne be holde mer av pengene de tjener på å jobbe med dagens fribeløp, og vi reduserer avkortingen av inntekt over fribeløpet, for det gir et fellesskap å kunne jobbe. Jeg er til dels enig i den beskrivelsen representanten gir, at vi må gjøre det enklere for dem som ønsker det, og at de også må kunne få beholde mer av pengene sine hvis de velger å jobbe litt og har evne til det, selvfølgelig. Vi gjennomfører også et prøveprosjekt der 10 000 unge får et jobbfradrag som vil gi en skattelette. Så det ligger masse sosiale tiltak også i vårt budsjett.

at vi mener at vi ikke kan forvente at staten skal bidra med milliardsubsidier i stort monn for å sikre den grønne omstillingen. Samtidig vet vi at utbygging av havvind vil kreve ressurser, og det samme vil investeringer i å fjerne store punktutslipp, utvikling av CCS og batteriproduksjon. Mange bedrifter snakker om kapitalmangel. Vil Høyre være villig til å se på løsninger hvor staten istedenfor å støtte enkeltbedrifter med subsidier, heller velger å gå inn med egenkapital? Da vil staten være med på å ta risikoen, men vil også kunne få noe igjen gjennom utbytte dersom bedriften lykkes. [10:46:18]: Vi gjør jo til dels det i dag, f.eks. gjennom det man har grunnrente på – som er en annen diskusjon vi har om dagen, om vind på land. er ennå ikke i mål på hva som blir sitsen der, men det er en slik debatt jeg mener er et relevant eksempel på det representanten tar opp. Jeg er helt enig i at vi må ha gode ordninger som gjør det mulig at staten kan være med og bidra til at vi får flere grønne løsninger, får opp ny teknologi og ikke minst skaper flere arbeidsplasser, men jeg tror også vi må være forsiktig med å plukke vinnerne. Vi må ha brede program der det f.eks. utløses midler gjennom konkurranse. Enova er også et veldig viktig verktøy. Det er derfor vi fyller på penger til et punktutslippsprogram i vårt alternative budsjett, nettopp fordi staten må være med på laget hvis vi skal lykkes. Vi vil aldri nå klimamålene 100 pst. ved bare å lene oss på at næringslivet må dra lasset selv, for dessverre er det fortsatt sånn at de grønne løsningene ikke lønner seg nok. Også derfor er det viktig å fortsette opptrappingen av CO2-avgiften etter planen, hvis vi skal klare å skape lønnsomhet i de grønne løsningene.

[10:47:40]: I dag skal vi vedta en stor del av rammene for hvordan landet skal styres det kommende året. For Senterpartiet er det viktig at disse rammene er et sterkt fellesskap med små sosiale og geografiske forskjeller og høy tillit. Det sikrer det budsjettet regjeringen har lagt fram, og det sikrer det budsjettforliket Senterpartiet og Arbeiderpartiet har inngått med SV. Men vi skal også vedta et budsjett som er tilpasset virkeligheten rundt oss og utsiktene vi kan overskue framover, en virkelighet som for mange preges av dårligere råd og usikkerhet for framtiden. I en tid der verden er mer urolig enn på lenge, er det avgjørende viktig med en trygg og ansvarlig økonomisk styring som bidrar til trygghet for folk, forutsigbarhet for næringslivet og med tanke på arbeidsplasser, og gode velferdstjenester for oss alle. Med Senterpartiet på vakt er det også viktig at all politikk, også dette budsjettet, drar i samme retning, mot et sterkere fellesskap som reduserer de sosiale og geografiske forskjellene i landet vårt. Budsjettet for 2024 bidrar til å nå disse målene. Statsbudsjettet er først og fremst utformet for å få prisstigningen ned og renten stabilisert og fortsatt holde rekordmange nordmenn i arbeid. Det er et budsjett som er stramt, og hvor oljepengebruken er trygt innenfor ansvarlige rammer. Målet er rett og slett å sikre trygghet for at folk kan beholde hus, jobb og gode hverdagsliv i hele landet. Bunnplanken i de flestes liv er å ha en jobb å gå til, det er å ha en inntekt til å betale maten sin og regninger med, og verdighet og selvstendighet i hverdagen. Den usikkerheten mange føler på, har sammenheng med at mange ser at verden har blitt utrygg de siste årene. Russlands brutale angrep på Ukraina i 2022 rystet oss ut av tornerosesøvnen som har preget oss siden jernteppets fall i 1989. Derfor fortsetter Senterparti–Arbeiderpartiregjeringen å satse på nasjonal kontroll og sikkerhet, bl.a. gjennom å styrke forsvarsbudsjettet, en styrking på 15 mrd. kr, som gjør at vi er i rute for å nå vår forpliktelse overfor NATO, hvor vi skal bruke minimum 2 pst. av norsk økonomis produksjonsevne på forsvar. forsvar. Det siste året har vi også latt oss ryste av kriminelle bander som ikke ser landegrenser. I vårt naboland Sverige sprenges villaer i rolige boligstrøk, og i mitt eget hjemfylke opplevde vi skyting på åpen gate, i Moss, i et gjengoppgjør som hadde internasjonale forgreininger. Mange av oss med barn i alderen der man går fra barn til voksen, ser at kriminelle forpester ungdomstiden med å tilgjengeliggjøre og alminneliggjøre narkotika i skolegården. Regjeringen styrker derfor politiet med 2 mrd. kr, også det politiet som er til stede i hverdagen, der folk bor. folk bor. Budsjettet setter også markante spor på et annet viktig felt. Redusert barnehagepris er et svært konkret grep for å hjelpe hverdagsøkonomien til barnefamilier over hele landet. Her reduserer vi månedsprisen i barnehagen til 2 000 kr for

Dette er en politisk merkestein som skiller oss fra flere av de andre partiene på Stortinget, særlig partiene på høyresiden, for et land med spredt bosetting og levende distrikter krever klare og beintøffe prioriteringer. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil overlate denne til markedskreftene og sentraliseringens iboende krefter. Det gir dårlig resultat. Det krever nemlig mot å utvikle hele landet. Et annet konkret grep er grepet med å halvere maksprisen på flyruter i distriktene, noe som er bra for folk, og som er bra for næringslivet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har med budsjettforslaget vist at vi fortsetter prosjektet med å styrke tryggheten, utjevne sosiale forskjeller og utvikle hele Norge. Sammen med budsjettpartner SV har vi de siste ukene forhandlet fram en budsjettenighet. Vi har forhandlet hardt, men godt, og landet på en budsjettavtale som forsterker linjen i vårt eget budsjett, med sosial og geografisk omfordeling, en tydelig satsing på grønn industri og kraftig satsing på energieffektivisering. Det er noe vi i Senterpartiet er fornøyd med. med. Styrkingen av Enova på enøktiltak og punktutslippsprogram, en betydelig satsing på frivillig skogbarn, og kutt i utslipp fra tungtransporten er tiltak vi slutter helhjertet opp under. Det er bra for norsk næringsliv, og det er bra for oss alle. Satsingen på et grønt industriløft gjennom opprettelsen av en ny markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i Eksfin tetter et hull i virkemiddelapparatet. Budsjettforliket innfrir ambisjonene som de tre partiene har om å realisere det grønne industriløftet. Det å styrke det næringsrettede virkemiddelapparatet i grønn retning er rett og slett en utvikling av tidligere Senterparti-forslag. Mange opplever usikkerhet for arbeidsplassene om dagen. Særlig i bygge- og anleggsbransjen kan vi se mørke skyer på på horisonten gjennom at det varsles om tomme ordrebøker. I dette budsjettet tas det på alvor, og det er derfor gledelig at vi med dette budsjettet gir en rekordstor økning til rammen i Husbanken for å bygge flere studentboliger, flere kommunale utleieboliger og for å utvide ordningen med startlån. I tillegg kommer en storstilt satsing på energieffektivisering i bygg og økt vedlikehold av jernbanen. Alt sammen er grep for å bidra til å bygge landet og ruste oss for framtiden. Samtidig gir det selvfølgelig flere tilgang til boligmarkedet, studenter får tak over hodet, det gir bedre bruk av den etter hvert stadig viktigere vannkraften og energien vår, og ikke minst reduserer vi

matproduksjon og matberedskap. Vi gjeninnfører beredskapslager på korn, og for første gang siden 2013, da Senterpartiet forrige gang var i regjering, har en nå foreslått å innføre kronetoll på flere varegrupper – knollselleri, kålrot, isbergsalat og rødbete. Sammen med SV legger vi nå også potet til den listen – poteten er en viktig del av det norske kostholdet og selvforsyningen fordi den er energirik og kan dyrkes i stort sett hele landet. I motsetning vil Høyre faktisk importere mat for folk. Vi skaper forutsigbarhet for den norske bonden, slår ring om prinsippet om norsk selvforsyning og styrker tilbudet til forbrukeren. CO2-kompensasjonen har vært viktig for norsk næringsliv i konkurransen med resten av Europa. De siste årene har vi sett utfordringer med ordningen fordi den har blitt dyrere i takt med stadig høyere CO2-priser. Det har derfor vært viktig for regjeringen å finne en ordning som ivaretar industrien og norske arbeidsplasser, bidrar til klimaomstilling og samtidig er økonomisk mulig å stå i også i åra framover. Jeg er derfor glad for at vi har fått på plass en enighet som forplikter regjeringen til å fortsette dialogen med industrien, og som, forutsatt enighet med industrien, gir 0,5 mrd. kr mer i revidert statsbudsjett til våren. Regjeringen har lagt opp til et budsjett som er egnet til å ta folk og næringsliv gjennom den tøffe tiden. Vi kan ikke fjerne politisk alle konsekvensene av den tiden vi lever i, men vi kan dempe utfordringene for folk flest og derigjennom skape trygghet for økonomi, bolig og arbeid. Budsjettet vi vedtar i dag, med de tilleggene som følger av budsjettenigheten, bidrar til dette – trygg styring, økt sannsynlighet for en myk landing og forutsigbarhet for næringsliv og folk. En bred distriktspolitisk satsing er det viktigste beviset på at Senterpartiet sitter i regjering. Vi skal ha mer norsk verdiskaping og folkevekst i hele landet. Derfor skal vi fortsette denne satsingen. Det er bra for byene, som ikke kveles, det er bra for distriktene, som ikke blir lagt øde, det er bra bruk av landets ressurser, og ikke minst er det viktig av beredskapsmessige hensyn at hele landet holdes i hevd av folk og næringsliv. Det er det som gjør Norge unikt. Dette budsjettet er gjort opp uten store skatte- og avgiftsøkninger. Tvert om gir vi en skattelette på 4,5 mrd. kr neste år. Vi omfordeler, satser på effektfulle tiltak for å ruste oss for framtiden, og bygger trygghet for folk og næringsliv. Jeg vil også takke folk i regjeringsapparatet og på Stortinget for at vi har fått dette i land nå på morgenkvis ten. Jeg vil takke samarbeidspartnerne i Arbeiderpartiet og budsjettpartner SV for konstruktive og gode forhandlinger, der vi har kommet framover med respekt for hverandres forskjeller, jeg er overbevist om at resultatet har blitt et godt budsjett som folk og næringsliv trenger nå, og som vil være godt for den omstillingen vi trenger for våre barn og barnebarn.

Den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften er sagt å skulle være midlertidig. Samtidig ser regjeringa ut til å ha blitt avhengig av denne avgiften for å finansiere permanente utgiftsøkninger. SV ser heller ikke ut til å prioritere dette særlig i budsjettforhandlingene. Jeg har et enkelt spørsmål som kan bidra til forutsigbarhet for norsk næringsliv, og det er: Når kan vi forvente at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fjernes? [10:57:39]: Denne regjer- ingen er opptatt av forutsigbarhet for næringslivet. Derfor kuttes altså skatter og avgifter med 4,5 mrd. kr. Man kutter i formuesskatten for næringslivet i hele landet. Det er en forutsigbarhet som er svært viktig. Vi registrerer også at denne kritikken kommer fra et tidligere regjeringsparti som over natten natten innførte en ikke-utredet plastposeavgift, og som innførte en flyseteavgift over natten, noe som også skapte uforutsigbarhet for hele næringslivet. Så det er tydelig at representanten er fullt klar over hva han snakker om. om. I dette budsjettet gjør vi kraftige grep for å omstille norsk næringsliv. Vi innfører et grønt omstillingsfond som næringslivet har bedt om, for å gi risikolån i oppstartsfasen til grønne bedrifter. Jeg mener at dette budsjettet er et godt budsjett for næringslivet. Det gir forutsigbarhet, og det gir mulighet til å omstille inn

gi ham en mulighet, for jeg fikk egentlig ikke noe særlig svar på spørsmålet. Jeg mener at det må være fornuftig nå, for både regjeringspartiene og SV, å prøve å gi litt forutsigbarhet til norsk næringsliv. Når en innfører en ekstraordinær arbeidsgiveravgift som en sier skal være midlertidig, er det også betimelig å si noe om når den midlertidigheten opphører, og når den avgiften kan bli fjernet. Alternativet er jo at den er i ferd med å bli permanent. Så spørsmålet er igjen: Når kan den midlertidige arbeidsgiveravgiften forventes å være fjernet? Det viktigste med dette budsjettet er å få renten stabilisert og etter hvert ned, få dempet prisstigningen og fortsatt sikre høy sysselsetting. Det gjør vi med dette budsjettet. Det ligger innenfor ansvarlige økonomiske rammer, og det gjør også arbeidsgiveravgiften. Vi har sagt at den er midlertidig. Vi er nå i ferd med å kutte den, og vi kutter altså 4,5 mrd. kr i dette statsbudsjettet. Høyre på sin side øker bl.a. transportutgiftene gjennom å øke CO2-avgiften for industrien. Forutsigbarhet må gå alle veier. Mener Høyre at det er forutsigbart å kutte f.eks. 1,2 mrd. kr i en inngått avtale med landbruket? Det kunne det også vært interessant å få svar på.

I budsjettforliket med SV videreføres den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 10 mrd. kr. I tillegg reduseres tapsavsetningen med 9 mrd. kr for å finansiere ytterligere utgiftsøkninger i forliket. Alt dette er midlertidige inndekninger for å finansiere permanente utgiftsøkninger. Det betyr at når disse inntektene ikke lenger er der, må det finansieres på andre måter, og det er lite som tyder på at regjeringspartiene og SV har ambisjoner om å gjøre større omprioriteringer eller kutte i offentlige utgifter.

Vi gjør opp et budsjett som er innenfor handlingsregelen. Vi øker den altså ikke utover det som ligger i regjeringens forslag til budsjett. Vi oppretter bl.a. et grønt omstillingsfond, hvor vi bruker 1,75 mrd. kr. Det er altså engangspenger. Vi gjør satsinger innenfor energieffektivisering og skogvern, den typen ting, som også må regnes som engangspenger. Det er interessant da å gå litt tilbake og se på historien når det gjelder engangspenger. Dette er altså en omprioritering innenfor eksisterende rammer, mens det Høyre gjorde da de selv satt i regjering,

utover det som kom i koronapakkene. Høyre bør nok gå i seg selv og sin egen historie. [11:02:36]: Jeg må bare få gra- tulere Senterpartiet med å ha gjort en så god jobb med å

men det er jo litt rart at det skulle gå slik, for det er bare et par år siden partileder Vedum lagde en video der han raljerte over at prisene var på 17 kr literen. kom i regjering, var de totale bensinavgiftene, altså veibruksavgift og CO2-avgift, på totalt 6,38 kr. Totalt vil de to avgiftene utgjøre 7,34 kr neste år, altså nesten 1 kr i økning. Dette Dette kommer på toppen av et allerede høyt prisnivå, for snittprisen har i to år nå vært ca. 22 kr. Er representanten enig i at det kan se rart ut å kjempe for lavere avgift når prisen er 17 kr, for så å vedta høyere avgift når prisen er 22 kr? [11:03:40]: Representan- ten vet også at den internasjonale oljeprisen er en helt annen, og at den internasjonale situasjonen er en helt annen enn det den var. Vi vet også at da Fremskrittspartiet selv satt i regjering, økte avgiftene atskillig mer enn de gjør under denne regjeringen. Denne regjeringen har lagt vekt på at det skal være mulig å bo og drive i hele landet. Derfor har vi jobbet for å holde avgiftsøkningene på bruk av bil så lave som mulig, vi er i ferd med å få til en god omstilling også av transporten. I motsetning til Fremskrittspartiet er vi også opptatt av klimaendringene. Vi er nødt til å tenke begge deler samtidig. Vi er nødt til å sørge for at folk kan bo og leve i hele landet, utnytte transportmulighetene som er, og leve et godt liv ved å bruke bilen. Den er et viktig transportmiddel. Samtidig må vi også omstille, og det legger regjeringens avgiftsopplegg på transport opp til. En er opptatt av å gjøre bruk av bil så billig som mulig, men det betyr altså 1 kr i økt avgift.

å sørge for å redusere bensinavgiftene. De har sett at oljeprisen har steget såpass mye, og at det har blitt en krig i Ukraina som har ført til en stor prisvekst, og resultatet av det som De Grønne var med på i Tyskland, var altså å redusere drivstoffavgiftene. Hva er det De Grønne i Tyskland har forstått som Senterpartiet i Norge ikke har forstått? lave. Vi er opptatt av at det skal være mulig å bo og drive næringsliv i hele landet. Det er faktisk sånn at drivstoffavgiftene øker mindre under denne regjeringen enn de gjorde under Fremskrittspartiet.

Men det er eigentleg noko anna eg skal stille spørsmål om. I dette budsjettforliket som kom i går, har det vore mykje snakk om inndekkinga og kritikk av at milliardar i eingongspengar vert brukte.

Og etter at det har stått stille under mange år med Venstre i regjering, har man altså økt bevilgningene til dette kraftig under Arbeiderparti– Senterparti-regjeringen. Venstre gjør på sin side sitt for å kutte i ordninger til Distrikts-Norge. Ferjepriser nevnte representanten selv. En reduserer kompensasjonsgraden i støtteordningen til husholdningene fra 90 pst. til 80 pst., og en gjør strømmen dyrere for folk i Nord-Norge. En velger å gjøre maten dyrere. En velger å sette opp avgiftene på drivstoff kraftig. En fjerner grunnskoletilskuddet osv.

en stor urettferdighet fordi det produseres ekstremt mye strøm. Nå er magasinene heldigvis fullere, men likevel er det høy strømpris. I dag passerer den vel 3 kr per kWt i Nord-Norge – en helt annen pris enn en er vant til.

Vi finansierer det ved å øke skatten for dem som har mer enn 1 mill. kr i inntekt. Det går opp i opp, altså ca. 4 mrd. kr. En får da en mye bedre strømstøtteordning som treffer alle, men som de som har høyest inntekter, er med på å finansiere.

[11:09:36]: Vi deler be- kymringen for folks økonomi, og vi deler den bekymringen som høye strømpriser påfører både folk og næringsliv. Derfor har denne regjeringen jobbet målrettet for å få på plass en solid strømstøtteordning. Den strømstøtteordningen har vi skapt forutsigbarhet for. Den skal altså gjelde inn i 2024. I tillegg er vi i ferd med å få på plass et godt fastprisopplegg for næringslivet, som vi ser at flere og flere virksomheter nå får øynene opp for, og som de ser fordelen av å stå i. Så i stedet for å innføre

altså en såkalt brobyggingsfase, for å bruke næringslivets ord på det. Det trenger vi, for vi ser at vi i stadig større grad blir et råvareeksporterende land. Vi skal gå fra en fossildrevet økonomi til en grønn økonomi, og da trenger vi å bygge opp fastlandsindustrien.

[11:12:00]: Det går feil vei nå, og det går veldig fort. Ulikhetene i Norge vokser, vi opplever økende fattigdom, det er flere i matkø og flere som opplever at økonomiske bekymringer går ut over psykisk helse. Regjeringens svar på folks problemer i privatøkonomien er å sende innbyggerne til Nav for å stille seg i kø og be om hjelp. Fremskrittspartiets svar er å la vanlige folk beholde mer av sine egne penger. Gjennom kutt i skatter og avgifter og økt strømstøtte ville alle fått langt bedre økonomi med Fremskrittspartiets budsjett. budsjett. En økende andel av menneskene som står i matkø, har egen inntekt, men den strekker ikke til på grunn av høy prisvekst, høy rente og høye strømpriser. Husholdningenes rentebelastning er den høyeste på 30 år, og den forventes å øke ytterligere neste år, ifølge SSB. Norge har høyest vekst i matvareprisene i Europa og tre ganger høyere vekst enn Sverige og Danmark. Når politikken svikter, er det bra vi har frivillige organisasjoner og Matsentralen som stiller opp for å bidra til at også lavinntektsfamilier får mat på bordet. Nå er ikke hovedproblemet at folk er uten inntekt, men at inntekten ofte ikke strekker til. Matsentralene er navet som fordeler mat og drikke til frivillige organisasjoner, og behovet er enormt. Derfor er det bra at SV og regjeringspartiene har lyttet til Fremskrittspartiets forslag om å øke bevilgningen til Matsentralen. Vi styrker også frivilligheten i vårt alternative statsbudsjett for 2024. Bare ett døgn før finansdebatten fikk Stortinget informasjon om at regjeringen plutselig hadde funnet 9 mrd. kr ekstra, som de mener kan brukes neste år. I all hovedsak brukes de ekstra milliardene regjeringen tryllet frem, på et par hundrelapper i økt barnetrygd i måneden og ulike klimatiltak. SV har glemt minstepensjonistene og de enslige, som også sliter økonomisk. Fremskrittspartiet vil la disse «ekstrapengene» komme folk til gode fremmer i dag et forslag om å øke personfradraget til 112 000 kr. Det gir en ekstra skattelette på rundt 2 600 kr for de fleste, på toppen av de skatte kuttene vi allerede har i kombinasjon med halvert matmoms, lavere strømpris og fjerning av drivstoffavgiftene. Dermed ville en helt vanlig familie neste år fått rundt 27 000 kr mer å rutte med sammenliknet med regjeringens budsjett, mens en student ville sittet igjen med ca. 18 000 kr mer i året. Regjeringspartiene skremmer med økt rente hver gang de utfordres på sin egen finanspolitikk, men sannheten er at prisene fortsetter å stige, at renten settes opp, og at folk i Norge blir fattigere med regjeringens og SVs politikk. Fremskrittspartiets budsjettforslag vil bidra til lavere prisvekst gjennom forsterket strømstøtteordning, halvert matmoms og store avgiftsreduksjoner, bl.a. på drivstoff. Det må bli billigere å leve og bo i Norge. Fremskrittspartiets forslag vil gi folk større trygghet for egen økonomi når vi i tillegg øker personfradraget til 112 000 kr og frikortgrensen til 100 000 kr og reduserer boligbeskatningen. For Fremskrittspartiet er det et mål at folk skal kunne leve av egen inntekt, og at bedriftene skal gå med overskudd. Dette handler også om verdighet og innbyggernes kontroll over sin egen økonomi og hverdag. hverdag. I fjor var det veldig krevende å reversere regjeringens foreslåtte skatte- og avgiftsøkninger, men samtidig helt uakseptabelt for Fremskrittspartiet å støtte en norgesrekord i skatte- og avgiftsøkninger i løpet av ett budsjettår. I neste års budsjett prøver heldigvis ikke regjeringen å slå denne rekorden, men som vi advarte mot i fjor, klarer ikke regjeringen å saldere budsjettet uten å videreføre den midlertidige ekstraavgiften på norske arbeidsplasser. Fremskrittspartiet vil fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften og redusere formuesskatten for norske eiere for å trygge norske arbeidsplasser i hele landet. landet. I motsetning til regjeringen og SV, som gjør det dyrere å være syk, vil Fremskrittspartiet redusere egenandelene på legehjelp og medisiner. Vi øker helsebudsjettet med 5 mrd. kr, og vi vil bygge 3 000 nye sykehjemsplasser for å få ned omsorgskøene. Fremskrittspartiet sikrer nødvendige penger til veibygging, rassikring, vedlikehold og trygge skoleveier. Når Riksrevisjonen påpeker at 30 mennesker mister livet hvert år på grunn av dårlige veier, har vi ingen tid å miste. Vi setter også av 1 mrd. kr mer til politiet for å ansette flere i politidistriktene, og vi styrker innsatsen mot gjengkriminalitet. Jeg vil ta opp Fremskrittspartiets forslag. Presidenten

for da leste jeg et forslag fra Fremskrittspartiet hvor det sto at partiet foreslår å reversere de forbedringene den Arbeiderpartiledede regjeringen har gjort med arbeidsmiljøloven. Etter at vi innførte de forbedringene, viser undersøkelser at det nå er 10 000 flere enkeltpersoner i landet vårt som har fast jobb.

Er representanten fra Fremskrittspartiet enig i at det å ha en fast, sikker og høy nok inntekt er det aller viktigste for folks og familiers økonomiske handlefrihet?

Når det gjelder endringer i arbeidsmiljøloven og innleieforbudet, som jeg tror representanten henviste til, er det ikke et tema i statsbudsjettet, men det er grunn til å si at det faktisk er ganske mange som ønsker en fleksibilitet

Det har i høyeste grad med statsbudsjettet å gjøre, fordi tittelen på representantens budsjett er såkalt økonomisk handlefrihet. Når det er blitt vanlige folks tur til å ha faste jobber, er jo det selvfølgelig en viktig del av landets økonomi og privatpersoners økonomi i året som kommer. Det Det handler ikke kun om arbeidsmiljølov, det handler også om konkrete budsjettmessige forslag som Siv Jensen hadde som Fremskrittsparti-leder og som ble innført under den forrige regjeringen, som f.eks. å fjerne feriepengene til dem som da ble arbeidsledige. Vi skal jobbe alt det vi kan for at hver og en av de 10 000 personene som har fått fast jobb, beholder den, men det er også viktig for oss at dersom de mot formodning skulle bli arbeidsledige, må også deres familier og deres unger sikres f.eks. feriepenger. Det ser vi at Høyre nå foreslår igjen å kutte som et av sine usosiale kutt. Derfor vil jeg spørre: Er dette et av de kuttene som også representanten vil ta til orde for hvis man mot formodning skulle komme tilbake i regjeringsposisjon? [11:20:08]: Jeg har nesten lyst til å kontre med å si at jeg anbefaler representanten å lese vårt alternative statsbudsjett, for da hadde han sluppet å stille spørsmål basert på Høyres alternative statsbudsjett.

eneste år siden man overtok regjeringsmakten i 2021, konsekvent har bidratt til å redusere folks disponible inntekt og bidra til at folk i Norge faktisk blir fattigere. Andelen fattige mennesker øker, og det er flere og flere som ikke klarer å håndtere de løpende utgiftene i hverdagen, selv om de har en inntekt, fordi prisveksten og renten har økt så mye. Da vil Fremskrittspartiet gjennomføre store avgiftsreduksjoner, halvere matmomsen og bidra til at flere klarer å håndtere hverdagen. Det vil ikke regjeringen.

økonomi blir bedre når det blir mindre svart arbeid og høyere skatteinngang. Det siste spørsmålet jeg skal stille i dag, er et prinsipielt spørsmål. Når vi nå har den kunnskapen vi har om hvor godt dette har virket for landet vårt, hvor godt det har virket for privatpersoner og familier: Vil Fremskrittspartiet revurdere sitt standpunkt om å reversere, nå vil si at ok, vi ser at denne politikken har virket – flere personer er i jobb, flere personer har fast inntekt, og det gir også høyere inntekter til staten vår når det blir mindre svart arbeid – vi ser at vi tok feil på det punktet, vi revurderer vår reversering? Det er egentlig litt vanskelig å vite hvor representanten Sandtrøen vil hen. Jeg tror ikke det foreligger noe tydelig dokumentasjon på at de endringene som er gjennomført når det gjelder muligheten til å leie inn, eller endringene i arbeidsmiljøloven, har gitt betydelige effekter, for vi er i en situasjon nå hvor de bransjene som vanligvis er veldig avhengig av innleid arbeidskraft, ligger helt nede fordi aktiviteten er borte. Det er klart at det påvirker etterspørselen etter og det påvirker også behovet for fleksibilitet i arbeidslivet. Vi er opptatt av å lytte til dem som skaper arbeidsplasser i Norge, de som bidrar til verdiskapingen, slik at vi får en god velferd i Norge. Så langt har i hvert fall ikke jeg hørt noen av dem støtte de forslagene som den rødgrønne regjeringen har fått gjennomført i Stortinget av mer ideologiske grunner.

Vi har lagt inn en forsterket strømstøtteordning basert på de svarene vi har fått fra Finansdepartementet. Det er en forsterket strømstøtteordning til private husholdninger, altså utover det som regjeringen legger opp til, og vi har også lagt inn penger til en dekning til fritidsboliger. Når det gjelder strømstøtte til næringsliv, altså til bedriftene, har vi et verbalforslag på det, som vi har hatt tidligere, hvor vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en innretning. Strømstøtte til bedriftene må rammes inn på en riktig måte, og det er et krevende arbeid som vi i utgangspunktet egentlig regner med at regjeringen er bedre kvalifisert til å utrede detaljene på, enn Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Men det som er foreslått konkret, er tilstrekkelig finansiert.

Vi har et forslag hvor vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en strømstøtteordning for næringslivet, i likhet med det vi hadde i budsjettet i revidert. Det mener vi er riktig fordi det er regjeringen som må utrede hvordan en slik strømstøtteordning skal innrettes. Når det foreligger, hvis det blir vedtatt, skal vi også sørge for en tilstrekkelig finansiering av en slik ordning.

skulle man ikke tro at klimakrisen egentlig var en krise. Så å si det eneste som står om klima, er at man skal kutte statens utgifter til symbolske klimatiltak, at nye klimakrav begrenser tilgang på boligareal, og at kutt i klimagassutslippene får betydning for folks lommebok og bedrifters økonomi. Fremskrittspartiet kutter i klimatiltak som bare har symbolsk verdi. Hva er det man bruker disse kuttene i klimatiltak til? Jo, billigere fossilbiler, billigere fossilt drivstoff, mindre internasjonalt klimaarbeid. Kan Fremskrittspartiet forklare meg om man mener budsjettforslaget deres i det hele tatt prøvde å svare på det som er vår tids aller største utfordring, klimakrisen? [11:27:25]: I vårt alterna- tive statsbudsjett for 2024 er hovedinnretningen vår å prøve å hjelpe alle dem som nå har store utfordringer i sin privatøkonomi. Det er en ganske akutt situasjon som ikke regjeringen, og heller ikke SV i forliket med regjeringspartiene, tar inn over seg. Det er ganske alvorlig at det er så mange som sliter, både økonomisk og psykisk, på grunn av høye priser og høy rente. Da må vi som ansvarlige politikere svare opp det, og vi må også lansere tiltak som hjelper folk i den situasjonen. Så er det vel det å si til det er interessant å lese Grønn bok, som i realiteten er en dokumentasjon på at regjeringen er langt unna å realisere sine klimaambisjoner. Allikevel øker ambisjonene. Det er vel kanskje grunn til å spørre seg om de tiltakene som gjennomføres, hvor man sender regningen ensidig til norske husholdninger og bedrifter, gir tilstrekkelig effekt. Vi stiller i hvert fall de spørsmålene.

om hvorfor folk står i matkø. Fafos gjennomgang viser at en gruppe er ganske høyt representert, og det er enslige forsørgere, altså mødre eller fedre som er alene om omsorgen for ungene sine. Da er det interessant å se at i Fremskrittspartiets forslag til budsjett foreslår man å kutte kutte i ordninger nettopp for enslige forsørgere. Man foreslår å kutte i støtten man kan få for barnetilsyn hvis man er i arbeid, og også den støtten man kan få for skolepenger, altså enslige forsørgere som enten utdanner seg eller arbeider for å sikre sin egen inntekt. Dette utgjør ikke mye penger til sammen, 115 mill. kr. Det er mye for de enslige forsørgerne, men for Fremskrittspartiet, som har ganske mye som slenger rundt i budsjettet sitt, er det ganske lite. Så mitt spørsmål blir egentlig: Hvorfor dette smålige kuttet og hvordan tenker man at de enslige forsørgerne da skal klare å komme seg i arbeid eller utdanning? Limi (FrP) [11:29:43]: Vi har nok en litt annen tankegang og tilnærming til folks hverdagsproblemer enn det Rødt har, selv om vi også kan være enige om enkelte tiltak. Våre viktigste tiltak er å halvere matmomsen. Det er å forsterke strømstøtteordningen, og det er å redusere betydelig på drivstoffavgifter og andre avgifter, fordi vi opplever at nå er det ganske mange vanlige mennesker som har inntekt, men som ikke får inntekten til å strekke til. Når det gjelder de støtteordningene som ble tatt opp, er det jo et faktum at enslige forsørgere kan få støtte få støtte til både å gjennomføre utdanning og komme seg inn i arbeidslivet på andre måter. Vi har Lånekassen, og vi har ordninger med f.eks. gratis barnehageplass når man har lav inntekt. Vi mener at det er dekket opp gjennom andre ordninger som er etablert, og derfor har vi fjernet de ekstra ordningene i vårt alternative budsjett. har lyst til å starte med å takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for tøffe og lange forhandlinger. I en tid da vi merker hvor dramatiske klimaendringene faktisk er, stilles det enda tøffere krav til oss her inne for å levere klimapolitikk som kutter utslipp og omstiller Norge i grønnere retning. I dyrtid, når matkøene øker og flere er fattige, samtidig som de rikeste blir stadig rikere, trengs det en kraftfull satsing på velferden for økt kjøpekraft og reduserte forskjeller. I dette budsjettforliket øker vi kjøpekraften til folk flest. Vi bygger ut velferden. Det er også det grønneste budsjettet noensinne. Folk flest, naturen og framtiden er vinnere i dette budsjettforliket. Det aller viktigste virkemidlet vi har for å forhindre at unger vokser opp i fattigdom, er barnetrygden. I forrige stortingsperiode fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for økning i barnetrygden for unger under seks år. Fram til da var det egentlig bare SV og Kristelig Folkeparti som i flere år kjempet for økt barnetrygd, etter at den hadde stått stille siden 1996. I denne perioden har SV gjennom flere budsjettforlik økt barnetrygden for unger over seks år, for også barnefamilier med tenåringer trenger økt barnetrygd. Denne opptrappingen av den universelle barnetrygden er et av de viktigste velferdsløftene som har skjedd de siste årene. Skal forskjellene ned, må velferden bygges videre ut. Derfor har SV i flere budsjettforhandlinger og forlik fått gjennom utrulling av gratis halvdagsplass i SFO i 1. til 3. klasse, fordi alle unger skal få være med på leken og læringen. Denne velferdsreformen alene sparer barnefamilier for mange titalls tusen kroner. Klart det betyr noe i dyrtiden vi er inne i. Tannhelse må bli en del av den offentlige velferden fullt ut. Derfor bygger vi nå videre ut den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene. Unge får i dag, etter tidligere budsjettforlik, billigere tannlege, og etter at tannhelseutvalget legger fram sin utredning neste sommer, blir det de eldres tur, når budsjettet neste høst skal forhandles. Stein på stein skaper vi en tannhelsereform. Altfor mange står i matkø i dag. Altfor mange er fattige. Det kan vi ikke akseptere. I tidligere budsjettforlik har SV fått økt sosialhjelpen og minstepensjonen og reversert mange av høyreregjeringens usosiale kutt, for å nevne noe. Nå øker vi endelig minsteytelsene for uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Vi øker også studiestøtten med 10 pst., og vi har inne en stor økning i Husbankens låneramme til flere studentboliger, kommunale boliger og startlån og flere gjennomslag for en mer sosial boligpolitikk i kommunene framover. Vi styrker også velferden, som Helse nord og kriminalomsorgen, som har merket de økte prisene og har altfor få folk på jobb, og som framover må styrkes videre. videre. Landets rikeste må også bidra mer om vi skal få finansiert framtidens velferd og få ned de økonomiske forskjellene. Regjeringen skal nå utrede videre anbefalingene fra skatteutvalget om å stramme til fritaksmetoden og utbytteskatten. Vi tetter også enda et skattehull for dem som tar med seg formuen og reiser ut og vi får mer åpenhet om aksjeeierskap. Dette er et historisk grønt budsjett, og det er jeg veldig stolt over, for klimagassutslippene må fortere ned. Norges overgang fra en oljenasjon til en grønn industrinasjon må gå fortere. SV sørger her for et klima- og miljøløft på over 10 mrd. kr. Det er en kjempesatsing for å få Norge grønnere og tar oss på god vei inn i den grønne omstillingen, samtidig som vi tar vare på natur. Hvis vi skal lykkes med omstillingen, må vi vri mer av pengene fra fossile prosjekter til de grønne prosjektene. I flere år har SV derfor jobbet for etablering av en grønn industribank, som kan sørge for at flere grønne industriprosjekter får lånekapital. Nå setter vi av 5 mrd. kr til det vi kaller grønn industrifinansiering, en risikolåneordning for oppskalering av ny grønn industri forvaltet av Eksportfinansiering Norge. Denne ordningen vil kunne finansiere helt nye prosjekter, som batterifabrikker, produksjonsutvidelse av eksisterende industri, som f.eks. waferproduksjon til solceller, eller omstilling til nullutslippsteknologi i eksisterende produksjon. Det er historisk. Vi slår også sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at det næringsrettede virkemiddelapparatet skal innrettes sånn at de prosjektene som får støtte, skal være i tråd med Parisavtalen.

I denne historiske, grønne pakken ligger det også nesten 300 mill. kr for å få raskere utrulling av nullutslippslastebiler i hele Norge. Det er også 300 mill. kr til avgjørende vedlikehold på jernbanen, og vi vrir på avgiftene for å stimulere til kjøp av nullutslippsperson- og varebiler. Den mest verdifulle energien er den som vi ikke bruker, så vi må energieffektivisere langt mer. Derfor ligger det her 700 mill. kr til energieffektivisering for folk flest og industrien gjennom Enova.

en kjempesatsing på naturplanlegging i kommunene og kartlegging av vår verdifulle havbunn før man skal bygge havvind, og en styrking av innsatsen for å redde Oslofjorden. 2007, kommer det enda en regnskogmilliard, som kommer til å føre til at verden kan bevare mer av den unike og verdifulle regnskogen, både som et enormt viktig klimatiltak og et viktig tiltak for å bevare det naturmangfoldet for framtidige generasjoner.

sannhets- og forsoningskommisjonen, med pengene til ammehjelpen, Matsentralen og Raftosenteret og organisasjonene som jobber for kjernefysisk nedrustning. Det er også satsinger i regjeringens budsjett som SV selvfølgelig ikke egentlig støtter, som vi ikke ville ha foreslått, og sånn er det, men med dette forhandlingsresultatet kan vi trygt stemme for forliket, som kutter utslipp, som omstiller Norge, og som gir folk flest bedre kjøpekraft.

Det har fore- gått lange forhandlinger, og representantene er sikkert slitne av disse dagene med forhandlinger. Det er forståelig. Representanten bruker veldig lang tid på å skryte av alle de gode tingene de har blitt enige med regjeringen om. Samtidig ligger det et snev av en viss misnøye med deler av budsjettet. I Politisk kvarter i dag sier representanten at man er misfornøyd med bl.a. bistandsnivået i budsjettforliket som nå foreligger. Fra talerstolen påpeker man også at det er andre deler av budsjettet som man er misfornøyd med. Jeg skulle gjerne ha hørt hvilke andre deler av budsjettet representanten er misfornøyd med. [11:39:35]: Det er helt rik- tig at vi skryter av innholdet i det som ligger i dette budsjettforliket, for det er SV veldig fornøyd med. Det kommer til å føre til nettopp det vi gikk inn i forhandlingene og sa vi skulle få til: bedre kjøpekraften til folk flest, få ned forskjellene, få en raskere omstilling til et rettferdig grønt skifte og kutte klimagassutslipp. Så tar representanten opp nettopp bistand. Det er paradoksalt, vil jeg legge til, for det er nettopp Høyre som har lagt fram et alternativt budsjett her i salen i dag som hadde kommet til å kutte i bistand, hvis det hadde blitt vedtatt, i den dramatiske tiden vi står i nå. Vi skulle gjerne sett at det var mer penger til bistand, bl.a. en videreføring av det historiske Nansen-programmet, som SV fikk på plass i forrige budsjettforlik, i fjor, og som nettopp var penger til sør. Det er ekstra penger til sør for å møte de alvorlige konsekvensene av Ukraina-krigen, bl.a. økte matvarepriser og økte energipriser. Det er også regjeringens ansvar, og det kommer vi til å holde dem ansvarlig for også framover og inn mot revidert budsjett og neste års budsjett.

Representanten har tidligere vært veldig opptatt av rentenivået og inflasjonsnivået i Norge, og en av de tingene som sentralbanken påpeker i disse debattene, er nettopp forutsigbarhet i finanspolitikken og en ansvarlig finanspolitikk.

å få ned forskjellene og for å kutte klimagassutslipp i hver budsjettrunde som har vært, og som også kommer framover. Sånn sett vil jeg si at SV er skremmende forutsigbar og tidvis kanskje for kjedelig i sine budsjettprioriteringer, fordi det alltid er

alltid ansvarlige alternative budsjetter og ansvarlige budsjettforlik. Jeg er ikke med på at det er uansvarlig å forhandle om budsjetter i Stortinget. Det er ganske vanlig i Norge å ha mindretallsregjeringer der man gjør opp budsjettene i Stortinget. Det tilligger også Stortinget å vedta budsjett.

flere tusen kroner i året, kan neppe kalles for ansvarlig politikk som gir forutsigbarhet for husholdningene og næringslivet. Hvordan har representanten tenkt å påvirke det, så man får et lavere inflasjons- og rentetrykk? Kaski (SV) [11:43:29]: Jeg tror at Høyre skal være forsiktig med å snakke opp renten i Norge gjennom å kalle dette budsjettforliket uansvarlig eller kalle budsjettet fra regjeringen uansvarlig. Det er det ikke. Det er heller ikke sånn at det kommer til å drive opp eneste som driver opp inflasjonen i Norge, er regjeringen med sin retorikk. Det er heller ikke sånn at hvis vi bare får enda flere fattige i Norge eller ikke klarer å løse klimakrisen, men heller lar de fossile utslippene fortsette, så fører vi en ansvarlig økonomisk politikk – tvert imot. Det vi trenger framover, er å få ned forskjellene i Norge, det er å omstille Norge. Det går ikke på tvers av inflasjonsmålet. Det er ingen grunn til å frykte at hvis vi fører en omfordelende politikk, eller hvis vi fører en politikk som er i tråd med klimamålene, kommer det til å drive opp renten.

Då vil eg starte med å seie at det er veldig bra, som representanten sjølv framheva, med eit ordentleg løft for klima- og skogsatsinga. Det er viktig både for bistandsprofilen og ikkje minst for verdas klima og natur.

Det er viktig nok, men det er klart at dette er storindustri, kvotepliktig sektor, lange teknologiløp. Då vert mitt spørsmål: Det som vil bety mykje for neste år, er om det løner seg å forureine eller ikkje. Avgiftsprofilen her er uendra. Det vert framleis kutt i vegbruksavgifta, anleggsdiesel vert billigare, elbilar vert dyrare enn fossilbilar neste år. Er det slik at SV ikkje lenger har ambisjon om å endre skattesystemet i grøn retning? [11:45:55]: Jeg er helt enig i det representanten trekker fram her av de store grepene som ligger der, for det er der de store grepene er i dette budsjettforliket. Det er likevel sånn at vi gjør noe på avgiftssiden, på engangsavgiftssiden, som kommer til å ha betydning for om vi når 2025-målet om at det ikke skal selges noen nye fossile biler på personbilsiden og på varebilsiden. På varebilsiden mener jeg at vi ikke gjør nok. På personbilsiden mener jeg at vi gjør nok. På varebilsiden trenger vi fortsatt å skru til avgiftene i enda større grad, sånn at det lønner seg å velge en nullutslippsvarebil framfor en fossilvarebil. Jeg mener også at vi egentlig må ta de ulike tingene litt hver for seg i de ulike budsjettforlikene som vi har med regjeringen. I dette budsjettforliket prioriterte vi punktutslippene, fordi vi er sjanseløse på å nå 2030-målet hvis vi ikke får kuttet utslipp fra punktutslippene. Det må starte nå, for vi kan ikke komme i 2028 og prøve å fjerne klimagassutslippene fra de store industristedene i Norge. Det må vi gjøre i dag. Roy Steffensen [11:47:15]: Representanten Farahmand spurte om ting SV var misfornøyd med i budsjettet, og jeg har tenkt å følge opp i samme spor. I E24 1. I E24 1. september kunne vi nemlig lese om den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som er innført for lønninger på over 750 000 kr. I intervjuet som Kaski ga til E24, kan vi lese utsagn som at det er en dårlig skatt med betydelige negative konsekvenser, og at den er uønsket fra SVs side. Nå ser vi at den ikke var så uønsket at det ble gjort noe med den i budsjettforliket. Var intervjuet kanskje et spill for galleriet, eller har SV fått klare og tydelige forsikringer om at dette er siste året denne midlertidige avgiften skal være, og at den forsvinner i 2025?

uklokt å videreføre den. Men vi har også vært 100 pst. ærlig på at vi ikke kommer til å prioritere å gjøre noe med den i forhandlingene, for sånn er det å være budsjettpartner. Vi er nødt til å prioritere. Hvis vi skulle ha forsøkt å reversere alt som ligger i budsjettet som vi synes er uklokt eller dårlig politikk, eller som vi ikke ville ha prioritert, hadde vi slitt oss ut bare på å ta kampen mot regjeringens satsinger istedenfor å prioritere våre egne. Det er mye viktigere for oss å prioritere å øke barnetrygden, å få gratis SFO i 3. klasse, å få en tannhelsereform på plass, å øke studiestøtten og å få et historisk grønt budsjett enn å reversere det som vi synes er uklok politikk fra regjeringen. Sånn er det. Det er vi ærlig på. Det er den rollen vi har valgt å ta for å sørge for at vi får klare, gode gjennomslag med et fint SV-stempel på. Jeg hører at repre- sentanten Kaski sier at de heller vil prioritere de satsingene som er viktige for SV. Når SV den lørdagskvelden fikk 9 mrd. kr ekstra, hvorfor kommer det ingenting til minstepensjonistene? [11:49:22]: Aller først har jeg lyst til å si at etter disse tre ukene med forhandlinger fikk vi liksom ikke bare 9 mrd. kr på noe tidspunkt. Vi har kjempet krone for krone i dette budsjettforliket, bare så det er sagt. Så har vi gjennom de ulike budsjettforlikene vi har hatt med regjeringen, egentlig løftet ulike ytelser. Vi har i flere omganger løftet sosialhjelpen, økt den. Vi har økt for minstepensjonistene tidligere. Vi har reversert mange av de usosiale kuttene fra høyreregjeringen, selv har vært store og dyre kamper å ta. Vi vet jo at det har funket. De siste dyrtidsrapportene fra SIFO viser at de økningene som har vært i ytelser, reelt sett har bidratt til at færre folk har det

På Dagsrevyen i går sa SVs partileder at det å ta ut blokker eller oljefelt uansett ikke kutter utslipp de neste årene. Jeg er vel uenig i at det er en god grunn til å gi opp oljekravet i forhandlingene, men jeg lurer på hva representanten tenker om at det tydeligvis er så vanskelig å få Høyre og Arbeiderpartiet med på å slutte å lete etter mer olje. Bør ikke de partiene som ønsker å ha en mer offensiv miljøpolitikk, stå sammen og kreve letestans – slik man lyktes med i Lofoten, Vesterålen og Senja – slik at verken Arbeiderpartiet eller Høyre kan styre uten å innfri det kravet?

i noen av de kampene som vi ikke har fått gjennomslag for i dette ene budsjettforliket. Hvis man vil sørge for å få gjennomslag i oljepolitikken – det er jeg sikker på at representanten Berg vil være enig med meg i – er vi nødt til å få velgerne til i enda større grad å stemme på miljøpartiene som står for den politikken. Det er imidlertid et paradoks at at når det skal utfordres i oljepolitikken i et budsjettforlik i denne salen, er det miljøpartiene som blir utfordret. Arbeiderpartiet og Høyre har ikke fått noen spørsmål om oljepolitikken så langt i denne finansdebatten, mens det er vi fra SV, som har en veldig tydelig politikk for å begrense oljeindustrien og for å stanse letingen, som blir utfordret. Det tror jeg er en

For første gang på ti år, er det vel, gir ikke Norge 1 pst. i bistand til verdens fattigste. Tidligere har jeg skrytt av SV fordi de har valgt å prioritere det. Nå kom det altså 9 mrd. kr. Om de ikke kom lørdagskvelden, var de i hvert fall der. SV kunne prioritert verdens fattigste hvis de ville, men dette er altså blitt SVs parlamentarisme eller SVs ansvarsfraskrivelse, der de bare sier at dette vil ikke prioriteres. Hvorfor prioriterer ikke SV verdens fattigste i en situasjon der de rammes så hardt som de faktisk gjør?

Det er jeg helt enig i. For øvrig er det noe heller ikke Høyre viderefører i sitt alternative budsjett, men det burde ha vært videreført fra regjeringen. Vi står klar, men heller ikke vi kan få gjennomslag for alt, det tror jeg representanten Ropstad vet. Vi står klar, men jeg mener at det ansvaret må peke tilbake på statsministeren og finansministeren, som ansvarlig i regjering for hvilken utenrikspolitikk og bistandspolitikk som føres.

Politikk handler om å ta valg, men litt for ofte snakker vi bare om de aktive valgene som tas, når vi vedtar nye forbud eller bruker penger på en spesifikk ting. Vi må aldri glemme at å ikke gjøre noe også er et valg, og noen ganger er stillheten fra det som ikke skjer, helt øredøvende. Jeg mener at det er dette som er regjeringens største problem, for akkurat nå står vi i en økonomisk krise som er så alvorlig at halvparten av befolkningen i Norge ikke har økonomisk trygghet, og er det noe som har vært arbeider- og bondebevegelsenes prosjekt i over 100 år, er det nettopp å sørge for at folk skal ha økonomisk trygghet. Da er det overraskende for meg at når regjeringen legger fram sitt statsbudsjett – i denne tiden – er det nærmest blottet for tiltak som gjør noe ordentlig med den forskjellskrisen. Jeg mener at jobb nummer én for både regjeringen og nasjonalforsamlingen akkurat nå må være å sikre de materielle vilkårene for folk flest, og at de virkelige verdiskaperne skal sitte igjen med mer, både av penger, håp og trygghet. Det er det Rødt har tenkt på da vi laget vårt forslag til budsjett. Vi mener at det er mulig å gjøre mer enn det regjeringen gjør, og at det er et aktivt valg når man har valgt å ikke gjøre det. Det første stedet man må starte, er å øke inntektene til dem som har minst, for uansett hvor enig man kan være i at det er godt at folk kommer i arbeid, er det noen som ikke er i arbeid fordi de er for gamle eller for syke til å jobbe. Rødt foreslår å øke minsteytelsene og også øke ytelsene for arbeidsledige, med til sammen 9 mrd. kr. Men de fleste i Norge mottar ikke inntekten sin fra Nav, de mottar den fra jobben sin. Rødt jobber med en rekke ting som kan styrke arbeidsfolks makt i arbeidslivet og få opp både lønnsnivået og rettighetene i arbeidslivet – men i budsjettet kan jo Stortinget være de som driver inflasjonen ned. Stortinget kan kutte i regningsbunken for helt vanlige folk i helt vanlige jobber. Rødt foreslår store kutt i den regningsbunken. Vi foreslår å kutte egenandelstaket for helsetjenester med 1 000 kr. Det har mye å si, spesielt når vi vet at folk som har lav inntekt – selv om de er i jobb, tung jobb – ofte også har dårligere helse og høyere helseutgifter. Vi foreslår å innføre gratis skolemat i hele grunnskolen. Dette er spesielt viktig i år etter et lokalvalg der høyresiden dessverre har tatt makten i mange kommuner, og en del av de lokale prosjektene med gratis skolemat er truet av nye borgerlige flertall. Da mener vi at Stortinget kan ta grep for å vinne over høyrebølgen nå etter valget. Vi foreslår også å bruke 3 mrd. kr på en tannhelsereform for å kunne kutte litt ordentlig i den regningen. Vi foreslår å kutte billettprisene for kollektivt med 25 pst. og å kutte i avgiftene, dvs. momsen, på det vi kan kalle kanskje miljøvennlige ting. Vi foreslår også skattekutt. Med Rødts budsjett vil 80 pst. av befolkningen i Norge få lavere inntektsskatt. Det bruker vi til sammen 12 mrd. kr på, bl.a. ved å øke frikortet.

fordi finansnæringen faktisk har en skattefordel i dag opp mot andre næringer. Det er helt absurd i en tid der finansnæringen tjener vanvittig mye på høye renter. Vi foreslår også å øke selskapsskatten med prosentpoeng, fortsatt milevis under det nivået som Jens Stoltenberg etterlot seg da han gikk av som statsminister. Ett av argumentene jeg ofte hører mot Rødts forslag, f.eks. til økt selskapsskatt, er forutsigbarhet og at det må være forutsigbart for bedriftene. Mitt spørsmål er hvem det er viktigst for regjeringen at har forutsigbarhet. Når folk ikke kan betale regningene sine, når folk må selge boligen fordi det er blitt for dyrt å leve, har de ikke forutsigbarhet. Da mener vi at selskaper med store overskudd må tåle en økt selskapsskatt. Rødt foreslår også en rettferdig miljøpolitikk, de som har høyest inntekt i Norge, har også høyest utslipp. Vi foreslår en klimarabatt. Vi foreslår også en progressiv flyavgift. Sist, men ikke minst: Vi mener, gitt verdens situasjon, at å ikke énprosentmålet for bistand ikke er verdig for et land som er så rikt som Norge. Vi foreslår å øke bistanden til verdens fattige, sånn at vi oppnår énprosentmålet også i år. Med det tar jeg opp Rødts forslag til saken.

Norge har hatt et flyvåpen siden 1912, men i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nå, prioriterer altså anskaffe noen F-35. Mesteparten av Norge er i nord, og mesteparten av Norge er hav. Det er gjort ganske lite for å reetablere sjøheimevernet for å ta vare på våre enorme havområder. Hvordan i all verden tør Rødt å være såpass lite forutsigbare og kutte ut hele det norske kampflyprogrammet og avskaffe alle norske kampfly? I en re- plikkutveksling i Stortinget er det ok å være redelig i det man påstår. Rødt foreslår ikke i dette budsjettet å fjerne de kampflyene som Norge allerede har mottatt. I løpet av året vil Norge ha mottatt 40 Det er flere enn vi har personell til å fly. Det også flere enn vi har luftvern til å beskytte. Det Rødt foreslår, er at vi ikke mottar de flyene som skal komme etter de 40 vi allerede har fått, men at vi bruker f.eks. 1,5 mrd. kr på et luftvernsystem vi i dag ikke har for sivilbefolkningen eller kampflybasene våre i tilstrekkelig grad. Vi mener at vi må styrke forsvaret av Norge, og i det ligger det å ha flere folk på på jobb til å forsvare oss. Det ligger i det å ha flere også i Heimevernet. Det ligger også i det å øke inntaket av vernepliktige, og det innebærer ikke minst et luftvernsystem, som jeg tror vi alle sammen forstår er veldig viktig.

og sier at dette er tidligere vedtatt av Stortinget. Men Rødt har jo stemt imot. De var imot å kjøpe både F-35 og F-16. Betyr det at Rødt har skiftet syn på kampfly nå – på samme måte som Rødt skiftet syn på det å gi våpen til et land som er i krig – og innser at vi faktisk trenger det for å ta vare på våre havområder? Ved hvert eneste alternative budsjett er det slik Rødt har hentet veldig mange av pengene sine ved fra kampflyprogrammet, tatt fra NATO, som vi altså er helt avhengig av for å beskytte våre havområder i nord. Er det ikke på tide at man også på dette området bare endrer standpunkt og bruker de 2,5 mrd. kr fordi vi må ta vare på våre havområder i nord? Marie Sneve Som sagt foreslår ikke Rødt å selge de kampflyene vi har mottatt, og til spørsmålet om å ta vare på havområdene viser jeg til mitt forrige svar. Det er jo dagens regjering og forrige regjering som har bygd ned invasjonsforsvaret i Norge i den grad at forsvarskommisjonen roper varsko om situasjonen i Norge. Rødt foreslår da å bruke mer penger på forsvar enn det regjeringen foreslår – 665 mill. kr mer på forsvar enn regjeringen. Så har vi andre prioriteringer. Rødt var imot det aktuelle kampflykjøpet fordi vi mente det ikke var kampfly som var egnet til å forsvare Norge, men heller til å angripe andre land. Det er en debatt som også går tilbake i tid til den flysituasjonen vi hadde – hva slags fly vi hadde, og hva som var alternativene. Når vi lager vårt alternative budsjett, tar vi utgangspunkt i virkeligheten i Norge i 2023. Da ser vi at vi har 40 fly.

Jeg forstår at jeg ikke skal ta på alvor de andre alternative budsjettene som Rødt har lagt fram, for det er slik man har finansiert alle gode løfter hvert eneste år – ved å ta fra kampflyprogrammet. Det synes jeg er å ta et parti på alvor, å se de alternative budsjettene over ett og å se hva Rødt i sin tid stemte

jeg tror det er viktig å forstå at vi har en nabo som er uforutsigbar. Man driver en type symbolpolitikk og kutter i noe av det mest grunnleggende for å ta vare på Norges sikkerhet i nord, for vi klarer ikke å beholde kontrollen i våre havområder hvis vi ikke har disse kapasitetene. Men jeg får altså ikke noe svar: Angrer representanten fra Rødt på denne lite forutsigbare sikkerhetspolitikken, hvor man i så mange omganger har gått inn for ikke å bruke én krone på kampfly? Kan vi få et klart svar her? Har dette vært en feilprioritering? Martinussen (R) [12:05:25]: Rødt har en konsekvent forsvarspolitikk, som hvert eneste år handler om at vi vil prioritere å bygge opp invasjonsforsvaret av Norge, det landbaserte forsvaret og det sjøbaserte forsvaret. Og vi har hatt en politikk som regjeringen da ikke har valgt å bruke. I alle budsjettene de siste årene har vi altså foreslått mer til Forsvaret enn regjeringen. Vi har foreslått flere folk, flere soldater. Vi har foreslått å ta bedre vare på de soldatene vi har. Vi har foreslått flere befalsskoler for å utdanne flere. Vi har foreslått flere i Hæren og i vernepliktshæren. Vi har også foreslått mer til luftvern og innkjøp av annet materiell. Når regjeringen år etter år ikke gjør det, må jo Rødt år etter år også tilpasse sitt budsjett til den politikken som faktisk føres. Slik lager man en realistisk og gjennomførbar politikk. I år riktige valget for neste år ville være å si at vi ikke skal ha flere fly, men vi skal ha luftvern for å forsvare de flyene vi har. Jeg vet at akkurat det er noe vi også kommer til å diskutere med regjeringen i langtidsplanen for Forsvaret, der man forhåpentligvis blir enige om å styrke det norske forsvaret. Bengt Fasteraune

De mener at overvåking og kontroll av de norske havområdene er en sentral oppgave for Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og at Norge, av en finurlig grunn, som sagt mange ganger her i må stanse alle nye innkjøp av jagerfly med øyeblikkelig virkning. Rødt har visstnok jobbet for en selvstendig nordisk forsvarsallianse over mange år og er fortsatt for det, selv om det er krig i Europa, og selv om Sverige og Finland blir medlemmer i NATO. Rødt foreslår å kutte tilskudd til NATOs internasjonale driftsbudsjetter og bidrag til Det europeiske forsvarsfondet med 1 mrd. kr, forhåndslagring av amerikansk militært materiell i Norge med 31 mill. kr og militæroperasjoner i utlandet med 387 mill. kr. kr. Hvilken forsvarsallianse ser Rødt for seg at Norge skal delta i når Finland og Sverige nå blir medlem av NATO, og når partiet konsekvent fjerner alle budsjettmidler som stimulerer til samarbeid med andre nasjoner?

I Rødt tar vi konsekvensen av politikken vår. Vi er imot norsk NATO-medlemskap – det er velkjent i denne salen, det er velkjent for våre velgere, og det er en politikk som står seg også etter at vi har blitt valgt inn. Det har vært vår avtale med våre velgere.

alle disse pengene på å styrke det norske, nasjonale forsvaret, i tillegg til at vi bruker mer penger enn regjeringen på det. Hadde vi kuttet alt dette og brukt det på tannlege, hadde jeg vært enig i at det hadde sett veldig rart ut, men det er ikke det Rødt foreslår. Vi har tydeligvis en annen forsvarspolitikk enn Senterpartiet, som ikke ønsker å styrke det nasjonale forsvaret i like stor grad som Rødt Det nordiske samarbeidet, som en del av NATO-alliansen, blir vikti gere enn noen gang. Og det nordiske forsvarssamarbeidet har vært en sak som Rødt har tatt opp gjentatte ganger og sagt er innenfor det samarbeidet de ønsker å utvikle. Sentralt i det samarbeidet står de nordiske landenes evne til å utnytte de enkelte lands kapasiteter i luftrommet, og den viktigste kampkraften i luftrommet er F-35. Det er den viktigste kampkraften i Norden. Det var det også lenge før det ble krig i Europa, og det var det også lenge før det var en diskusjon om hvorvidt Sverige og Finland skulle inn i NATO. Kan Rødts leder og finanspolitiske talsmann forklare Stortinget hvordan dette samarbeidet skulle utvikles når Rødt kutter 2,5 mrd. kr, som er avsatt til kjøp av norske F-35, samtidig som Finland investerer i 64 fly av samme type?

Vi mener derfor at det å satse mer på et sjøbasert forsvar er lurt. Men, som jeg også sa til forrige spørrer, de 40 kampflyene vi har fått, vil Rødt

jeg kunne også ha spurt om hva man skal med lavere skatter når man ikke er opptatt av at norsk næringsliv skal eksistere, eller hva man skulle drive det med.

antar det vil koste, etter samme metodikk jeg vet de bruker når de lager det faktiske budsjettet. Når det gjelder det tiltaket representanten nevner, er jeg veldig stolt av det. Millioner er på flukt i verden, det er kriger som gjør barn foreldreløse, og som gjør verden utrygg, også for oss her hjemme i Norge.

men pengene kommer altså fra et næringsliv de ikke vil ha, så det er litt vanskelig. La meg gå til Forsvaret likevel: Rødt er imot medlemskap i NATO – disse fæle imperialistene fra USA, å, huff a meg. Rødt vil da kjempe alene med heimevernssoldater. Jeg antar at Rødts potensielle fiende er det autoritære, gamle «Rødt-regimet» Russland, så de skal kjempe mot sine egne når de kommer over grensen. Har Rødt noen tanker om hvordan man skal bekjempe disse

gang å svare på spørsmål om Rødts forsvarspolitikk: Den handler om å styrke det norske forsvaret. De siste 30 årene har vi hatt en nedbygging av invasjonsforsvaret i Norge. Vi har fått færre soldater og færre befalsskoler, vi har lagt ned Sjøheime vernet, og vi har fått mindre materiell som kan brukes i et invasjonsforsvar, altså ikke kampfly som angriper andre, men de kapasitetene vi faktisk trenger hvis vi blir invadert av Russland, som er scenarioet her. Det er noe som et felles forsvarsmilitært fagmiljø roper varsku om i Forsvarskommisjonens arbeid. Det tar Rødt på det høyeste alvor. Jeg opplever også at det er et stemningsskifte i forsvarspolitikken som gjør at flere partier tar det på alvor.

[12:15:22]: Når vi i dag skal vedta statsbudsjettet for neste år, er det store oppgåver vi står overfor, store utfordringar som møter Noreg. Vi skal omstille samfunnet vårt i grøn retning og nå klimaog naturmåla våre. Vi skal og bør styrkje Forsvaret og styrkje norsk sikkerheit. å få fleire frå trygd og over i arbeid. Vi må bremse prisveksten og bremse veksten i rentene. Det er store oppgåver. Då vert det første spørsmålet: Er det slik at det vi behandlar i dag, med eit fleirtal i ryggen, svarer på desse oppgåvene på ein god måte?

Det budsjettet som Stortinget behandla i fjor haust, har lagt på seg betydeleg i løpet av året. Vi passerer no 3 pst. oljepengebruk i 2023. Neste år vert det også lagt opp til ein høg pengebruk, og som det har vore omtalt tidlegare, med budsjettforliket vil han truleg gå endå meir opp, fordi ein brukar eingongspengar som etter kvart er nøydde til å verte og som nok på magisk vis vil verte til oljepengar i løpet av den perioden. Dei store tala i det alternativet som Venstre legg fram, og som eg tek opp, og som vi kjem til å stemme for,

Det handlar om ulike miljøavgifter. Det handlar også om ting som kjem forbrukarane til gode, f.eks. at det vert langt meir attraktivt å kjøpe nullutsleppsbilar, men også nullutsleppsvarebilar. Det ligg betydelege summar i støtte til teknologi, anten det er grøn skipsfart eller karbonfangst og -lagring eller anna,

Vi aukar barnetrygda, slik mange andre føreslår. Men i motsetning til mange andre føreslår vi også å skattleggje henne i tråd med det som ekspertutvalet for barn i fattige familiar føreslo i haust, som regjeringa så langt har valt å ikkje lytte til. Men gjer ein det, anslår dei at ein vil kunne halvere talet på barn som veks opp i fattige familiar. Det illustrerer problemet med barnetrygda slik ho er ordna i dag. Fordi ho er heilt lik for absolutt alle, klarer ein aldri å heve henne nok til at ein verkeleg får bukt med barnefattigdommen. Det er det grepet som trengst å gjerast. Det føreslår vi, og vi håpar at det også vil inspirere andre. Vi føreslår i tillegg å starte med rullerande barnehageopptak, slik at det vert enklare å få barnehageplass og enklare å kome seg tilbake i arbeid for dei som ønskjer det. Innanfor forsvars- og utanriksprofilen føreslår vi å styrkje innsatsen mot Ukraina, meir pengar i våpenstøtte. Vi når bistandsprosenten utan å ta meir pengar frå oljefondet. Vi løyver også mest til Forsvaret av dei alternativa som ligg på bordet her i dag. Vi gjennomfører også ei tydeleg prioritering for å byggje kunnskapssamfunnet. Det handlar om meir pengar til forsking. Det handlar om å styrkje vilkåra for studentane, ikkje berre dei som er norske studentar, men også dei som kjem frå utlandet, ved å gjeninnføre gratisprinsippet som SV og regjeringa har avskaffa. Vi føreslår å styrkje moglegheitene for etter- og vidareutdanning for lærarar. Vi føreslår betydelege satsingar for å få ned fråværet i skulen og generelt ein profil som gjer at det løner seg å satse på kunnskap og forsking, både for næringslivet og sjølvsagt også for forskings- og høgare utdanningssektoren. får gjort i eitt budsjett. Det er jo slik med budsjett som det er med å styre store skip. Det er dei små grepa som på sikt gjev stor utteljing. Det tek tid å endre ein kurs. Eg trur at ei av dei store oppgåvene som dette stortinget vil stå overfor i 2005, dersom det får ei anna samansetjing enn det det har i dag, er å gjere noko med den kursen regjeringa har staka ut, som har ilagt norske bedriftseigarar og næringsliv ei betydeleg høgare skattebyrde gjennom ei reelt sett dobling av formuesskatten for dei som eig aksjar og investerer i norske bedrifter. Då er det å fjerne den unødvendige ekstra arbeidsgjevaravgifta

Moflag (A) [12:20:42]: Avtalefestet pensjon er i dag et viktig bidrag for å sikre gode pensjoner gjennom trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Venstre foreslår i sitt alternative budsjett å avvikle statens bidrag til avtalefestet pensjon i privat sektor, en ordning som bidrar til å sikre en bedre pensjon til over en million norske arbeidstakere. Venstre anslår at dette skal gi en innsparing på over 3,6 mrd. kr fra 1. januar 2024. Jeg lurer på om representanten Rotevatn mener det er realistisk å endre pensjonssystemet nærmest over natten og stikke av fra en regning på 3,6 mrd. kr?

Det er Venstre si prinsipielle innvending mot måten denne ordninga er skrudd saman på. Det har ho vore i mange, mange år. Dette er ei ordning som absolutt alle er med og betale på, men som ein berre får tilgang til

Rote- vatn og hans parti sitter ikke i regjering, men de har anledning til å stille budsjettspørsmål. Så vidt jeg kan se, har Venstre fått svar om at det er teoretisk mulig å fjerne 169 mill. kr fra 1. januar med dette grepet, altså ikke de 3,6 milliardene som Venstre har saldert sitt med. For Arbeiderpartiet er det viktig å legge trepartssamarbeidet til grunn for politikkutviklingen. Når verden ser til Norge, Norden og våre vellykkede velferdsstater, er det den nordiske modellen som framheves som et God dialog og tillit mellom partene er viktig for å bevare og videreutvikle modellen. Er ikke Venstre bekymret for tilliten i partssamarbeidet hvis staten ikke følger opp sine forpliktelser og, som sagt, stikker av fra denne regningen nærmest over natten?

i motsetning til det budsjettet som representanten Tuva Moflag skal stemme for i dag, der ein tek masse eingongspengar som er borte om eit år, som har store hòl, og som er tre gonger dei beløpa vi snakkar om

alle velferdsgoder som vi finansierer gjennom statsbudsjettet? Folk er med og spleiser på barnehage selv om de kanskje ikke har barn selv. De fleste synes det er ålreit å være med og spleise på å utdanne sykepleiere og helsepersonell, for uavhengig av hvem vi er, trenger vi kanskje hjelp i eldreomsorgen når vi blir eldre. Mener Venstre at vi skal ha en én-til-én-finansiering av velferdsstaten? Punkt to: I Norge er det sånn at vi trenger noen virkemidler for å få dette partssamarbeidet til å fungere. Hvis vi skal stimulere folk til å organisere seg, både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, handler det om at det ligger noen goder i partssamarbeidet og gjennom tariffavtalene. Hva vil Venstre gjøre for å sikre at folk er organisert, og at vi kan videreutvikle den nordiske og norske modellen?

Det ser me tydeleg når Venstre i sitt alternative budsjett vil auka prisen for barnehageplassar i distriktskommunar. Dei vil òg leggja ned politikontor som har få tilsette, dei vil auka CO2-kompensasjonsordninga som verkar direkte inn på distriktsarbeidsplassane, og dei legg opp til ei storstilt skulenedlegging ved å kutta den halve millionen som alle distriktsskular får. Då er det freistande å spørja: Kva er motivasjonen for Venstre og Rotevatn, som tidlegare var ein distriktsrepresentant, for å avvikla distriktspolitikken slik Venstre no gjer? Sveinung

det angår heile verdsdelen vår, og det angår nordmenn i by og bygd, for det er knapt den ordninga eller den sektoren som ikkje vert påverka av EØS-lovgjevinga. Så veit eg at Senterpartiet vil seie opp EØS-avtalen. Dei om det, men så lenge dei sit i ei regjering som vil halde fast ved han, bør dei også følgje med på det som skjer der – og som nabolanda våre bestemmer over, men ikkje vi, men det er heilt frivillig. Så til dette med distriktsprofilen: Eg trur Senterpartiet blandar det å ha ein god distriktspolitikk med det å vere einig med Senterpartiet i eitt og alt. Det er faktisk to forskjellige ting. Eg synest ikkje det er bra for distriktspolitikk og verdiskaping at ein slengjer på stadig nye milliardar i skattar for norske bedriftseigarar som investerer i hjørnesteinsbedrifter, anten det er i Balsfjord, i Årdal eller på Nordfjordeid.

nemlig at representanten Rotevatn sa noe om ansvarlig budsjettering i forbindelse med budsjettenigheten. Det er litt gøy, all den tid han er finanspolitisk talsperson for et parti som i sitt budsjettforslag halverer det statlige bidraget til AFP fra et år til et annet. Representanten Moflag spurte om realismen i det. Jeg ønsker å spørre om ansvarligheten i det. Da er det også ganske gøy, eller egentlig alvorlig og forstemmende, at representanten Rotevatn svarer på spørsmål om dette at hadde de vært i regjering, hadde de måttet gjøre en lovendring og høre på partene. Er det sånn å forstå at hele Venstres alternative budsjettforslag, som de altså fremmer i salen i dag, og som det skal stemmes over i Det norske storting, egentlig bare handler om å synliggjøre budsjetteffekter? For meg framstår ikke det særlig ansvarlig. Det bør kanskje representantene fra Venstre tenke over når de trykker på den grønne knappen for sitt eget forslag senere i dag.

Eg tenkjer at eit alternativt budsjett skal synleggjere korleis dette ville ha vore dersom vi som føreslår budsjettet, hadde styrt. Slik sett er det litt likt den kritikken som fleire har retta mot Høgres alternative budsjett, der ein stemmer for ein annan profil på jordbruksavtalen, slik Høgre også gjorde her i salen.

[12:31:09]: Det er jo klart at partiet Venstre strammer inn på offentlig pengebruk mange steder. I tillegg til dette kuttet i avtalefes tet pensjon, som vil ramme folks faktiske pensjonsutbetalinger fra januar av neste år, skal det også kuttes i feriepenger for arbeidsløse, kuttes i pensjonene for

Én ting er om det er realistisk å gjøre, men spørsmålet er om det er ansvarlig budsjettering å gjennomføre den typen endringer som Venstre faktisk foreslår, fra den ene dagen til den andre. Jeg kan iallfall si på vegne av SVs alternative budsjett, at det er innrettet slik at det faktisk kan gjennomføres. Derfor blir mitt spørsmål – igjen: Er det sånn at Venstres alternative budsjett strengt tatt ikke bør gjennomføres? Det kan vere at mange av grepa her, anten det handlar om jordbruksavtale, statlege bidrag, tariffavtale eller andre ting, ville sett litt annleis ut om vi hadde styrt gjennom heile året. Men eg meiner at vi forsøkjer å synleggjere korleis verda ville vore dersom det var vi som var i regjering, og vi gjorde prioriteringane, anten det handlar om bidrag til AFP i framtida, eller det handlar om andre ting. Så synest eg dessverre at SV tek altfor lett på at det dessverre er ein del av trygdeordningane våre som har gode intensjonar, men som ikkje bidreg til at folk står i arbeid. Dette er ei av dei, og ei anna som representanten nemner, er sjukelønsordninga.

[12:33:26]: De siste årene har Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen brutt med en 50 år gammel tradisjon og gang på gang lagt fram budsjetter som ikke overholder bistandsmålet. Jeg ble veldig glad da jeg så at Venstre har lagt inn nok penger til å sørge for 1 pst. av bruttonasjonalinntekt i bistand i år, men da husket jeg også på at jeg ble veldig skuffet i fjor, da jeg så at Venstre den gangen ikke la inn nok penger til å nå dette målet. Så jeg lurer på: Er dette

I går morges våknet jeg til nyheten om at regjeringen og SV var enige om budsjettet. Vi fikk endelig se hvordan regjeringen og SV ønsker å prioritere i sitt tredje og nest siste budsjett i denne stortingsperioden. Dessverre er det lite grønt å spore i budsjettet. Etter tre budsjetter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er det ingen antydninger til et skifte i klima- og naturpolitikken. SV melder også at de rett og slett har gitt opp å få til flere endringer i oljepolitikken. Dermed står Arbeiderpartiet og Senterpartiets uansvarlige oljepolitikk uendret, helt på tvers av både klimaforskningen, Norges klimamål og klimautvalgets anbefalinger. Er jeg skuffet? Ja, for klimakrisen er akutt, mens norsk klimapolitikk går altfor sakte – samtidig som regjeringen tar mange steg i feil retning. Hvert oljefelt som åpnes, er et farlig veddemål mot klimaet. klimaet. Statsministeren har vært forhindret fra å delta i sluttforhandlingene om budsjettet fordi han har deltatt på klimatoppmøtet i Dubai. Det hadde vært mer effektivt for verdens klima om han hadde blitt og heller funnet en enighet med SV om letestans og en plan for gradvis nedtrapping av norsk oljeutvinning. Det hadde også vært i tråd med både det FNs generalsekretær ber landene om å gjøre, og det som det regjeringsoppnevnte klimautvalget anbefaler. Klimaendringene øker ikke bare ulikhetene mellom land, men også ulikhetene internt i land. Det er de fattigste i ethvert samfunn som rammes hardest av kriser. Aller hardest vil klimakrisen ramme dagens barn og framtidens generasjoner. Det er grunnen til grunnen til at klimakrisen er vår tids største solidaritetssak. Men det ser det dessverre ikke ut til at budsjettpartnerne har tatt inn over seg. Det er ingen ressurser å fordele på en ødelagt planet. Norske politikere må sette klima- og naturkrisen først for å sikre velferd for alle for alltid. Det er målet med det grønne politiske prosjektet. De siste årene har verden opplevd krise etter krise. Det er langt fra sikkert at det vil bli noe særlig bedre med det første. Derfor krever tiden vi lever i, at regjeringen omfordeler kraftig

Vi øker barnetrygden til 31 535 kr, som er i tråd med ekspertutvalgets anbefaling. For dem som står uten arbeid eller annen inntekt, erstatter vi sosialhjelpen med en garantert minsteinntekt på 12 300 kr i måneden og mulighet til å tjene opptil 23 500 kr uten avkorting. Med klimabelønning og vår strømstøtte får en vanlig familie på fire 54 000 kr mer å rutte med i året med vårt budsjett. Solidaritet på tvers av landegrenser og generasjoner er kjernen i Miljøpartiet De Grønnes prosjekt. Vi viser også at vi kan nå bistandsprosenten og gi fattige land en klimaprosent i tillegg, innenfor handlingsregelen. FN sier at rike land som Norge må bli nullutslippssamfunn innen 2040. Miljøpartiet De Grønne har lagt fram et grundig klimabudsjett med tiltak som må til for å kutte 80 pst. av utslippene innen 2030. Det er stadig vanskeligere å få til, men det er mulig dersom politikerne vil det. Skal vi nå klimamålene, må vi sikre en omlegging på alle felt i hele økonomien. reverserer kuttet i veibruksavgiften i tillegg til å øke CO2avgiften gradvis til 3 000 kr i 2030. Representanter for flere partier i denne sal, inkludert regjeringspartiene, skyver ofte folk foran seg når det argumenteres mot restriktive Argumentet er at folk flest ikke vil være med på tiltakene, og at det kan ødelegge for klimapolitikken på sikt. For det første er jeg ikke enig i premisset. For det andre henger ikke argumentasjonen på greip. De samme partiene stemmer jo ned populære forslag som vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig, som f.eks. å fjerne momsen på frukt og grønt eller reparasjon og gjenbruk, et nasjonalt reisekort til 499 kr eller å gi folk vesentlig mer støtte til energieffektivisering gjennom Enova.

Klimakrisen krever at vi tenker nytt. Derfor har Miljøpartiet De Grønne i mange år tatt til orde for at vi må innføre en klimabelønning, der vi deler ut igjen de økte avgiftene på bensin og flyreiser, med en lik sum til hver og en av oss. Det er rettferdig klimapolitikk i praksis og vil hjelpe dem av oss med lavest inntekt, som ellers rammes av avgiftsøkninger. Vi erstatter også regjeringens strømstøtte med en lik utbetaling til hver og en av dem som er bosatt i prisområder med høyere strømpriser. På den måten lønner det seg å investere i energisparing, samtidig som nordmenn blir kompensert for veldig høye strømregninger. Naturen kan bare tape én gang, så har den tapt for godt. fremmer forslag som vil bidra til at Norge verner en tredjedel av naturen. Vi øker skogvernbevilgningen, vi setter i gang program for reetablering av våtmarker og naturskog, vi styrker innsatsen for å redde Oslofjorden, og vi forbereder krav om arealnøytralitet i alle kommuner. De Grønnes viktigste prioriteringer i vårt budsjett er at vi kutter i naturskadelige motorveier. Det frigjør også 7 mrd. kr til andre tiltak som nordmenn trenger. Miljøpartiet De Grønne frykter norsk industridød. Regjeringens grønne industriløft holder ikke sammenlignet med satsingene i EU og USA. Vi ser allerede at norske arbeidsplasser blir lagt ned eller forsvinner ut av landet. Miljøpartiet De Grønne setter av 50 mrd. kr i vårt budsjett til å investere i grønn industri – etter suksessmodellen for oljen med statens direkte økonomiske engasjement og Petoro. Regjeringen og SVs ekstra 5 mrd. kr til en finansieringsordning til grønne bedrifter er en start, en start, men langt fra bra nok, spesielt ikke når oljenæringen blir gjøkungen i redet og tar kapital og arbeidskraft fra grønne bedrifter og gjør det enda vanskeligere for nye industrier å etablere seg i Norge. i Norge. Verken regjeringer som har utgått fra høyre- eller venstresiden, har fått til substansielle endringer i klimaog naturpolitikken. Siden 1990-tallet har regjering på regjering utsatt omstillingen av norsk økonomi til fordel for mer leting og utvinning av olje og gass. De har bygget motorveier, lagt til rette for biltrafikk og fly istedenfor å satse på kollektivtransport og jernbane, og de har ikke sørget for at det billigste og beste for folk flest er å velge miljøvennlig. Norske regjeringer har kun klart å kutte litt over 4 pst. av klimagassutslippene siden 1990. Det er magre resultater etter 30 år med såkalt klimapolitikk. Er det mulig å få til mer i norsk klimapolitikk, eller er det umulig? Det er ikke umulig, men skal vi få det til, må vi som er opptatt av det, stå sammen om tøffere krav. Bare da kan vi sørge for at verken Høyre eller Arbeider partiet kan få styre Norge uten at de leverer seriøs klimaog naturpolitikk, og at de slutter å lete etter mer olje og starter en gradvis utfasing. Det var et slikt samarbeid på tvers av blokkene som gjorde at Lofoten, Vesterålen og Senja ble vernet i sin tid. Tiden hvor Stortinget kan akseptere gigantinvesteringer i fossil energi i bytte mot litt mer penger til diverse miljøprosjekter, er forbi. Vi kan ikke redde en brennende planet med en brannslange med fossilt brensel, sa FNs generalsekretær da klimatoppmøtet i Dubai startet forrige uke. Det er forbrenningen av olje, kull og gass som skaper klimakrisen. Derfor kan heller ikke et budsjett eller regjeringssamarbeid kalles rekordgrønt uten at det også endrer oljepolitikken og er langt mer ambisiøst på naturens vegne. Klima og natur må være rammen for all politikk. Sammen må vi klare å løse de kortsiktige utfordringene og krisene som verden står i, samtidig som vi sikrer at også våre barn og barnebarn kan leve et godt og trygt liv. Med det tar jeg opp Miljøpartiet

Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at når regjeringen fatter det største klimatiltaket noensinne i Norge og reduserer utslippene på Melkøya med 850 000 tonn CO2, stikker Miljøpartiet De Grønne hodet i sanden og jobber for en løsning som både er dyrere for fellesskapet, og som kutter mindre utslipp. Faktisk vil fellesskapet måtte betale 85 pst. av kostnadene ved en CCS-løsning gjennom vårt eierskap i Equinor og Petoro, altså 20–30 mrd. kr av fellesskapets midler som kunne vært brukt på klimagasskutt eller velferd. CCSløsningen vil også anslagsvis kunne gi 100 000 tonn høyere CO2-utslipp per år fra Hammerfest enn kraft fra land. Mitt spørsmål er: Mener Mener representanten at vi skal bruke dobbelt så mye penger på en løsning som kutter mindre klimagassutslipp, som bare investerer i Melkøya og dens levetid, og som ikke gir Finnmark én meter mer nett eller én megawatt mer kraft?

må bygge ned hele Finnmark med vindkraft, ta av reindriftsområder og krenke urfolks rettigheter for å få det til. For det andre er det jo spennende når det viktigste klimatiltaket er å elektrifisere et gassanlegg. Det sier litt om hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet har. Isteden mener jeg vel at Arbeiderpartiet burde begynne å se på de minst produserende og mest forurensende oljefeltene som finnes i Nordsjøen. Dem trenger vi ikke, og hvis vi kutter dem, vil vi kunne kutte mer utslipp enn ved å elektrifisere Melkøya med masse kraft fra land, noe som kommer til å skape mange problemer.

og er imot de store utslippskuttene. Søppelsortering er fint, men det kutter ikke store utslipp. Miljøpartiet De Grønne bruker enormt med tid og krefter på å selge en grønn livsstil, men er imot tiltakene for de store klimagasskuttene, som Melkøya. Det er det største klimatiltaket i Norge noensinne. Hva sier Miljøpartiet De Grønne da? De vil ha en løsning som koster det dobbelte, og som kutter mindre utslipp. Miljødirektoratet har sagt at vi må bygge ut 34 TWh ny fornybar energi fram mot 2030 for å nå klimamålene våre. Hva gjør Miljøpartiet De Grønne da? De kjemper med nebb og klør mot flere prosjekter for fornybar energi. En skal sortere enorme mengder plast før en kutter de samme mengdene utslipp som vi gjør på Melkøya. Derfor er mitt spørsmål til representanten: Hvorfor tar ikke Miljøpartiet De Grønne mer ansvar for de store utslippskuttene og løsningene som sikrer at vi når klimamålene våre? [12:48:20]: Jeg sy- nes det er litt spesielt å høre representanten si at Miljøpartiet De Grønne ikke tar ansvar for de store utslippskuttene, når de utslippskuttene vi nettopp kjemper for å få gjort, er innenfor petroleum og samferdsel. Det er jo der de store utslippene i Norge ligger. Nå utfordret jeg akkurat representanten på hvorvidt Arbeiderpartiet mener at det kan være lurt å se på de små feltene som nå produserer veldig lite, men som er veldig utslippsintensive, og om de kan kutte i dem og begynne å fase dem ned, istedenfor at man skal bruke masse kraft, som kunne vært brukt i andre næringer i Finnmark, men som da ikke får tak i kraft, og ikke kan etablere grønne arbeidsplasser, på å elektrifisere Melkøya. Jeg mener også at Melkøya og andre oljefelt som skal drives, skal elektrifiseres, men at det må være oljeselskapenes ansvar å finansiere, ikke staten Norge, staten Norge, og at man ikke må ta kraft fra land, for vi trenger den kraften til de grønne næringene og de nye arbeidsplassene som vi har lyst til å sikre framover.

Det er verdt å reflektere over at Miljøpartiet De Grønne også foreslår å kutte 1 mrd. kr til kommunene gjennom Havbruksfondet, som går til lokal verdiskaping og tilrettelegging for næringsutvikling. Det er også verdt å nevne at Miljøpartiet De Grønne foreslår å fjerne momsfritaket på strøm i Nord-Norge, en landsdel som til tross for at det er kaldt i hele landet nå, stort sett har det kaldere enn andre,

Hvor mange i Distrikts-Norge tror man vil oppfatte Miljøpartiet De Grønne som et parti som faktisk ønsker at det skal bo og leve mennesker i Distrikts-Norge, når man legger på avgifter, fjerner momsfritak og stanser kanskje det viktigste veiprosjektet i Nord-Norge, som faktisk er i gang? [12:50:35]: Jeg tror det handler om prioriteringer og hvordan man ser på hvordan vi skal utvikle distriktene også framover. I vårt alternative jordbruksoppgjør viser vi hvordan vi prioriterer de små og mellomstore brukene, som nettopp skal gjøre det godt å drive gård, selv om man ikke bor på et sted der det er mye flat Og så fjerner vi den ekstraordinært høye arbeidsgiveravgiften som vil være bra for bedrifter over hele landet. Istedenfor å prioritere masse penger på naturskadelige motorveier, som også vil bygge ned matjord, prioriterer vi mye mer penger enn det som regjeringen og den forrige regjeringen har gjort

Den sørger for en trafikksikker veistrekning, noe som veldig mange i dag har en usikkerhet knyttet til. I tillegg er det faktisk en av de viktigste veiene når det gjelder å transportere sjømat ut til verden, i tillegg til at prosjektet faktisk også har

når det både er et samfunnsnyttige prosjekt, er et prosjekt som tar inn over seg krav til miljø og bærekraft, og er et prosjekt som faktisk er i gang? Gene- relt mener Miljøpartiet De Grønne at det er viktig å se på hvordan vi bruker de offentlige pengene nå. Vi vet at vi ikke må øke inflasjonen. Da må vi sørge for å bruke de offentlige pengene på de prosjektene som bidrar til at vi kan leve mer miljøvennlig, på jernbanen, eller for å sørge for at vi får flere CCS-prosjekter eller batterifabrikker eller den typen ting. Det er det vi prioriterer å bruke pengene på. Jeg er klar over at Senterpartiet har andre prioriteringer enn oss, men jeg vil tro at de prioriteringene vi legger inn, vil kunne legge veien bedre for framtiden enn det som Senterpartiets gjør. [12:53:21]: Det er store tal vi brukar i Stortinget. Det er milliardar og det er titals og av og til hundretals milliardar,

dei flyttar på heilt enorme summar, stort sett frå Statens pensjonsfond utland, til andre typar fondskonstruksjonar eller til bistand eller til pengebruk i Noreg. i Noreg. Vi kan vere ueinige om nivået på oljepengebruk, men det har vore ein slags einigheit i dette Stortinget om at når ein hentar inntekter frå sokkelen i form av skatt, avgifter og utbytte, då går det i oljefondet, og så må ein synleggjere tydeleg kva ein tek ut av oljefondet og brukar på formål her heime eller der ute.

[12:54:27]: Vi er for handlingsregelen for oljepengebruk på den måten at vi vil holde norsk inflasjon nede, og det er viktig. Da må vi se på hva slags tiltak som bidrar til å øke inflasjonen i Norge, og hvilke tiltak som ikke gjør det. Vi hadde en diskusjon om dette i fjor, bl.a. om at bistand eller Nansen-programmet penger som blir brukt andre steder, ikke vil øke inflasjonen i Norge. Når man f.eks. snakker om at vi vil sette av krigsprofitten, de pengene som Norge har tjent ekstraordinært på høye olje- og gasspriser, inn på et eget fond til f.eks. gjenoppbygging av Ukraina og andre formål, vil ikke de pengene brukes i Norge. Samtidig finansierer vi klimabistanden og bistandsprosenten innenfor handlingsregelen, så sånn sett er vårt budsjett mindre inflasjonsdrivende. Jeg tror også at representanten viser til vårt fond for å kunne gå inn med statlige midler i bedrifter. Det vi gjør der, er at vi trekker inn 50 mrd. kr ekstra fra oljen og legger det til investeringskapital til statlige bedrifter.

Noen av de store grepene som vi mener burde vært tatt i enda større grad, er innsats rettet mot barn som vokser opp i fattige familier. Jeg vil gi honnør til SV for å ha klart å løfte barnetrygden for dem over seks år. Det er en sak som Kristelig Folkeparti har prioritert gjentatte ganger de siste årene, og jeg er glad for at det er mange partier som nå engasjerer seg i å få løftet barnetrygden etter at den sto altfor lenge i ro.

barn og unge som faller utenfor. Vi mener at fritidskortet for alle barn mellom 6 og 18 år ville vært et viktig tiltak, noe en kunne gjennomført universelt for å sikre at barn har mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter. Jeg tror at akkurat i den tiden vi er inne i nå, ville fritidskortet vært veldig viktig, og det er veldig synd at det er forsvunnet. Men jeg gleder meg over at kommune etter kommune nå varsler at de skal innføre det

En annen viktig prioritering som Kristelig Folkeparti har valgt å løfte, er strømstøtten. Vi mener at den burde vært bedre for husholdninger og for frivillige lag og foreninger. I Kristelig Folkepartis alternative budsjett har vi valgt å prioritere 100 pst. kompensasjon over 50 øre.

det er noen som har mer behov for økt strømstøtte – som jo er en nødvendighetsvare som en må ha – enn andre. Da mener vi at den modellen er noe regjeringspartiene og SV også burde ha sett på, og som hadde gitt en større trygghet for innbyggerne. Ikke minst ville det vært viktig for dem som har dårlig råd.

gjennomfører vi en kraftig omfordeling på avgifter for å styrke folkehelsen og for så vidt miljøprofilen. Vi øker avgifter på tobakk, alkohol og sukker – folkehelseutfordringer – mens vi reduserer og fjerner momsen på frukt og grønt.

Represen- tanten startet sitt innlegg med å trekke fram den internasjonale uroen som er, og dyrtida. Jeg tror vi kan være enige om at trossamfunnene spiller en veldig viktig rolle da, ikke minst som fellesskapsarenaer. Vi ser at de spiller en viktig rolle når det gjelder dyrtid. Vi ser ikke minst at med den internasjonale uroen som er i Midtøsten, med tydelige religiøse forgreininger, er det omfattende arbeidet som skjer her hjemme mellom trossamfunnene for å dempe konflikten, ekstremt viktig.

og kutter andre trossamfunn med nesten 100 mill. kr. Hva tenker representanten om at Høyre mener at trossamfunnene og Kirken skal bruke neste år på oppsigelser framfor sitt viktige arbeid? [13:02:06]: Takk for et veldig viktig spørsmål. Jeg er glad for at representanten løfter det. Jeg er også glad for at regjeringa har hatt en satsing på trossamfunn i sitt budsjett, for jeg deler absolutt den forståelsen som representanten Solberg har her om at trossamfunnene betyr enormt mye i landet vårt. Det er en samfunnsskapende kraft, som jeg liker å kalle det, fordi det er viktig for enkeltmennesker, men det er også viktig for samfunnet, for det skaper så enormt mye aktivitet og har betydning for enkeltmennesker rundt om i landet, enten det er i disse dager, der mange har ulike innsamlinger og utdelinger for dem

og for verdens fattige, som var viktig i representantens innlegg og sånn sett også i kritikken av regjeringas forslag. Når en nå ser på fasiten, blir det mer til barnetrygd, vi senker barnehageprisene, vi senker SFO-prisene, og vi bidrar mer til fritidskassene,

og en har mindre til fritidskassene. En har også omfattende kutt i bistand til verdens fattige i disse urolige tidene. Så med tanke på kritikken Kristelig Folkeparti har hatt av regjeringas budsjett: Hvor oppsiktsvekkende synes Kristelig

at det ikke er det som har hatt hovedprioritet. Vi hadde nok valgt å øke barnetrygden og gitt folk valgfrihet, kunnet bruke det på den måten, på samme måte som jeg ser at Høyre argumenterer for skattelette, og at folk skal kunne bruke penger der, pluss økt barnetrygd. Så noe er nok også ulike tiltak som vil nå barnefamiliene.

men med Høyre i regjering og med statsminister fra Høyre var det ikke ett år vi kom under 1 pst. til bistand. Nå er det andre året denne sal stemmer gjennom å ikke nå prosenten, og for første gang har en heller ikke noen føringer om at en skal nå det i revidert. Så det historiske er jo at Arbeiderpartiet med statsministeren ikke når prosenten til bistand, og det skuffer meg stort.

Det betyr bl.a. 119 mill. kr mindre til politiet i 2024 og 213 mill. kr mindre til Forsvaret. Det mener vi i Senterpartiet er særs uklokt i disse tider. Noe som ikke minst er like uklokt nå, og som skuffer oss enda mer,

Ropstad (KrF) [13:06:33]: Jeg mener det er riktig å ha ABE-reformen. Den gir riktignok staten inntekter eller mulighet til å kunne gjøre omprioriteringer, men jeg mener også det er en god måte å styre på, ved at en gir en forutsigbarhet for underliggende etater – at vi politikere ikke skal gå inn og direktestyre ulike prosjekter, men gi dem forutsigbarhet, riktignok i negativ forstand, men på den måten visshet om at en må gjøre omstillinger.

men da må man også være litt forsiktig med utfasinger, for det har en veldig stor kostnad. Jeg håper virkelig ikke det betyr at det er barn som må flytte fra institusjoner. Åslaug Sem-Jacobsen Folkeparti var med på i forrige regjeringsprosjekt, rammet særlig kulturlivet veldig hardt. Man måtte kutte helt til beinet, og mange er nok nå skuffet over at som har vært et aktivt parti i forsvar av kulturen for å bygge den opp, nå heller er med på å bygge kultur ned i dette budsjettet. De kutter 20 mill. kr i Kulturfondet, som egentlig skal løfte kulturaktivitet over hele landet, i bygd og by. De kutter 5 mill. kr i kunstnerstipend, som de tidligere har kjempet sånn for, de kutter hele 75 mill. kr på filmfeltet, og de tar 50 mill. kr fra museene våre. På toppen av dette legger man da ABE-kuttene sine, som bare for museene vil bety 12,9 mill. kr i kutt. Museene våre og resten av kulturlivet har krevende økonomiske tider nå etter pandemien og også etter de nevnte ABE-kuttene tidligere. Hvorfor vil Kristelig Folkeparti bygge ned kulturlivet i en tid da feltet har mer enn nok med å bygge seg opp? Jeg må bare minne om at ABE-kuttet er på 0,5 pst., og det er store poster det er snakk om, men det er helt riktig, og det må jeg være ærlig på, at vi har valgt å prioritere.

og ikke minst også for å få til en satsing på internasjonal solidaritet, som jeg er veldig skuffet over at regjeringen og SV ikke oppfyller. Alt dette har vi gjort innenfor samme oljepengebruk som regjeringa. Derfor har det vært en del omprioriteringer.

treffe enda bedre og forsterke strømstøtten. Sånn er politikk: Vi prioriterer, og vi har prioritert noen av dem vi mener trenger det mest i den tida vi er inne i nå. Kathy Lie

på kunstnerøkonomi, ingen satsing på litteratur, lesing og bibliotek, ingen tiltak for språk, verken nynorsk, samisk eller andre minoritetsspråk. Jeg lurer på hvordan Kristelig Folkeparti vil sørge for at vi har kunst og kultur i hele landet,

jeg har vært opptatt av at når en har valgt å prioritere, er det heller ikke store summer når en sammenligner med størrelsen på posten, som vi har valgt å kutte. Det er vel opp til kanskje 5 pst. på noen av postene som vi har valgt å omprioritere. Grunnen til at vi har gjort det, er at vi ser at matkøene øker. Vi ser at det er veldig mange som sliter med å få råd til ungenes fritidsaktiviteter. Vi ser at det er mange som sliter med å betale strømregningen. Derfor har vi valgt å prioritere økt barnetrygd, fritidskortet en mye bedre strømstøtteordning. Før jeg avslutter, vil jeg også si at jeg er glad for at SV har fått inn noe satsing, enten det har vært på trygder eller på barnetrygd for dem over seks år. Dessverre er det sånn at SV må ta mange av de kampene fordi regjeringspartiene ikke har prioritert det høyt nok. Men vi har valgt noen prioriteringer, og vi styrker dem vi mener trenger det mest.

skjedde det noe som har påvirket Norge og verden, ikke minst Ukraina, på helt voldsomt vis. Nå som vi diskuterer statsbudsjettet i dag, er statsbudsjettet et helt annet på grunn av denne forferdelige krigen som raser i ett av våre nærmeste land. I dette budsjettet er det litt i overkant av 40 mrd. kr som er beregnet skyldes direkte konsekvenser av det krigsutbruddet vi så i februar i fjor, det har også mye mer langsiktige konsekvenser. Fra perioden 1989/1990 til i dag, der vi gradvis har bygd forsvar, beredskap og betalt mindre i forsikringspremie, vi nå kommet inn i en fase der vi må bruke mer penger på nasjonalt forsvar og å sikre landets trygghet med ulike beredskapstiltak. Det ser man også veldig tydelig i budsjettet når det gjelder alt fra forsvarsutgiftene til matberedskap til det vi gjør på politi og sikkerhetsmyndigheter – det er en rekke beredskapstiltak som vi nå må gjøre som vi ikke prioriterte så høyt før februar i fjor. Det er viktig for landet å ha

hovedbekymring med bakgrunn i det som skjedde sist det var høy prisstigning, var at det også skulle bli høy ledighet. Derfor har jeg lyst til å gå gjennom noen av tallene for hva som har skjedd i norske bedrifter i denne litt spesielt krevende tiden.

og så har det fortsatt inn i året i år. En bekymring vi hadde da vi så alle de tøffe nyhetene, var at det ikke kom til å fortsette, men i år er det 14 mrd. kr høyere enn for samme periode i fjor på de tre første kvartalene. Så selv om det var rekordhøye investeringer i fjor, er de enda litt høyere i år, og det er høyere enn i andre sammenlignbare Sysselsettingen har også gått opp. En av bekymringene våre var at arbeidsledigheten skulle bli høy. Det er det motsatte som har skjedd – heldigvis, for det er så viktig for folks trygghet og økonomi at man har en jobb å gå til.

Arbeidsledigheten er lav, den er på rundt 1,9 pst. Det er historisk sett et ganske lavt nivå i Norge, lavere enn det vi har pleid å ha, og det gir flere folk muligheter. Heldigvis har vi også sett at sysselsettingsgraden har gått opp, og at den nå igjen har passert over 70 pst. Folk som før var utenfor arbeidslivet, er nå inne i arbeidslivet. Vi må tilbake til 2009 for å finne tilsvarende tall. og er, krevende for mange i denne dyrtiden vi nå har vært i, men en av hovedbekymringene som vi har hatt hele veien, er hvordan dette vil ramme norske bedrifter og i neste omgang norske arbeidsplasser. Vi vet at kombinasjonen av høy ledighet, høye priser og dermed også høye renter er en utrolig giftig miks for norske familier. Der er vi et helt annet sted i år enn vi var i fjor, for nå, når vi ser de ulike vurderingene av det året vi skal inn i, er vurderingen at prisveksten er på et høyt nivå, men at vi er på vei inn i et lavere nivå. Det mener både vi i Finansdepartementet, Norges Bank og SSB, og vi ser også i land rundt oss at prisveksten er på vei ned. Det er utrolig viktig hvis vi klarer å komme oss gjennom disse to–tre årene med lav ledighet, høy sysselsetting og aktivitet rundt omkring i hele Norge. Så har regjeringen, sammen med SV, prioritert for hverdagsøkonomien til dem som sliter mest. Det er en rekke tiltak i dette budsjettet – og det har også folk fått fram tidligere – om det er for barnefamilier, som SFO, eller andre typer tiltak. Vi har også prioritert penger til forsvar, sikkerhet og beredskap, det er hovedjobben til ethvert lands regjering: tryggheten for deg og meg som land, og tryggheten for deg og meg og vår hverdagsøkonomi, og at vi skal klare å få ting til å gå rundt. Vi er på et bedre sted i år enn i fjor, og takk til alle norske bedrifter som har tatt de valgene de har tatt det siste året.

at vi forhåpentligvis har nådd rentetoppen, og at alt dette er viktig for at familier over hele landet igjen skal få en litt mer håndterlig økonomisk hverdag. Dette er åpenbart noe regjeringen er veldig opptatt av. Mitt spørsmål til finansministeren er imidlertid hvor trygg han føler seg på at dette faktisk er situasjonen vi kommer til å befinne oss i neste år, gitt at man øker pengebruken i dette budsjettet, gitt at det er usikkerhet – med mindre finansministeren kan avkrefte det – rundt hvor mange flyktninger som kommer neste år, og hva det vil kreve av finansiering, og gitt at det er vanskelig å spå akkurat hva anslagene kommer til å bli for prisvekst og lønnsvekst, og om det kanskje vil trenges ytterligere kompensasjon. Spørsmålet er egentlig om finansministeren føler seg trygg på at dette budsjettet ikke gjør at regjeringen kommer til å ende opp med å stå ansvarlig for at f.eks. renten øker mer enn det den ellers ville gjort. Statsråd [13:18:12]: Min jobb og regjeringens jobb er selvfølgelig å ta landet trygt gjennom den perioden vi er inne i nå. Da må vi ta tøffe og veldig klare prioriteringer, ikke minst når de direkte eller indirekte kostnadene rundt krigen i Ukraina er på over 40 mrd. kr. Det har vært ganske krevende prioriteringer. Jeg har hørt at Tina Bru det siste døgnet har prøvd å framstille det som om oljepengebruken har økt.

Når det gjelder antallet flyktninger, er det selvfølgelig en usikkerhet rundt det, for det er også usikkerhet rundt hvordan utviklingen i Ukraina kommer til å bli det neste året.

Noe har jo skjedd etter at vi la frem vårt alternative budsjett, og det er at det har kommet et forlik i Stortinget hvor man nå bruker mer penger enn det som lå i det opprinnelige budsjettforslaget. Det er ikke lenger slik

tidligere i dag med representanten Knutsen, som egentlig langt på vei bekreftet at dette på et vis er oljepenger, de bare kommer fra et annet sted. Det er oljepenger som er blitt bevilget tidligere, men ikke brukt. Nå brukes de, løftes inn i økonomien og vil sannsynligvis få akkurat samme effekt inn i økonomien som om man rett

Da måtte man definert det også som ikke oljepenger, og det blir helt feil. Det er 7,3 mrd. kr mindre i tapsavsetninger i Eksfin etter dette budsjettforliket, men det er sånn vi budsjetterer i Norge. Det er helt gjennomsiktig, det er forutsigbart, og det er ordentlig.

er et forutsigbart, ordentlig og solid budsjett, som kommer til å dra Norge gjennom 2023 og 2024 på en god måte. Tina Bru (H) [13:21:27]: Da de pengene ble bevilget under pandemien, var det oljepenger. Så har de stått der, som oljepenger, og ikke blitt benyttet. Nå er de flyttet over, inn i budsjettet. Det er som å bruke oljepenger, selv om – det er helt riktig som finansministeren sier – man ikke øker uttaket av fondet med de 9 mrd. kr, fordi de kommer fra et annet sted. Men det var en gang oljepenger, og det er fortsatt oljepenger. Jeg vil hevde at jeg er presis.

20 mrd. kr i dette forliket med midlertidige inntekter. Oljepenger, Eksfinpenger – vi kan krangle om hva det faktisk er, men det er iallfall 9 mrd. kr som man ikke kommer til å ha neste år. Det ligger fortsatt 10 mrd. kr her fra en ekstraordinær arbeidsgiveravgift som vi har fått beskjed om at skal vekk, men som ennå ikke er tatt vekk. Totalt er vi nå oppe i om lag som er midlertidige penger som brukes på mer SFO, mer barnetrygd, andre varige utgiftsøkninger. Er det vanlig at man klarer å finne 20 ekstra milliarder på denne måten hvert år? Er finansministeren bekymret for at dette kanskje ikke blir like lett neste år? Statsråd Re- presentanten fra Høyre har selektive utvalg av tall, for det er veldig mange ting i dette budsjettet som kan omtales som midlertidige utgifter. Jeg var selv innom de ekstraordinære utgiftene rundt situasjonen i Ukraina, som er på over 40 mrd. kr. Vi håper selvfølgelig alle at mange av de utgiftene er midlertidige, og at man kom mer over i en ny situasjon der. Det blir en litt teoretisk debatt. Det som ikke er en teoretisk debatt, er hvilke prioriteringer Høyre har gjort i dette budsjettet. Høyre er imot at norske barnefamilier skal få billigere barnehage. Vi er for. Høyre er imot at norske barnefamilier skal få gratis SFO i 3. klasse og billigere SFO i 1. klasse Høyre er for at man skal øke kjøttprisen for folk, de er for at man skal øke melkeprisen for folk, og de er for at det skal bli dyrere ferje. På område etter område er det ulike prioriteringer. Det forundrer meg også hvorfor Høyre alltid skal ha målrettede distriktskutt og ikke ser at det er viktig å utvikle alle deler av landet. Det er ulike prioriteringer – det er greit. Jeg er uenig i de prioriteringene Høyre gjør. Hans Andreas Limi [13:23:50]: Helt ferske tall fra Norges Bank viser et svakere konjunkturbilde enn banken hadde forutsett, og ytterligere svekkelse neste år. Det er et litt annerledes bilde enn det som finansministeren nettopp presenterte. Prisveksten på verdiskaping tiltar, mens veksten i økonomien og sysselsettingen kan stoppe opp. Høy prisstigning og økte kostnader for bedriftene slår inn for fullt og bidrar til stagflasjon. Et politisk valg fra Senterpartiet er å forlenge ekstraskatten på norske arbeidsplasser. Har finansministeren ingen som helst forståelse for at dette rammer utvikling av bransjer og teknologi som er viktige for norsk næringsliv, spesielt kompetansearbeidsplasser i Distrikts-Norge?

nasjonalt folkevalgte eller som regjering også glede oss over at det har vært store investeringer i fastlandsbedriftene i denne tiden. Så vet vi at det er krevende. Det er ingen av oss som er i tvil om at det er krevende. Når vi ser på skatte- og avgiftsopplegget som nå legges fram, går skattene og avgiftene ned, ikke opp. Verdsettelsen av næringseiendom i formuesskatten reduseres. Vi reduserer arbeidsgiveravgiften i store deler av DistriktsNorge,

sammenlignet med inneværende år. Det er det som er fasiten på dette budsjettet. Vi har gjort akkurat det vi sa, at vi skulle fase ut høyprisbidraget, og det ligger også inne i budsjettet.

Utfordringen er jo at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, som er en ekstra avgift på norske arbeidsplasser, skulle være midlertidig. Nå blir den noe mer enn det fordi den forlenges for 2024, og det viser vel egentlig noe av det vi advarte mot for et år siden, at det er vanskelig å saldere budsjettet for den rød-grønne regjeringen uten å bruke midlertidige inntekter. Nå har det som troll av eske dukket opp 9 mrd. kr som er brukt for å få på plass et budsjettforlik. Tror finansministeren det blir like vanskelig å saldere budsjettet for 2025 uten de 9 mrd. kr, som det ville vært for finansministeren uten denne ekstraordinære arbeidsgiveravgiften for neste år? Dette er litt kreativ historieskriving, for hva var det vi sa og Stortinget vedtok i fjor høst? Vi sa at høyprisbidraget skulle fases ut senest i løpet av 2023. Det er faset ut fra 1. oktober, altså enn varslet. Vi har varslet skriftlig at vi skulle fase det ut senest i det budsjettet som nå ble lagt fram. Det er gjort. Så sa vi når det gjaldt arbeidsgiveravgift, at det var mer situasjonsbestemt. Vi satte ikke ett år som varighet på den, men som varslet begynner vi å fase den ut i det budsjettet som blir vedtatt i dag. Vi øker nivået fra 750 000 kr til 850 000 kr. Det er det som faktisk skjer. I tillegg gir vi nye lettelser i arbeidsgiveravgiften i store deler av Distrikts-Norge, og også norsk banknæring som ligger i Distrikts-Norge, får lavere Det er bra, det er målrettet, og vi bruker handlingsrommet. Vi gir også lettelser i formuesskatten. Et annet grep vi gjør, er å gi lettelser til norske anleggsarbeidere og norske lastebilsjåfører. Det syntes Høyre og Fremskrittspartiet var råflott, at norske anleggsarbeidere skulle få fradrag for kost og losji. Vi syntes ikke det var luksus, og vi gjennomfører det – en helt annen politikk enn den [13:27:57]: Faktum er at regjeringen viderefører en ekstraavgift på norske arbeidsplasser i en tid hvor norske bedrifter rapporterer om økte kostnader. Ikke minst har den høye prisveksten blitt innarbeidet også i deres priser priser ut til forbruker, som igjen vil bidra til at prisveksten fortsetter å holde seg høy. Men allikevel kan vi konstatere at finansministeren mener det er riktig å opprettholde denne ekstraavgiften på norske arbeidsplasser.

Det mener vi er riktig og viktig, og vi kommer til å gjøre akkurat som vi har sagt – den er midlertidig og situasjonsbestemt. Så er det noe litt forunderlig med Fremskrittspartiet, at de ikke er mer bekymret for

ikke så trange tider, nemlig banknæringen. Norske banker har et overskudd som er 37 pst. høyere hittil i år enn på samme tid i fjor, og ligger an til et overskudd i kroner og øre på 20 mrd. kr etter skatt. Samtidig, bakerst i skatte- og avgiftsproposisjonen, er det en veldig flott tabell over skattekostnader i skattesystemet, altså at man har skatteregler som gir en slags fordel for enkelte. Der står det svart på hvitt at den lave finansskatten er en skattekostnad for det norske folk på 5,8 mrd. kr, altså en skattefordel for finansnæringen. I opposisjon var finansministeren opptatt av å fjerne denne skattefordelen, og jeg lurer på: Hvorfor er

vi lagde da et annet skattesystem for banknæringen og finansnæringen enn vi har for øvrig næringsliv. De har en høyere skattesats. Jeg mener det vil være helt feil tidspunkt nå å begynne å skape usikkerhet i norsk banknæring. Det er ingen grunn til at staten skal ta inn større inntekter fra nok en norsk finansnæring nå. Det er viktigere at vi har en hard konkurranse mellom banker, og at de heller får ned kostnadene til sine kunder, både lånekunder og de som har innskudd. Det er ikke grunn til at vi nå skulle skjerpe skattleggingen for norsk banknæring, i en situasjon der det viktigste er at bankene heller setter rentene så lavt som overhodet mulig for dem som har lån, og selvfølgelig at de har en innskuddsrente som gjør at de som får tilbakebetalt det. Det er ikke staten Norge som skal ta inn en ekstra gevinst på grunn av høyere renter og høyere rentemargin. Det må heller den frie konkurransen gjøre, slik at mer presses tilbake til kundene. Martinussen (R) [13:32:00]: Det er jo den frie konkurransen det er noe alvorlig galt med når bankene kan være i en situasjon der de øker utlånsrenten mer enn innskuddsrenten. For all del, Rødt vil veldig gjerne ha ned rentenivået, men problemet her er et overskudd som allerede har oppstått, som vi ikke kan presse tilbake til rentekundene med å gå tilbake i tid. Det som er så flott med overskuddsskatter, er at hvis bankene har konkurranse seg imellom og får ned rentemarginene, vil en ekstra overskuddsskatt ikke gi like stort utslag som hvis de har store overskudd, som de har nå når rentemarginene er høye. Når jeg har stilt finansministeren spørsmål om det samme, som jeg har gjort før, har han vært opptatt av at det er viktig at bankene tjener penger for å kunne ta tak. Det er Rødt også helt enig i. Vi har en god og trygg finansregulering i Norge, poenget er at disse bankene hadde en god soliditet for et år siden, og nå har de økt overskuddene sine voldsomt. Vi mener at når konkurransen er dårlig og man ikke har fått ned rentemarginene, er det bedre å hente inn de pengene og kunne bruke dem på f.eks. sosial boligbygging eller å kutte skattene for folk med lav inntekt, altså en omfordeling fra en næring som går veldig godt, til folk flest. Slagsvold Vedum [13:33:09]: Sånn er politikken. Det er litt morsomt å høre Rødt-lederen snakke om økt konkurranse i banknæringen. Det er ikke helt i samsvar med grunnideologien, men vi er rause med hverandre. Vi styrer innenfor det systemet vi faktisk har. Så er det helt riktig at jeg er opptatt av at vi har solide banker i Norge. Det er kjempeviktig, ikke minst når det er mer rufsete hav, sånn som det er rundt oss nå, at vi har solide norske banker, at vi har en bankkonkurranse, at vi har DNB med nasjonalt kontor, hovedsete her i landet, som kjenner norske forhold, at vi har lokale sparebanker, og at vi har en mengde ulike banker rundt i landet – utrolig viktig. Så ser jeg det samme som Rødt-lederen påpeker, at en del banker har hatt ekstra gode marginer, men det er viktig at vi nettopp stimulerer til konkurranse, synlighet, oversiktlighet, slik at de norske bankkundene kan være tydelige overfor sin bank og si enten at jo, renten er for høy, vi ønsker at renten skal bli lavere, eller at renten er for lav på sparekontoen. Derfor er det også noen verbaler i den diskusjonen, om hvordan vi kan ha enda mer åpenhet rundt ulike bankers disponeringer. Sveinung Rotevatn

Men éin dag etterpå, på laurdag kl. 23.07, då var det ikkje behov for dei ni milliardane lenger. Spørsmålet til finansministeren er: Kva i all verda var det som skjedde i offshorenæringa mellom fredag føremiddag og laurdag kveld

Hva er det som er det viktige her? Jo, heldigvis, når vi har den type tapsavsetninger vi har i Norge, har vi et godt system. Vi har en tapsavsetning på 1,7 mrd. kr til ny grønn industrisatsing i det budsjettet som vi nå vedtar. Vi håper jo at den tapsavsetningen ikke skal brukes, og at alle de satsingene faktisk blir vellykkede – det er hele målet. Når det gjelder norsk offshorenæring, var man veldig bekymret våren 2020 – det er ikke noen tvil om det

Det er fristen- de å følge opp siste replikk og spørre hva det faglige rådet i departementet var, men jeg tror ikke jeg får noe svar, så jeg skal gå til et tema der jeg tror vi er helt enige, nemlig friskolene. Jeg opplever senterpartilederen og finansministeren som en som er opptatt av at det er gode friskoler i landet. I forslaget

kuttet ligger der for neste år. Er det noe håp om at det ikke blir 500 mill. kr eller opp mot en halv milliard? Og i så fall: Hvor mye mindre er det finansministeren ser for seg at dette kuttet blir? Kan det eventuelt komme noe i revidert, slik at det kuttet som lå inne, ikke blir noe av?

for friskolene våre – ikke bare på den måten som lå i budsjettmaterialet, men å se litt bredere på det – ikke minst på en del av de kapitalkostnadene som er innenfor norske friskoler. Det er fordi både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av å ha

skal det være et forutsigbart og trygt system for norske friskoler, også framover. [13:39:13]: Arbeiderparti– Senterparti-regjeringen får i dag flertall for statsbudsjettet etter forhandlinger med SV. Også jeg vil takke SV for et godt og tillitsfullt samarbeid. samarbeid. Heldigvis peker flere piler i riktig retning nå. I en urolig tid klarer norsk økonomi seg godt. Prisene vil trolig gå ned neste år. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og aktiviteten i næringslivet er høy, selv om enkelte bransjer har utfordringer. Stadig flere kommer i arbeid. Under Arbeiderpartiet og Senterpartiets første år i regjering kom det nesten 130 000 flere i arbeid. Det er flere enn under hele Erna Solbergs regjeringsperiode. Det betyr at regjeringens politikk har virket og virker. Likevel er det tøft for mange. Balansegangen mellom å ivareta dem som prisstigningen treffer ekstra hardt, samtidig som vi unngår å legge ytterligere press på økonomien, er derfor svært viktig. Vi må bruke pengene riktig og på det viktigste og samtidig evne å holde igjen der vi kan. Med dette budsjettet styrker vi velferden. Maksprisen i barnehagen reduseres med en tusenlapp per måned. Har man tre barn i barnehagen samtidig, blir det tredje barnet gratis. Mens Høyre økte barnehageprisen hvert år de styrte Norge, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort barnehagen billigere. Det er et historisk løft for barnefamiliene. Og når prisene går ned, går deltakelsen opp. Flere barn får dermed muligheten til å være med i barnehagefellesskapet, samtidig som vi styrker arbeidslinjen og legger til rette for at flere foreldre kan jobbe. Sammen med SV øker vi også barnetrygden for dem over 6 år, og vi gir gratis halvdagsplass til tredjeklassingene i SFO. I en tid der økonomien er trang, skal folk være trygg på at fellesskapet stiller opp. Borteboerstipendet for elever i videregående skole økes. Det gir våre unge muligheten til å ta del i den opplæringen de selv ønsker, uansett hvor i landet de bor. Uføre og de som mottar arbeidsavklaringspenger, får neste år økte ytelser, samtidig som vi viderefører styrkingen av bostøtten og sosialhjelpssatsene. Dessuten får de aller fleste lønnsmottakere redusert eller uendret skatt i 2024, og staten skal fortsatt stille opp i en tid med dyr strøm. dyr strøm. Vi satser på unge i arbeid. Vi viderefører ungdomsgarantien. Det gir flere en sjanse til å få prøvd arbeidsevnen sin og få fotfeste i arbeidslivet. Med dette budsjettet stiller vi også opp for en tryggere verden og et Ukraina i krig. Nansen-programmet bidrar til stabilitet i Europa, og vi tar imot ukrainske flyktninger som trenger beskyttelse. Bistanden øker med over 7 mrd. kr. Pengene skal bl.a. gå til Gaza, hvor den humanitære situasjonen er svært alvorlig. I urolige tider må vi investere for tryggheten i Norge. Forsvarets viktigste ressurs er folk, og neste år prioriterer vi bl.a. mer personell og bedre boforhold. Politidistriktene får mulighet til å ansette flere operative politifolk, forebygge ungdomskriminalitet og bekjempe gjengkriminalitet. Sykehusbudsjettet legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen som tar hensyn til at vi blir flere og eldre, og at vi får til en reduksjon i ventetidene. ventetidene. Vi skal nå klimamålene våre. Derfor tar vi i budsjettet kraftfulle grep for å omstille oss fra et fossilt til et fornybart samfunn. Sammen med SV setter vi av store midler til å finansiere grønn industri, slik at gode miljøprosjekter får låne penger med gode vilkår. for første gang har vi en detaljert plan for å nå klimamålene våre på en måte som er rettferdig, der folk og klima kommer godt ut. Når Høyre foreslår mer til målretting av velferden, skal vi være oppmerksomme. Det er kanskje derfor de gjør barnehage og SFO dyrere i sitt alternative budsjett.

Arbeiderpartiet vil heller prioritere ordninger som favner alle, som omfordeler, og som bidrar til oppslutning om skattesystemet vårt. Vi er glad for at flertallet på Stortinget i dag stiller seg bak gode fellesskapsløsninger, samtidig som vi sikrer en ansvarlig pengebruk.

men de færreste vil legge opp forbruket sitt på en slik måte at de må vinne i Lotto hvert eneste år. Det er nettopp det Arbeiderpartiet gjør i budsjettforliket med SV. Sent lørdag kveld tikket det inn en gevinst på 10 mrd. kr fra Eksfin, som legges rett inn i varige, økte offentlige utgifter. Mener Arbeiderpartiets parlamentariske leder at det er en ansvarlig budsjettpolitikk? det er en ansvar- lig budsjettpolitikk. Vi bruker altså midler som er utgiftsført i statens regnskaper tidligere. Det er midler som er avsatt for utgifter vi ikke har fått, og da er det helt greit å ta de pengene inn i statsbudsjettet. Vi bruker dem bl.a. til å avsette nye penger til Eksfin – 1 750 mill. kr blir avsatt til framtidige tapsavsetninger i Eksfin. Jeg er glad for at de pengene som har vært avsatt tidligere, da vi trodde at næringslivet hadde store problemer, ikke har vært brukt. Det viser at regjeringen har ført en politikk som gjør at det er bra å drive næring i Norge. Vi har klart oss uten de store utfordringene som vi i en periode hørte veldig mye om at næringslivet kom til å få. Så ja, jeg mener dette er helt forsvarlig. Det er mange utgiftsposter i statsbudsjettet som vi ikke treffer helt på, og dem tar vi i bruk når pengene ikke er i bruk. (H) [13:46:13]: Hvis det er slik at man i løpet av høsten 2023 konkluderte med at dette er penger som ikke vil bli brukt gjennom tapsavsetning, skulle de vært avskrevet i nysalderingen som ble lagt frem på fredag. Jeg føler meg rimelig overbevist om at det var det faglige rådet finansministeren fikk, men her har det åpenbart kommet inn en gevinst mellom fredag kl. 11 og lørdag kveld, hvor det tikket inn 10 mrd. kr ekstra som man legger inn i budsjettet for neste år. I tillegg

Det er ingen refleksjon fra regjeringspartiene om de fremtidige budsjettutfordringene. Vi snakker om 20 mrd. kr som enten må hentes fra oljefondet eller gjennom økte skatter, hvis budsjettet skal gå i hop.

er i arbeid, øker skatteinntektene. Der er det store ting å hente. Vi har f.eks. foreslått en ungdomsgaranti for å få flere ungdommer ut i arbeidslivet. Jeg ser at Høyre i sitt forslag til budsjett kutter ganske brått og brutalt i Navs budsjetter for å drive ordentlig tilrettelegging for dem som trenger hjelp i arbeidslivet. Så ja, jeg er bekymret for at vi ikke får mange nok ut i arbeid, men det å satse på arbeidslinjen er å få flere inn i arbeid. De flyktningene som kommer til Norge, er en stor arbeidskraftreserve som vi er nødt til å få i arbeid. Da er jeg trygg på at vi skal få inntekter som gjør at staten ikke behøver å gjøre unaturlige kutt, som bl.a. å finansiere deler av statsbudsjettet sitt ved å selge Bankplassen, som Høyre gjør i sitt budsjett. Det er heller ikke noe særlig varige inntekter. Jan Det er fint med ga- rantier, men en garanti gir ingen flere arbeidsplasser. Realiteten er at Arbeiderpartiet i forliket med SV svekker arbeidslinjen. Det gjelder både gjennom færre arbeidsrettede tiltak og gjennom endringer på trygdesiden. Det er ikke noe i det budsjettforliket som fremmer arbeidslinjen. Samtidig vil man sitte med ubetalte regninger, rett og slett fordi man ikke kan ikke regne med at man vinner i Lotto hvert eneste år. De 10 mrd. kr man nå har tatt fra tapsavsetningene, er brukt opp. Det betyr at Arbeiderpartiet og Senterpartiet må finne nye inntektskilder. Da er mitt spørsmål: Legger man opp til enda høyere oljepengebruk, eller skal man øke skattene ytterligere i årene som kommer? Rigmor Aasrud (A) [13:49:26]: Jeg er overrasket over at representanten Sanner ikke

får muligheten til å komme seg arbeid, og at arbeid er det aller viktigste for at vi skal kunne ha en bærekraftig velferdsstat i tiden framover. Jeg er helt sikker på at det at vi får flere unger inn i barnehagene, og at flere foreldre på den måten kan komme seg ut i arbeid, kommer til å være bra for Norge, for vi trenger den arbeidskraften, og det vil skaffe oss det vil skaffe oss inntekter som gjør at vi kan opprettholde både velferden vår og andre goder vi har her i Norge, også i tiden framover.

Deler av nærings- livet vårt opplever tøffe tider, og da er det viktigere enn noen gang at regjeringen forsøker å skape en så stor forutsigbarhet for næringslivet som mulig. Men i en sånn tid klarer regjeringen å innføre store endringer i skatter og avgifter som verken er utredet, eller som en kjenner konsekvensene av. I år klarte regjeringen nesten å doble kvoteprisgulvet for CO2-kompensasjonsordningen – og det uten å være i dialog med de berørte. I fjor innførte regjeringen et kvoteprisgulv på 200 kr i samme ordning, og det ble begrunnet med at en ønsket å lage en solid ordning som kunne stå seg for framtiden. Nå er det sikkert flaut at SV delvis har ryddet opp i dette, men framtiden kom fryktelig brått på. Er representanten fornøyd med den dialogen og prosessen som regjeringen har med næringslivet? Det burde ikke over- raske noen at kvoteprisen skal opp. Vi har jo lenge hatt et mål om at kvoteprisen skal være 2 000 kr. Det burde være kjent også for Fremskrittspartiet. Jeg er enig i at det er viktig at man har en god dialog med partene i arbeidslivet, med industrien. Det har vært dialog, men det er viktig at vi får på plass en bedre dialog når vi skal forme denne ordningen videre. Derfor har vi sagt at vi skal bruke 500 mill. kr dersom man kommer fram til en god avtale innen revidert nasjonalbudsjett. Men dette må også ses i sammenheng med de andre tiltakene som ligger, for at man skal kunne redusere utslipp, for at man skal kunne bygge en bygge en industri som er bærekraftig også framover. Her mener jeg at det statsbudsjettet vi legger fram nå, har svært gode ordninger for at vi skal få til en industri i Norge som også kan bære oss i de tidene der vi må ha mindre utslipp også i Norge. Terje

for å få en sånn kompensasjon, altså akkurat motsatt av det som representanten tar til orde for. Når LO truer med streik, når vi ser at offentlig eide kraftselskaper stopper all investering: Er det virkelig slik at en ikke ser behovet for en dialog, og at en kan gå inn i de prosessene og forsøke å få dette til å gli på en måte som gjør at de involverte iallfall er noenlunde informert om hva som vil komme? årene har vi jo økt bevilgningen til ordninger som kompenserer kvoteprisene betraktelig. Så har jeg registrert i dag at iallfall deler av LOs medlemsmasse, eller organisasjoner, har sagt seg ganske fornøyd med de tiltakene som nå er foreslått i det forliket vi har inngått med SV. Så jeg håper at vi kommer til å få et godt samarbeid med industrien også framover. Jeg er trygg på at vi finner gode løsninger sammen med industrien. Kjell Ingolf Ropstad

Jeg ser at i forliket er det heller ikke noen satsing verken på enslige minstepensjonister eller på aktivitetstilbud

virkningstidspunkt midt i året, så eldre er prioritert tidligere. Så er det viktig at vi har gode bostøtteordninger, bl.a. fordi det er mange eldre som bor i hus som det kan være ganske kostbart å bo i, man har ordninger som kan spe på der strømstøtten ikke er dekkende. For vi vet jo, i hvert fall fra det området der jeg bor, at mange eldre bor i hus som er ganske strømkrevende, fordi de ikke er bygd de siste årene. Så jeg mener at de bostøtteordningene vi har, er viktige, og at det at vi har god kommuneøkonomi, også er viktig for at kommunene skal kunne gi de eldre både gode aktivitetstilbud og selvsagt trygghet når de trenger hjelp i hverdagen. Jeg mener vi har sørget for at kommunene har god økonomi, sånn at det er mulig for kommunene også å gi de tilbudene som trengs for at de eldre skal ha et godt liv.

[13:56:04]: Statsbudsjettet og finansdebatten er viktig fordi det handler om hvordan vi bidrar til å trygge hverdagen og skape muligheter for folk, bedrifter og lokalsamfunn det kommende året, men også fordi statsbudsjettet handler om hvordan vi skal møte de langsiktige utfordringene. Høyre har lagt frem et alternativt budsjett hvor vi tar ansvar for en bedre fremtid gjennom nye tiltak som skal få CO2-utslippene ned og farten i den grønne omstillingen opp – gjennom lettelser for bedrifter, økte investeringer i kunnskap og et løft for forskning som skal legge grunnlaget for fremtidig verdiskaping gjennom tiltak hvor vi tar vare på den norske velferdsmodellen med et godt offentligprivat samarbeid – gjennom tiltak som skal få opp produktiviteten i offentlig sektor – – gjennom tiltak for økt beredskap og et sterkere forsvar Regjeringen svarer ikke på de langsiktige utfordringene i sitt budsjett. Budsjettet preges av mange forslag som driver opp de offentlige utgiftene. Omstillingen av økonomien og det grønne skiftet skyves ut i tid. Reformarbeidet er satt i revers. Det vises ingen vilje til å senke skattene for bedrifter og privat kapital, og den ekstra arbeidsgiveravgiften som særlig rammer kompetansearbeidsplasser, videreføres. I årene som kommer, vil det bli mer krevende å få budsjettene til å gå opp, ganske enkelt fordi oljeinntektene vil gå ned, utgifter knyttet til pensjon og omsorg vil øke, og pensjonsfondet blir mer sårbart for svingninger i de globale finansmarkedene. Det øker behovet for reformer som kan dempe veksten i de offentlige utgiftene og legge grunnlag for fremtidig verdiskaping. Budsjettforliket med SV gjør vondt verre. Det er ikke ansvarlig budsjettpolitikk å bidra til at varige offentlige utgifter finansieres med engangsinntekter. Det vil bety enda høyere skatter eller økt oljepengebruk i årene som kommer. kommer. I en tid hvor de fleste har fått dårligere råd, er det naturlig at finansdebatten handler om hvilket parti som har det mest sosiale budsjettet, hvilket budsjett som i størst grad trygger folks økonomi og hjelper dem som sliter mest. Men en debatt om hvilket budsjett som er mest sosialt, må også handle om vår evne til å omstille økonomien og legge grunnlag for fremtidig velferd. For det er ikke sosialt å skyve nye byrder over på våre barn og barnebarn, slik at de må betale enda høyere skatter

Økt barnetrygd er et effektivt tiltak for å styrke barnefamilienes økonomi, og det treffer også lavinntektsfamilier som allerede har gratis kjernetid i barnehagene. Høyre foreslår derfor økt barnetrygd også i 2024, kombinert med lavere skatt på arbeid, en videreføring av årets makspris i barnehagen og en økning i inntektsgrensen for gratis kjernetid. Med en inntektsgrense på 800 000 kr 13 500 flere barn gratis kjernetid i barnehagen. Dette vil gjøre hverdagen enklere for mange, og særskilt dem som sliter mest. Det viktigste vi som samfunn kan gi barn og unge, er en god og trygg barnehage og en skole hvor elevene trives, opplever mestring og lærer det de skal. Mens regjeringen bruker de store pengene på skolebygg og å gjøre tilbud billigere og gratis, vil Høyre gjøre det mulig for fle re barn å gå i barnehagen og styrke kvalitet og innhold i skolen ved å satse på lærerne. Det er nå flere negative utviklingstrekk i skolen. Regjeringen har valgt å innta en vente-og-se-holdning. Høyre mener det viktigste vi kan gjøre, er å satse på lærerne og sikre at elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet. Derfor vil Høyre gjøre det mulig for flere ukvalifiserte lærere å fullføre lærerutdanningen gjennom fleksible tilbud, bedre veiledningen for nyutdannede eller nyansatte lærere

Solbergregjeringen det de kalte et karensår for mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det førte til at folk i stedet for å få avklart arbeidsevnen sin, ble skjøvet ut i usikkerhet og fattigdom, uten at de visste hvordan veien videre skulle bli. I det alternative budsjettet som Høyre nå har lagt fram, gjeninnfører man karensåret, etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviklet ordningen da vi kom i regjering. I dag hørte jeg representanten Tina Bru si: «Det er helt riktig at vi prioriterer ganske hardt i vårt alternativ, men vi prioriterer på en måte som vi mener treffer mer sosialt og treffer bedre og hjelper flere.»

er mer sosialt, dels fordi vi har ordninger som treffer lavinntektsfamilier bedre enn det regjeringen har, også etter forliket med SV, og fordi vi fremmer arbeidslinjen. Det å få en raskere avklaring for dem som går på arbeidsavklaringspenger, er viktig. Istedenfor å gå år etter år på arbeidsavklaringspenger bidro vi til at flere fikk raskere avklaring, og vi investerte mer penger i å få folk tilbake i arbeid. Det er sosialt, og det er også en viktig del av arbeidslinjen. [14:02:49]: Det er 164 000 som går på arbeidsavklaringspenger nå. I et svar til partiet Rødt sier man at det var 7 000 som nådde treårsgrensen fra mars til mai i fjor. Hvordan tenker representanten Sanner at disse folkene skal komme seg ut i arbeid og ikke trenge arbeidsavklaringspenger fra 1.

Vi mener det er riktig at de som går på arbeidsavklaringspenger, skal få trygghet i den perioden de går på arbeidsavklaringspenger, men også at de skal få hjelp til å komme tilbake til arbeid. Vi ser på den ordningen som på veldig mange andre ordninger. Vi ser at når man nærmer seg grensen, kommer mange flere i jobb. Vi innførte regler som bidro til at man kunne få en raskere avklaring på om man skal tilbake i arbeid, eller om man skal over i uføretrygd, og det bidrar til at flere får raskere avklaring og kommer tilbake i jobb. unntak fra den ordningen for personer som hadde startet i et kvalifiseringsløp. Dem må det legges til rette for. Hovedregelen må Hovedregelen må likevel være at de som går på arbeidsavklaring, får en raskere avklaring på om veien videre er over i uføretrygd, delvis uføretrygd eller tilbake i jobb. [14:04:30]: Representanten Sanner svarer ikke på det som er spørsmålet. Det er altså folk som kommer til å miste inntekten sin nå fra 1. januar. Det har dere fått et svar på fra departementet, og da er mitt spørsmål: Synes representanten det er riktig at disse folkene nå skal gå uten penger fra 1. januar? Er det det Høyre mener med å treffe mer sosialt, treffe bedre? [14:04:56]: Jeg svarte på det i mitt første svar, nemlig at vårt forslag til statsbudsjett er mer sosialt enn det regjeringen har lagt frem, og mer sosialt enn forliket med SV, fordi vi har mer målrettede ordninger mot lavinntektsfamilier. Forslaget om en klarere avgrensning på arbeidsavklaringspengene er et forslag som Høyre har fremmet hvert år, jeg føler meg trygg på at med vårt forslag ville flere kommet tilbake i arbeid. Statsråd Tonje Brenna har jo vært tydelig på at Arbeiderpartiet nå skal vende tilbake til arbeidslinjen. Det er det ingen spor av verken i forslag til budsjett eller i avtalen med SV. Snarere tvert imot svekkes arbeidslinjen med forslaget til budsjett. Sigbjørn Gjelsvik

I deira budsjett kan ein lese at gode lokalsamfunn og levande distrikt føreset at vi knyter by og land saman med veg, transporttilbod og digital infrastruktur.

kuttar kraftig i utbygging av breiband, aukar avgiftene på bensin og diesel i milliardklassen og kuttar i sam ferdselsbudsjettet, dei største kutta på veg. Ein føreslår òg å gjeninnføre betaling av ferje for mange.

Ja, jeg kan vise til flere. Å satse på forskning er viktig for Distrikts-Norge, som det er for resten av Norge. Å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften er bra for Distrikts-Norge, og det er bra for resten av Norge. Å satse på kunnskap og ikke bare på ekstra skolebygg er viktig for barn og ungdom i Distrikts-Norge, som det er for barn og ungdom i resten av Norge. Det Senterpartiet gjør, er at de tar med den ene hånden de tok grovt ved å øke den ekstra arbeidsgiveravgiften med 10 mrd. kr i fjor – og så deler de noen hundre millioner tilbake igjen i målrettede tiltak. Det er ikke spesielt god distriktspolitikk. Jeg merker meg at i forliket med SV kuttes det også i bredbånd, så der har åpenbart også regjeringspartiene sett at det er andre prioriteringer som kan være viktigere.

Da han var statsråd, la han frem en kommuneproposisjon hvor han slo fast at kommunenes og fylkeskommunenes økonomi var bunnsolid etter åtte år med Høyre i regjering. Det er fasiten med Høyre i regjering, og det er bra for distriktskommuner. Spør man en bedrift, enten det er i Sunnfjord eller ute i Lofoten, betyr ekstra formuesskatt – som de har fått med Senterpartiet i regjering – eller ekstra arbeidsgiveravgift, veldig mye. statsbudsjett for 2024 2023 igjen til å investere i nye arbeidsplasser og utvikling i lokalsamfunn. Gode generelle rammebetingelser er også bra for arbeidsplassene og verdiskapingen i DistriktsNorge.

Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å øke avgiftene med nesten 6 mrd. kr mer enn regjeringen. Høyre vil øke CO2-avgiften på drivstoff med hele 20 pst., som kommer på toppen av regjeringens fra før kraftige økning. Matvareprisene i Norge har økt mest i Europa så langt i år, men Høyres svar på det er å innføre en ny melkekartongavgift, som ytterligere vil bidra med 500 mill. kr i inndratt kjøpekraft. I det ene øyeblikket snakker Høyre varmt om barnetrygd og barnefamilier, men i det andre øyeblikket øker de avgifter som rammer mange av de samme. Hvorfor gir Høyre med den ene hånden og tar med den andre? Hvorfor er ikke Høyre opptatt av andre enn barnefamilier? Hva med enslige, som lever på én inntekt, og som opplever at rente, strøm, mat og drivstoff har blitt dyrere? Hvorfor vil Høyre gjøre det dyrere å leve i en dyrtid? Jeg antar at repre- sentanten Listhaug har lest hele Høyres alternative budsjett, som innebærer skattereduksjoner for alle i tillegg til at vi har økt barnetrygd for barnefamiliene. Så er det helt riktig at vi vrir skattene fra fra røde til grønne skatter. Det er fordi vi mener det er helt avgjørende at vi tar klimakrisen på alvor, at vi fremmer det grønne skiftet. Vi har en stor elbilpark i Norge, og vi legger til rette for at enda flere, også tungtransporten, kan gå raskere over til bruk av el. Det er riktig at vi bruker skatte- og avgiftsnivået, avgiftene, til å bremse det vi vil ha mindre av, og fremme det vi vil ha mer av. Når det gjelder elbilparken, tror jeg mange i disse dager får oppleve mange ulike hendelser ute når de skal lade i 30 minusgrader. Det er for så vidt en bekreftelse for mange på at enkelte deler av året er man avhengig av

med Høyres politikk. Synes man virkelig ikke at drivstoffpriser på 20–25 kroner literen, som vi nå ser jevnlige, er nok? Mener man virkelig at vi trenger økte avgifter på toppen av det? Og hvorfor er man ikke opptatt av enslige? Jeg fikk ikke noe svar på det. Halvparten av dem som bor i Oslo, bor i enehusholdninger. De lever på én inntekt og opplever at alle utgifter øker. Hvorfor er man ikke opptatt av det? vi er opptatt av enslige på samme måte som vi er opptatt av barnefamilier, selvsagt er vi det. Det grunnleggende spørsmålet er imidlertid om man mener at vi skal bruke markedet for å få ned CO2-utslippene. Høyre mener det. Vi mener at den planen vi har lagt for CO2-avgiften, opp til 2 000 kr innen 2030, skal vi holde fast ved. fremmer ikke det grønne skiftet hvis man øker CO2-avgiften og skal kompensere økningen med én gang. Biltransport er en av de viktigste årsakene til økte klimagassutslipp. Derfor må vi også bidra til at vi gjennom gjennom et skifte fra røde til grønne avgifter stimulerer til mer miljøvennlig atferd. [14:14:45]: Vi står i en krise som gjør økonomien trangere for flere. Når folk må droppe

tennene som en del av kroppen, mens Høyre går motsatt vei. Høyres leder, Erna Solberg, sa i valgkampen at hun hadde råd til tannlege. Hun fulgte det riktignok opp med å fortelle om spesielle ordninger for at utsatte grupper skal få hjelp med tannlegeregningen. Sannheten

Samtidig må vi alle erkjenne at det blir mer krevende å få budsjettene til å gå opp i årene som kommer. Da mener Høyre at vi må være mer målrettet i tiltakene. Det er ikke alle 24-åringer som har så dårlig råd at de trenger offentlig støtte til tannlegebehandling, men det er personer, bl.a. dem som sliter eller har slitt med rus og psykisk helse, som har behov for ekstra hjelp. For Høyre er det viktigere at vi hjelper dem som har slitt med rus, og som av den grunn har dårlige tenner, enn at vi skal smøre offentlige midler utover alle. Vi må prioritere tøffere i årene som kommer, og det å da øke nivået generelt på alle velferdsordninger går rett og slett ikke i

Slik sett har denne høsten også gitt en klar pekepinn på hva vi kan forvente oss av de ulike partiene. Det er sjølsagt viktig å følge med på hva slags kompromisser og forlik regjeringen og SV inngår, men minst like interessant har det vært å se på de alternative budsjettene som er blitt lagt fram. Det bekrefter et bilde som vi har sett i stadig større grad gjennom det siste året, nemlig store forskjeller blant opposisjonspartiene på såkalt borgerlig side. Avstanden mellom partiene er stor. Ja, mellom Fremskrittspartiet og de andre synes den nesten uoverstigelig. Samtidig tror jeg nesten aldri jeg har sett en så stor avstand mellom Venstre og Senterpartiet er godt fornøyd med det forliket vi har inngått med SV. Sammen har vi sikret en bedre økonomi til dem som strever mest med økte levekostnader. Vi har økt satsingen på klima- og miljøtiltak. Det er bra. Samtidig er det også viktig at budsjettets opprinnelige distriktsprofil og satsing på beredskap ligger fast. Det er også bra at vi fortsatt satser på å holde folk i jobb, stiller opp for Ukraina, og at vi bidrar til en samlet økonomisk politikk for stabilitet og trygghet. Skattene går ikke opp, de går ned. De lange linjene i næringspolitikken og oljepolitikken tas godt vare på. Hvis jeg skal trekke fram ett enkelt punkt i forliket som jeg er særlig godt fornøyd med, må det være de økte lånerammene til Husbanken. Jeg tror det kan komme til å bli utrolig viktig i en tid der kommunene må få nye utleieboliger på plass, de unge trenger mer hjelp for å komme seg inn på boligmarkedet, og vi har en byggenæring som trenger nye oppdrag. Det kommer mange kommentarer når et budsjettforlik inngås. Det må vi regne med, det er naturlig når det utgår fra de ulike partienes ståsted og prioriteringer. En av de rareste kommentarene jeg så, så, var en kommentar fra Høyre i går til NTB, om at dette budsjettforliket ikke gjør hverdagen enklere for folk. Det er merkelig å skulle mene at det å gjøre ferje gratis for dem som bor på øyene rundt omkring i landet, ikke skal gjøre hverdagen enklere, å halvere prisene på fly på kortbanenettet ikke skal gjøre hverdagen enklere for folk i Nord-Norge, på Vestlandet og i Trøndelag, og at det å redusere barnehageprisen med 1 000 kr i hele landet og 1 500 kr i distriktene ikke skal gjøre hverdagen enklere for barnefamiliene. Det samme gjelder økningen i barnetrygd. At det å få bygd ut bredbånd ikke skal gjøre hverdagen enklere, at skattelette for lavere inntekter ikke skal gjøre hverdagen enklere, at økt borteboerstipend og økt studiestøtte ikke skal gjøre hverdagen lettere for ungdom, at økt pendlerfradrag ikke skal gjøre hverdagen lettere for dem som må reise langt på arbeid, Dette er et budsjett nettopp for å bidra til en enklere og bedre hverdag for folk over hele landet, og det er en kraftfull distriktssatsing.

Høyre har prioritert på den måten at de har strøket alle tiltak for en enklere hverdag for dem som bor i distriktene i dette landet. I tillegg har de økt avgiftene på kjøtt og melk med over 1 mrd. kr. Det betyr at matvareprisene ville kommet til å øke for folk. De har økt CO2-avgiftene på en slik måte at det ville blitt en tyngre hverdag for mange rundt omkring i landet. Men det overrasker egentlig ikke, for det er slik det bruker å være. Høyre sier de tar Norge i bruk, men de har egentlig aldri brydd seg om hele landet. Høyre velger nesten bestandig å saldere sine skattelettelser med å øke avgiftene for folk flest. Før årets budsjett var Senterpartiet tydelig på at vi ikke ønsket økte skatter eller store endringer for norske bedrifter og norsk næringsliv. Den forutsigbarheten ligger også til grunn for den enigheten som ble inngått med SV. med SV. Det har vært mange i dag som har snakket om omdisponeringer. Høyre har prøvd å gjøre en stor sak av det. Finansministeren har helt rett – dette viser ikke økt oljepengebruk. Det er heller ikke uvanlig. Vi har utallige eksempler fra den forrige regjeringsperioden på at man har brukt engangsutgifter, eller engangsinntekter, og omdisponert i budsjettforlik med opposisjonspartier, enten det gjelder salg av eiendommer, flyktningutgifter eller andre tiltak. Det er ikke uvanlig å gjøre, og vi lager budsjett fra år til år. Jeg tror ikke Høyre trenger å bekymre seg for budsjettet for 2025 nå. I dag behandler vi budsjettet for 2024, og vi skal klare å snekre sammen et godt budsjett for 2025 som er både ansvarlig og stabilt for folk flest.

og rettssikkerheten i hele landet, samtidig som vi har sørget for at alle rettsstedene har bestått. Denne reverseringen som regjeringen har lovet, har heldigvis foreløpig latt vente på seg, men det har jo blitt skapt veldig stor usikkerhet rundt om i domstolene. I budsjettet for neste år er ikke domstolsstruktur nevnt. Det er heller ikke satt av penger til en eventuell reversering. Betyr det at Senterpartiet nå har lyttet til faglige råd og dermed også lagt bort

Vi er opptatt av å ha en stedlig ledelse ved domstolene. Det er også viktig. Vi er opptatt av at man får økt tilgang til lyd og bilde i domstolene. Det har vi heldigvis hatt som en del av det forliket vi har inngått med SV nå. Det synes jeg er veldig bra. Økt digitalisering er kjempeviktig. Vi er også opptatt av andre sider ved domstolsvirksomheten som kan øke rettssikkerheten for dem som møter domstolene i sitt arbeid. Vi vil sjølsagt med tid og stunder komme tilbake til Stortinget om alle disse temaene. På hvilket tidspunkt er det vanskelig å si. (H) [14:23:48]: Jeg venter i spenning, det har Arnstad rett i, men det er jo ikke bare jeg som venter i spenning. Dommerforeningen venter i spenning. Advokatforeningen, Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse er blant de aktørene som nå venter i stor spenning og håper at regjeringen heller vil lytte til faglige råd og legge bort denne reverseringsiveren. Det er veldig mange viktige og gode tiltak Arnstad tar opp: mer digitalisering, økt rettssikkerhet. Alt dette vil man også kunne ha muligheten til å realisere hvis det ikke er sånn at man bruker opp alle pengene på reversering. skal jeg tro svaret fra Arnstad, høres det ut som om man heller har lyst til å holde fast ved denne reverseringsiveren, som man også har lovt. Realiteten er likevel at man ikke har noe penger til å gjennomføre den reverseringen i det budsjettet som nå blir vedtatt. Er det virkelig sånn, med de rammene som nå er lagt for domstolene i budsjettet, at regjeringen vil gjennomføre en reversering uten at man betaler for det? Marit Arnstad (Sp) [14:24:48]: Hele spørsmålet om både innhold i domstolene og også domstolsstruktur har vært på en bred høring, og det var en veldig interessant høring. Det kom veldig mange ulike faglige innspill der. Representanten trekker her fram de faglige innspillene som passer hennes syn, og det er det sjølsagt lov å gjøre, men det kom veldig mange interessante innspill fra ulike faglige hold. Fra vårt område kom f.eks. Frostating lagmannsrett med et veldig interessant høringsinnspill. De viser til at de mener at en i Trøndelags-området burde se på mulighetene for å kunne diversifisere mer enn det en har gjort, gjennom at alt er samlet til Trondheim. Det er et interessant innspill, og så får vi ta alle de innspillene med oss i det videre arbeidet når vi skal

Realiteten er at det ikke er noen stedlig leder i Trondheim. For Trøndelag tingrett reiser sorenskriveren rundt og er rundt omkring i de ulike rettsstedene, og man ser faktisk at man på en bedre måte klarer å samarbeide på tvers av domstolene og fordele sakene. Så kan man helt sikkert se på hvordan man kan samarbeide bedre, hvordan man kan fordele sakene bedre, men svaret på det kan jo ikke være at man skal reversere bare for reverseringens skyld. Her har man faktisk fått en reform hvor man har fått bedre rettssikkerhet. Økt kvalitet gir mulighet til å samarbeide bedre, samtidig som ikke et eneste rettssted er lagt ned. Er det ikke bra at man har gjennomført en reform som gjør at rettssteder bestå overalt? Og vil man ikke lytte til de ganske tunge faglige instansene som nå ber regjeringen om å la denne reverseringen være, og heller bruke pengene på

Holm Lønseth argumenterer mot akkurat nå, for jeg har ikke sagt noen ting om hva regjeringen kommer tilbake med i denne saken. Jeg har bare henvist til et faglig innspill fra Frostating lagmannsrett, som uttrykte en smule kritikk knyttet til samlingen i Trondheim og pekte på f.eks. Steinkjer som et viktig rettssted og et viktig advokatmiljø som det var behov for å ta vare på. Det var det eneste jeg pekte på, og det er jo et viktig og grundig faglig innspill som en sjølsagt må ta med seg i den videre prosessen. Bård Hoksrud

[14:27:27]: Det er nå sterke re- aksjoner i Nord-Norge etter at helseministeren iverksatte krav om å se på sykehusstrukturen i Nord-Norge med krav om å spare penger. Reaksjonene er vel sånn at man på godt nordnorsk vil si at folk er kok forbanna. Senterpartiet har uttalt at det er uaktuelt å støtte de foreslåtte kuttene, spesielt i Gravdal, på Helgeland og i Narvik. Mitt spørsmål er da om Senterpartiet vil støtte vårt forslag i dag om å stoppe prosessen, eller skal Senterpartiet fortsette å pine Nord-Norge og bruke masse penger og ressurser og mennesker på å utrede noe som egentlig er dødfødt – hvis man skal ta Senterpartiet på alvor. Om Senterpartiet ikke støtter forslaget vårt,

Vi har ikke noe ønske om å stoppe prosessen, for denne prosessen handler ikke bare om det som ble foreslått av arbeidsgruppe 1. Den handler også om de fire andre arbeidsgruppene som så på ulike forhold knyttet til Helse nords situasjon. De skal ut på høring. Jeg tror faktisk at denne saken kan bli enda bedre belyst gjennom en slik høringsrunde, fordi man da kan få fram hensyn som er knyttet til både beredskap i nord, folkehelse og samfunnssikkerhet. Det vil gi foreninger, frivillige og kommuner muligheten til å uttale seg om saken før det blir tatt noen endelig avgjørelse om spørsmålet. Å kortslutte den prosessen synes jeg er både uheldig og unødvendig.

Tilskuddet for 2024 blir videreført på samme nivå uten justering for lønns- og prisvekst. TV 2 har i dag en sak med generalsekretæren i Kirkens SOS, som uttaler: «I snitt går det to minutt mellom kvar gong ein person tar kontakt med oss. Det går 20 minutt mellom kvar gong nokon tar kontakt fordi dei tenker på å ta sitt eige liv.» Samtidig som pågangen hos hjelpetelefonen øker i omfang, må tjenestene kutte i bemanning. Dette er et lavterskeltilbud som gjelder mennesker i en sårbar og fortvilet situasjon, og som på lang sikt kan gi positive samfunnsøkonomiske effekter som følge av at folk får hjelp raskt. Er Senterpartiet stolt over å sitte i en regjering som kutter i denne typen tilbud?

Jeg tar med meg bekymringen knyttet til hjelpetelefonen og det lavterskeltilbudet. Det er klart at vi alle er opptatt av at folk med store utfordringer skal kunne få hjelp og støtte når de har behov for det. Så det tar jeg med meg som et viktig signal.

dag. Vi sitter i regjering, og vi har tenkt å være skikkelige og ordentlige i denne saken, noe jeg må si er litt i motsetning til en del av de kreative løsningene Venstre har funnet i sitt budsjett, som er tydelig preget av at Venstre per i dag er i opposisjon og finner en veldig kreativ inndekning på ting.

miste. [14:33:29]: Dessverre ser det ut til at regjeringen, med statsministeren i spissen, er mer opptatt av å reise rundt og dele ut penger enn å ta innover seg de utfordringene mange i Norge står i. Ifølge SIFO er 151 000 norske husholdninger ille ute økonomisk, og 80 pst. i denne gruppen har måttet kutte i noe så grunnleggende som matforbruket sitt. Regjeringens svar er å sende folk på sosialhjelp, mens grunnen til at mange står i matkø, er at velferdsytelsene ikke strekker til. Ja, vi har sågar fått presentert eksempel på at Navansatte følger trengende til matkøer.

I tillegg bruker statsministeren tid og energi på oppgaven med å lede batterisatsing i utviklingsland. Er dette fordi batterisatsingen i Mo i Rana så langt har vært en suksess, der skattebetalerne har brukt hundrevis av millioner på et luftslott som kun har bidratt til å berike lederne og eierne? Tenk om regjeringen hadde brukt den samme entusiasmen for å hjelpe folk som sliter i Norge. Men nei, da: Statsråd Brenna insinuerer at folk står i matkø uten at de trenger det, og statsråd Vestre går rundt og snakker om jappetid. Det virker som det er høy sjampanjefaktor og sigarføring i regjeringen, men kontrasten til matkøen ikke langt unna her, ja, den er enorm. Regjeringen og SV skryter av budsjettforliket som bruker 10 av 18 mrd. kr på klimatiltak. Altså skal man kaste enda mer penger etter såkalte grønne prosjekt, eller månelandinger, og mange som sliter, kommer ikke til å få en krone gjennom dette forliket, bare utvalgte grupper. Folk følger nøye med. De får med seg at staten bare gjennom petroleumsskatt dro inn vanvittige 882,7 mrd. kr i 2022, opp nesten 195 pst.

Fremskrittspartiet mener denne rikdommen bør deles med vanlige folk ved at staten tar seg mindre betalt gjennom lavere skatter og avgifter. Vi vil gi folk økonomisk handlefrihet. Vår politikk sørger for at flere sitter igjen med mer av egen lønn, og at norske bedrifter konkurrerer om å være best til å skape verdier framfor å være best til å skaffe seg subsidier. På Arbeiderpartiet og Senterpartiets vakt går Norge inn i den tredje vinteren på rad med skyhøye strømpriser som svekker konkurransekraften til norske bedrifter, og som gir husholdningene uforutsigbarhet og en dyrere hverdag, noe regjeringen kunne gjort langt mer for å kompensere

Vi ønsker å ha – og jeg skjønner godt at finansministeren prøver å spille (munterhet i salen), for han burde absolutt ha orkestrert det sånn at vi kunne satt

folket. Det er et faktum at vår medisin, med lavere skatter og avgifter, ville ha dempet inflasjonen, som dermed kunne bidratt til å dempe presset på renten. Lavere skatter og avgifter ville gitt folk mer økonomisk handlefrihet, og det ville hjulpet alle, ikke bare utvalgte grupper, som vi ser i strategien fra de andre partiene her i salen.

elevar i vidaregåande skule, passasjerar på bussen, folk som tek ferje, pasientar som treng tannhelseteneste. Dette er alle folk som treng tenester frå fylkeskommunen. Det er ei krevjande tid økonomisk for mange no, og mange prioriterer hardt rundt omkring i dei ulike fylka.

Når det er sagt, er vårt mål å legge ned fylkeskommunen – et nivå som vi definitivt ikke trenger i Norge, og som jeg heller ikke tror noen vil savne. Det var interessant å se omvalget som nå var i Moss, der det var en valgdeltakelse på 33 pst. Det sier vel egentlig det meste om hvor engasjert befolkningen er i dette forvaltningsnivået, og at det faktum at det er valg til både kommune og fylke, nok bidrar til å dra opp den valgdeltakelsen i de ordinære valgene. valgene. Vi ønsker å kutte fylkeskommunen. Vi ønsker å bygge den ned. Vi ønsker å fjerne den. Vi tror at Norge hadde greid seg veldig godt uten, og vi kunne brukt pengene på mer fornuftige ting enn på byråkrati i fylkeskommunene.

viss representanten Listhaug skulle sagt til sine eigne i Møre og Romsdal at dei fekk 66 mill. kr mindre til neste år, som ville ha vore konsekvensen av det kuttet ein føreslår,

Det er fælt å stå og utfordre andre når man selv kutter så det svir. Når det er sagt, er jeg glad for at man i Møre og Romsdal skal kutte i byråkratiet, akkurat som vi har sagt. En del av uroen som er i Møre og Romsdal, gjelder ansatte i fylkeskommunen som naturlig nok er bekymret for jobben sin. Det jeg er opptatt av, er at vi skal sørge for å skjerme de viktigste oppgavene, slik Fremskrittspartiet alltid har sagt. Det har jeg full tiltro til at våre politikere kommer til å greie å gjøre.

[14:42:51]: Som sagt har jeg full tiltro til at våre fylkespolitikere ville gjort en veldig god jobb, om de så måtte kutte mer enn det representantens budsjett legger opp til.

begrepet av denne regjeringen, har i hvert fall vi lært oss å se at det betyr kraftige kutt i tjenestene og i tryggheten til folk.

Norsk matsikkerhet, trygghet og beredskap er svært viktig i en krevende tid. Det fokuset deler tydeligvis ikke Fremskrittspartiet, all den tid partiet vil ta bort budsjettstøtte til landbruket, og tollvernet for norske landbruksprodukter er foreslått fjernet. vil hindre landbruket i å ta ut en høyere pris i markedet, og fjerne viktige framtidige klimatiltak i jordbruket ved å kutte støtten til bl.a. Bionova. Partiet vil også fjerne alle pengene som er satt av til beredskapslagring av korn.

hele jordbruksavtalen slik vi kjenner den i dag. Det vi har sett Senterpartiet gjøre etter at de kom i regjering, er å putte inn over 10 mrd. kr mer. Jeg har ikke registrert en eneste bonde i dette landet som er mer fornøyd nå enn de var før disse pengene kom på plass. Det er et system som rett og slett ikke fungerer, og vi bør tenke helt nytt. Når det gjelder matvareprisene, er vi opptatt av at de skal holdes nede. Vi er bekymret for at folk i dette landet sulter, og at de må stille seg i matkø. Vi registrerer at Senterpartiet ikke er det, for de jobber ufortrødent med å øke prisene gjennom å øke tollvernet og gjennom å øke målprisene i budsjettet. Nå sist var det potetene som skal bli dyrere gjennom dette forliket. Jeg registrerer at man fokuserer på trygghet for folk, men det Senterpartiet gjør, er å bidra til mindre trygghet for deres økonomi gjennom at de gjør prisene dyrere. [14:45:42]: Jeg registrerer at parlamentarisk leder også bekrefter at man vil skrote forhandlingsinstituttet. Senterpartiet i regjering har et mål om å øke norsk matproduksjon som en kritisk viktig del av vår beredskap. Derfor har vi gjentatte ganger bl.a. fremmet forslag, og endelig fått startet beredskapslagring av korn. En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at myndighetene over tid ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skulle oppstå. Vi er ikke godt nok forberedt i dag, sier Riksrevisoren. Hvilke grep vil da representantens parti foreslå for nettopp å kunne svare ut Riksrevisorens ankepunkter? [14:46:40]: Vi er også opptatt av at vi skal få til lagring. Det vi ikke er enig i, er at vi skal ha store sentrale lagre; vi ønsker mer desentralisert lagring. 2023 Det er veldig fint å høre at Senterpartiet ønsker å øke norsk matproduksjon, men faktum er at det går feil vei. I dag hører vi at det begynner å bli eggmangel, så nå må man få gamle høner til å verpe litt lenger så vi har nok egg til julebaksten. Det er jo bra, for alle som er ivrige på det. Melkeproduksjonen har man store utfordringer med nå. Man ser at volumet går ned, og at behovet er større enn det man ser ut til å kunne fylle akkurat nå.

[14:47:53]: Jeg har gledet meg i et helt år til å få svar fra representanten Listhaug på akkurat dette spørsmålet, for vi har vært i flere debatter om det uten at det har kommet så veldig mange tydelige svar.

Fremskrittspartiet vil jo øke minstepensjonene fordi de ikke er til å leve av – der er de helt på linje med oss i Rødt – men de vil altså ikke øke de laveste uføretrygdene og de laveste arbeidsavklaringspengene fordi de ikke tror på å dele ut penger til enkeltgrupper. Hva er det som gjør at det er lettere å leve av en minsteuføretrygd på 250 000 kr enn en minstepensjon på akkurat like mye? (FrP) [14:48:48]: Vi har i veldig man- ge år jobbet for å øke minstepensjonen over EUs fattigdomsgrense. Det gjør vi også et forsøk på i dette budsjettet. Vi foreslår å øke med 10 000 kr. Så er det ikke sånn at vi ikke øker uføretrygden. Det gjør vi, i takt med det som regjeringen foreslår i dette budsjettet. Det som er litt av problemet med diskusjonen her hjemme nå, er at man hele tiden snakker om grupper – uføretrygdede, pensjonister. Man snakker om barnefamilier. Enslige er det vel for så vidt ingen som snakker om – dem som ikke har barn, og som er i jobb, eller dem som er i jobb, og sånn sett nå får utfordringer. Det viktigste for Fremskrittspartiet er å senke skatter og avgifter som rammer alle som nå sliter, slik at vi sørger for at alle får beholde mer penger flere kan greie seg selv. Det er det som er vår politikk, og som kommer til å fortsette å være det.

tydelig på at dette budsjettet trenger å ta kraftfulle grep både for økonomisk omfordeling og for omstilling. Derfor er jeg veldig glad for at vi har klart å komme til en enighet med regjeringspartiene som drar begge deler i riktig retning, og som gir budsjettet en tydelig retning. Dette er mest sannsynlig det grønneste budsjettet som noen gang er lagt fram. Totalt flytter vi over 10 mrd. kr til klima, natur og omstilling. Det er helt nødvendig at vi tar kraftfulle grep nå når naturen og klimaet er under sterkt press. Det er helt avgjørende at vi her i Norge klarer å nå våre egne klimamål, og det på en måte som gjør dagens industriarbeidere har arbeid også i framtiden. Derfor synes vi det er viktig å få ned de store industrielle punktutslippene. Dette er noe som industrien og arbeidsplassene ikke klarer alene. Det er derfor det trengs et spleiselag, et felles løft mellom næringslivet og fellesskapet. I fjor fikk SV på plass å opprette et punktutslippsprogram. Nå har vi fylt det med 1,5 mrd. kr. Vi setter av penger til nullutslippslastebiler – 285 mill. kr for å kunne kutte utslipp også i transportsektoren og omstille også den delen av arbeidslivet. Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en god prosess rundt samtaler om CO2-kompensasjonen og lovnader om penger inn i den – det vet vi betyr mye for industrien nå vi gikk også til valg på grønn industribank. Det grepet får vi nå til når vi setter av 5 mrd. kr i ramme til en ny låneordning for oppskalering av ny grønn industri, sånn at vi kutter utslipp, omstiller økonomien og sikrer folk og lokalsamfunn arbeid også i framtiden. Jeg er også glad for at vi har fått et historisk løft på energieffektivisering og på natur, med både frivillig skogvern her i Norge og, ikke minst, også vern av regnskog ute i verden. ute i verden. Når det er dyrtid som tynger, trenger folk å få økt kjøpekraft. Da trenger vi å sikre fellesskap og trygghet gjennom velferd. Derfor er jeg glad for at flere skal få mer å leve av, vi styrker økonomien til uføre på minstenivå med 6 000 kr i året og til mennesker på arbeidsavklaringspenger med lite å leve av med 5 000 kr i året. Jeg er glad for at vi nå driver fram velferdsreformene som vi i SV har sagt at vi skal ha på plass, som SFO med gratis halvdagsplass for alle unger, og nå er det tredjeklassingenes tur. Det sparer familiene for masse penger, det gjør at flere unger får være med på leken. Vi kommer også videre med å bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten som må ligge til grunn om vi skal ha som mål en lik geografisk og økonomisk tilgang til tannhelsetjenester, og at smilet ikke skal ha noe klasseskille. Så ser vi at det er helt nye grep for en mer rettferdig og sosial boligpolitikk, og det trengs. Husbanken trenger å styrkes med studentboliger, med mer til utleie og med startlån for dem for dem som har behov for det. Vi vet at det er det brede løftet som gjør at vi klarer å komme oss gjennom dyrtiden i flokk, og at tryggheten bevares. Derfor er jeg glad for styrkingen av barnetrygden, men også for studiestøtten som vi vet har vært nødvendig å heve for at retten til utdanning reelt sett skal være lik. I nord har det vært et stort sykehusopprør, med rette. Det har vært en stor utrygghet der. Vi håper at den landes raskt. Det vi har fått på plass nå, er midler til å rekruttere og stabilisere denne personellsituasjonen som er i sykehusene i nord, å kunne sikre at eksisterende sykehus og helsetilbud blir satset på, og at det ligger gode strategier for å beholde, bevare og rekruttere personell der. Det handler rett og slett om at tryggheten skal være til stede over hele landet, og da må vi satse også der det er behov. Jeg vil avslutte med å takke for forhandlingene

(H) [14:55:13]: Arbeidsorientert uføretrygd er en viktig satsing for å sikre at flere unge uføre kan få mulighet til å jobbe mer på egne premisser. Mange uføre sier at de ønsker å jobbe, og at det gir bedre økonomisk trygghet og mening i hverdagen. Det var derfor Solberg-regjeringen foreslo å prøve ut en ordning med arbeidsorientert uføretrygd, og vi har helhjertet støttet at regjeringen viderefører dette. Nå kutter Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV 118 mill. kr til forsøket, noe som tilsvarer det som er foreslått bevilget for 2024. Det er ikke kommet et eneste vedtak om arbeidsorientert uføretrygd ennå, og nå er det umulig å vite hva som skjer med denne ordningen. ordningen. Dette er en mildt sagt overraskende snuoperasjon, til skade for landets uføre. Regjeringen og SV gjør det vanskelig for unge uføre som står utenfor, å komme i jobb.

Vi har kritisert det, og da særlig modellen som høyreregjeringen la fram, og som en ønsker å gjennomføre, og som har blitt kritisert også fra fagbevegelsen. Nå har dagens regjerings forslag fått mindre kritikk fordi det rammer det inn på en annen måte, men det er fremdeles ikke et grep som SV ønsker. er å høvle ned tersklene, sånn at uføre som kan delta litt i arbeidslivet, kan gjøre det uten å risikere å tape på det. Jeg synes det er underlig at partier som ellers tviholder på mantraet om at det skal lønne seg å jobbe, synes at det er så vanskelig å få gjort den typen grep. Så trenger vi mer oppfølging. Vi trenger tett individuell oppfølging av folk som står utenfor arbeidslivet i dag og kan bidra. Derfor vil jeg advare mot Høyres ostehøvelkutt, som gjør den jobben vanskeligere for Nav. Høyre er helt enig i at uføre skal få beholde mer av egen inntekt. Derfor fore slår vi også å endre avkortingsreglene, slik at man sitter igjen med mer av det man har tjent ved siden av trygden. Samtidig må vi gjøre mer for unge uføre. Det var sysselsettingsutvalget som sa at det ikke finnes gode nok insentiver for å få arbeidsgiverne til å ansette yngre folk med helseutfordringer. Dette var bakgrunnen for at det ble foreslått en ordning med arbeidsorientert uføretrygd, som SV nå avlyser. Majoriteten av dem som blir uføretrygdet i dag, er unge mennesker. Det er ikke rett at denne gruppen de neste 30–40 årene skal være passive mottakere av trygd. Vi må jo ha et system for å hjelpe dem helt eller delvis tilbake til arbeidslivet. SV og regjeringen kutter hele beløpet som skulle gå til å hjelpe disse i jobb. Har SV i det hele tatt noen grep for å hjelpe denne gruppen inn i aktivitet og arbeid, eller gir dere opp unge uføre? Kirsti Bergstø (SV) [14:58:11]: SVs og Høyres poli- tikk skiller tydelig lag. Vi ønsker trygghet for folk i arbeid, men også for folk som ikke kan Det er derfor vi ønsker et trygt lovverk som beskytter arbeidsfolk, og det er også derfor vi jobber for et inkluderende arbeidsliv som flere kan ta del i. Skal vi klare det, det, må vi ha et Nav som er rustet til å gjøre den jobben. Da må vi ha et Nav som har mulighet til å bruke faglig frihet til å hjelpe folk, med individuell oppfølging og løp som er tilpasset den enkelte, istedenfor at folk må prøve å passe inn i løpene Nav setter. Der er forskjellen på Høyre og SV, på den måten at vi ikke ønsker den markedsrettingen av velferden som Høyre har, eller de kuttene i det som nettopp er så nødvendig for å veilede unge inn i arbeidslivet. I tillegg trengs det garantier for arbeid og aktivitet for unge, for ingen skal sies opp så lenge man kan jobbe.

SV beviser nå to ting. For det første bryr de seg ikke om eldreomsorg. For det andre er skatt på sykdom helt greit for SV, for det kom ingen nye, friske penger til bygging av nye sykehjemsplasser. De forsvant vel i morgentåka i går. Etter

for SV å sørge for at syke og kronikere neste år skal måtte betale 3 165 kr i egenandel for sykdom, og ikke kjempe mer for å fjerne denne usosiale økningen som lå til grunn fra regjeringens side – ikke én eneste krone bort? [15:00:21]: SV har ikke støttet noe budsjettforslag fra regjeringen. Vi har stemt for våre egne forslag, og vi har endret det som har vært

tannhelse også er en viktig del av eldres helsesituasjon. Vi får til en ganske god satsing på å bygge ut den offentlige tannhelsetjenesten,

I tillegg sier vi at mennesker som er over 85 år, skal prioriteres i budsjettet for 2025. Det er fordi vi vet at tannhelse også er en veldig viktig del av helse og omsorg og av hvordan livskvaliteten er. [15:01:22]: Jeg registrerer at re- presentanten Bergstø ikke vil svare på hvorfor SV er for og synes det er greit å øke skattleggingen av vanlige folk, kronikere, folk som har sykdommer. De får nå en kraftig økning – nesten 30 pst. siden de rød-grønne overtok. Jeg har lyst til å si at jeg er litt glad for at det kommer noen penger til Helse nord, det er viktig, men jeg tror at representanten også må ta med seg at det ikke ble en eneste ekstra krone til noen sykehus ellers i landet.

sørget ikke SV for at det kom penger til alle sykehusene i hele landet, men prioriterte bare den ene delen, når vi vet at det er kjempestore behov? Det er mange pasienter, og ventetiden øker. Den kommer til å øke til neste år, og SV gjør ingenting for disse. Jeg deler bekymrin- gen for sykehusøkonomien og også for situasjonen for dem som har ordentlige tøffe tak og prøver å gjøre alt de kan i helse- og omsorgstjenestene i landet vårt invitere bredt til kampen mot helseforetaksreformen på Stortinget. Alle partier som ønsker å nappe ut elementer av den eller endre finansieringen av sykehusene – gjøre den mer gjennomsiktig, mer demokratisk, stykke opp bygg og drift – er velkommen med på laget til det. Vi vet at det sitter veldig langt inne å gi til enkelte sykehus så lenge vi har den foretaksmodellen som i dag knebler muligheten for et godt sykehustilbud. Helse nord skiller seg litt ut på den måten at det er en annen form for beredskap og sikkerhetsadgang der. Men jeg vil gladelig invitere til kampen for bedre bedre organisering av sykehusene. [15:03:41]: Det er ingen tvil om at vi lever i en krisetid. Jeg tror det er mange i Norge som kjenner på det, og det er uten tvil mange ute i verden som kjenner på det. Vi har store humanitære kriser i Gaza, Ukraina og veldig mange andre steder i verden. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt som det er i dag, og på grunn av økte priser og økt inflasjon er det også vanskeligere å gi hjelp til alle dem som trenger det.

Det som er interessant med denne budsjettenigheten, er at hvis man leser den, ser det ikke ut som om disse krisene finner sted. Det er ikke en eneste krone her som skal brukes utenfor Norges landegrenser. Mitt spørsmål til representanten Bergstø er: Er det sånn at venstresidens solidaritet nå stopper ved Norges landegrenser? Jeg vil bare oppklare en ting: Regnskogsmilliarden skal ikke brukes til regnskog i Norge, men ute i verden – bare i tilfelle det skulle være uklart. Jeg vil også si at kampen mot atomvåpen, som vi har fått løftet inn, er Så deler jeg bekymringen for en urolig tid, for kriger og kriser og de forskjellene vi ser vokser fram i verden. Derfor var det viktig for oss å få på plass en mekanisme i Nansen-pakken eller Lysbakken-pakken, som vi kaller den – som ble forhandlet fram i fjor, og som skapte en forståelse og en enighet om at oljepenger brukt ute i verden ikke er noen trussel for norsk økonomi, og derfor et mulig grep å ta. Når vi har klart å smi et verktøy, forventer vi at regjeringen tar det i bruk. Da er det viktig at man nettopp med utgangspunkt i den brede enigheten ser på situasjonen ute i verden og

Det er helt greit at en forventer at regjeringen skal gjøre enkelttiltak, men for alle de organisasjonene som driver bistand, er det lite forutsigbart. Det er de som skal møte dem som ikke får hjelp av helsetjenesten. Det er de som skal møte dem som er på flukt. Det er de som skal dele ut mat som har blitt mye dyrere. Hva tenker SV, som selv har i sitt program at de vil nå 1-prosentmålet Det samme har Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men det er akkurat som det ikke eksisterer når en nå har kommet til et forlik. det målet absolutt eksisterer. Det eksisterer i vårt forslag til budsjett, som vi kommer til å stemme for i dag, og det eksisterte definitivt da vi forhandlet på plass økt bistand i tidligere runder. Siden da har det skjedd noe,

Når man har smidd et verktøy for noen, forventer man at det blir brukt. Derfor vil jeg bare oppfordre representanten Bollestad og alle dem som er urolige for at regjeringen ennå ikke har prioritert nok til bistand, til å legge presset der det hører hjemme, er så klar, og den enigheten vi har fått på plass i Stortinget rundt Ukraina-pakken, eller Lysbakken-pakken, er så tydelig. Vi har lagt det på bordet og sagt vær så god. Nå må presset øke for at det skal bli brukt.

Først vil jeg gratulere re- gjeringen og SV med å ha kommet til enighet. Det er mye i denne enigheten som er gode prioriteringer i krevende økonomiske tider, slik som økt studiestøtte, billigere barnehage og SFO og økt barnetrygd. Likevel er kjennetegnet på disse påplussingene en manglende vilje til å prioritere dem som trenger det aller mest. Det smøres tynt utover til absolutt alle, og konsekvensen blir at de som har det vanskeligst, ikke vil oppleve at hverdagen blir særlig lettere. Jeg synes det er uforståelig at partier som påstår at de vektlegger sosial utjevning og solidaritet, ikke evner å tenke nytt om velferdsordningene våre og finne løsninger som bidrar til å redusere forskjellene i stedet for å forsterke dem. Det som imidlertid er enda mer oppsiktsvekkende, er den manglende internasjonale solidariteten. I enigheten mellom SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det svært lite som viser at disse partiene forstår hva slags krisetid vi faktisk lever i. det mest skuffende er at man etter å ha forhandlet i ukevis, og etter å ha funnet 9 nye, friske milliarder, ikke greier å nå målet om 1 pst. til bistand. 2023 har vært et blodig og brutalt år for menneskeheten. Det har aldri vært flere mennesker på flukt, og vi er vitne til forferdelige humanitære situasjoner i både Gaza og Ukraina. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV øker nok en gang oljepengebruken, men finner ikke penger i sitt eget budsjett til å prioritere verdens fattige. Venstre har klart å prioritere 1 pst. av BNI til bistand i vårt alternative statsbudsjett, med et budsjett som har lavere total oljepengebruk enn regjeringens. SV har ikke valgt å ta den kampen, jeg registrerer at Venstre har mistet en viktig alliert i kampen for internasjonal solidaritet, som det har vært sterke og stolte tradisjoner for i norsk politikk. I hele høst har vi hørt et SV som har drevet med ansvarsfraskrivelse for bistandskutt, som har ment at dette er noe regjeringen selv skulle ordne opp i, samtidig som de har sittet ukevis i budsjettforhandlinger og prioritert alt annet. SV valgte selv ikke å gå i regjering, selv om de hadde muligheten. Det fritar kanskje partiet fra å sitte og styre i det daglige, men det fritar ikke partiet fra å ta ansvar for helheten i budsjettet. Det kan hende det er velgertaktisk smart å si at dette er regjeringens ansvar, men hvem er det som betaler prisen for den taktikken? Det er verdens fattigste. betyr bl.a. at dette er et historisk svakt budsjett på utdanning for de fattigste i verden, det er et budsjett som kutter i FNs aidsprogram, et budsjett som ikke gir mer penger til Verdens matvareprogram, som nå sliter på grunn av inflasjon og høye priser, og et budsjett som heller ikke gir mer penger til klimatilpasning i historiens varmeste år. Når man heller ikke har rettet opp i regjeringens brutale kutt i mottak av kvoteflyktninger, som nå er redusert til en tredjedel av det det var da Venstre satt i regjering, viser SV at den internasjonale solidariteten rett og slett ikke er prioritert lenger. Vi lever i en tid der vi må stå opp for friheten. Krigen i Ukraina er et vannskille som har vist oss at frihet, demokrati og selvråderett ikke kan tas for gitt – det må forsvares. Skal Norge være med på å ta Europa og NATO framover i møte med autoritære stater, må Norge gjøre sitt for å bidra til sikkerhet i alliansen og hjemme. Vårt forsvar er ikke tilpasset den nye sikkerhetspolitiske verdenen. Vi mener at vi ikke kan være bekjent av å redusere Norges militære støtte til Ukraina med 2,5 mrd. kr fra 2023 til 2024, slik denne budsjettenigheten nå legger opp til. I vårt alternative budsjett har vi lagt opp til 1 mrd. kr i direkte økt støtte til Ukraina, pluss 1,5 mrd. kr til bl.a. økt ammunisjonsproduksjon, noe som kommer både Ukraina og resten av NATO til gode. Et annet område som åpenbart ikke har vært på agendaen i disse budsjettforhandlingene, er kunnskapsfeltet. I en tid da fraværet har skutt i været i grunnskolen, da mange kommuner, skoleledere og lærere roper varsko og ber om et krafttak mot ufrivillig skolefravær, er det ikke spor av en eneste ny satsing som monner. Etter et år der søkingen til lærerutdanningen nok en gang har vært svakere enn det vi ønsker oss, ligger det ikke en eneste krone på bordet for å gjøre læreryrket mer attraktivt.

år. Den kampen jeg imidlertid er overrasket over at SV ikke har tatt, er kampen for gratisprinsippet i høyere utdanning. I fjor innførte regjeringen omtrent over natten studieavgift for studenter utenfor EØS, noe som har ført til et drastisk fall i antall utenlandske studenter ved norske universiteter og høyskoler. I praksis har denne studieavgiften gjort det umulig for studenter uten rike foreldre å komme til Norge for å få en utdanning. I tillegg er det nå blitt dyrere for norske studenter å studere i utlandet. Nok en gang blir det altså størrelsen på lommeboken som avgjør hvilke muligheter man får. Er det virkelig en politikk for like muligheter og reduserte forskjeller?

Ett av dem er at folk som er arbeidsledige eller dessverre er så uheldige å miste jobben i året som kommer, også skal bli fratatt feriepengene sine og dermed muligheter til å ha opplevelser sammen med sine unger og familie. Hvorfor er det så viktig for Venstre å ta bort feriepengene fra folk som blir arbeidsledige? skal skaffe reelle inndekninger for pengene vi bruker, for å unngå å øke oljepengebruken og dermed risikere økt inflasjon, høyere renter og at det blir dyrere for folk flest, alt fra boliglån til matvarepriser. Det å faktisk tørre å gjøre noen endringer i de velferdsytelsene vi har,

flere tusen ekstra i måneden. Så det å faktisk tørre å ta reelle kutt for å prioritere dem som trenger det mest, mener vi er riktig i en tid der veldig mange opplever at det er veldig vanskelig. [15:15:14]: Vi har regist- rert at Venstre har vært mer positiv til Arbeiderpartiet og Senterpartiets satsing på billigere barnehager. En reduksjon som Venstre gjør, som også er markert i rødt, gjelder kontantstøtte. Da lurer jeg på om representanten Melby kunne forklare til representanten Sanner, som var på talerstolen i stad og påsto at hans politikk ville gi flere i barnehage, men Høyre budsjetterer med økt kontantstøtte. Hvorfor det er slik at Arbeiderparti– Senterparti-regjeringens politikk gir økt barnehagedeltakelse og dermed mindre kontantstøtte, og er mer sosial enn Høyres politikk? nå kan jeg snakke mest om Venstres budsjett, som er det jeg kjenner aller best. Vi har akkurat de samme prioriteringene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet la inn, nemlig å sikre billigere barnehage. Vi mener det er en god prioritering i en periode der folk opplever økte kostnader.

på barnehageplassene, og hvis vi i tillegg innfører rullerende barnehageopptak, som jeg tror både Høyre og Venstre har funnet rom til i sine alternative budsjett, vil det være færre som velger å benytte seg av kontantstøtte. Veldig mange som bruker det i dag, ønsker seg egentlig først og fremst en barnehageplass. Det handler ikke bare om å gjøre det rimelig, det handler også om å skaffe nok plasser, og det har dessverre ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort noen I Nationen 17. november kunne vi lese at Melby refset regjeringens sponsing av småbarnsfamilier i distriktene. Det kunne nesten se ut som om det ikke ble oppfattet som et distriktspolitisk virkemiddel. I både budsjettet og distriktsmeldingen prioriterer Senterpartiet og Arbeiderpartiet distriktene og at det skal være mulig å leve et godt liv i hele Norge. Jeg er glad for at det nå er enighet om et budsjett med en rekke tiltak for distriktene: halvering av barnehageprisene, gratis ferje, grunnskoletilskudd osv. Med Venstres opplegg ville ikke barnefamilier fått dette. Det ville ha vært dyrere for folk og næringsliv som er avhengige av ferje, veibruksavgift osv. Det er vanskelig å lese ut av Venstres partiprogram hva slags ambisjoner de har for distriktspolitikken. Det var heller ikke tema i innlegget. Man må nesten spørre seg om de har noen ambisjoner. Derfor lurer jeg på: Hva er Venstres mål med distriktspolitikken? (V) [15:17:59]: Noen av de største sat- singene i vårt alternative budsjett er viktig for nettopp distriktene. Vi bruker noen av de aller største pengene på å redusere skatter

I tillegg har vi en veldig tydelig prioritering innenfor samferdselspolitikken, og det er å prioritere mer penger til fylkesveiene. Dette er det første distriktsbedrifter trekker fram når de møter meg. Det jeg er opptatt av, er at når vi har en distriktspolitikk, må vi løse det som er spesifikke distriktspolitiske utfordringer. Problemet med barnefattigdom er at det faktisk først og fremst er en stor utfordring i de største byene. Det er der vi har mest barnefattigdom. I bydelen Stovner i Oslo lever et av tre barn under fattigdomsgrensen. Da mener jeg at tiltakene som er rettet mot det, må prioriteres i byene og ikke i distriktene.

(KrF) [15:19:11]: Den inter- nasjonale solidariteten ble nedprioritert av denne regjeringen og SV. Her har alle som signerer på budsjettet, et likt ansvar.

SV er de tre som nedprioriterer bistanden, i et år da Norge har tjent seg enda rikere på grunn av krig på eget kontinent.

Det er overraskende at regjeringen og SV ikke har lyttet til ledere, ansatte og pasienter i helsevesenet. Sykehusøkonomien er svak, og det resulterer i økte køer og usikkerhet for sykehusenes drift framover. Det er et paradoks at helseministeren gjentatte ganger har sagt at vi ikke mangler penger, men vi mangler folk. Sannheten er at sektoren mangler begge deler, en plass må regjeringen starte. Selvsagt mangler vi folk når denne regjeringen ikke dekker inn pris- og lønnsveksten og legger ansvaret for å dekke inn dette gapet over på de ansatte, som må springe fortere og mer for å klare å holde køene så noenlunde intakte. Verdien av et menneske synker ikke fordi det blir eldre. denne valgkampen snakket vi opp ad stolper og ned ad vegger om norsk eldrepolitikk, om trygge helsetjenester, gode pensjonsordninger og en rikere hverdag for de eldre. Det er dyrtid, og minstepensjonistene har det trangere økonomisk enn mange andre. Kristelig Folkeparti har over flere år sørget for å øke minstepensjonen, i vårt alternative budsjett økte vi minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4 000 kr. Regjeringen øker ikke den i det hele tatt. Hvor ble det av det historiske løftet for eldre? Vi har ønsket å videreføre eldreombudet, trygghetsboliger i Distrikts-Norge og en storstilt satsing på aktivitetstiltak for eldre, fordi ensomheten er stor. er stor. Vi kan ikke love i valgkamp og så svikte så totalt noen måneder etterpå, når budsjettet kommer. kommer. Dette handler om folk. Dette handler om folk som har skrudd ned strømmen, og som nå sitter rundt i hjemmene og ikke bare er kalde, men også ensomme. For egen del var jeg med Frelsesarmeen i fjor og møtte eldre i denne byen som skrapte rim av veggene, ikke fordi det var så kaldt ute og varmt inne, men fordi det var kaldt både ute og inne, og de hadde ikke penger til å betale regningen med. Derfor er Kristelig Folkeparti opptatt av at det vi sier, gjør vi også når vi lager budsjett.

[15:23:51]: Det har vært in- teressant å følge denne debatten, og det har vært interessant å høre representanten Bollestads budsjettinnlegg. Jeg er litt opptatt av noen av de tingene som ikke ble tatt opp i dette innlegget. Det gjelder bl.a. barna våre, som jeg ikke synes det ble snakket nok om,

Det som det selvfølgelig går an å stille spørsmål om, er: Er det kun ideologiske baktanker rundt å fjerne så mye undervisning i grunnskolen, eller handler det bare om å dekke inn de andre satsingsforslagene? Dette er i hvert fall et spørsmål jeg ønsker å stille representanten Bollestad her.

livet i skolen ikke bare handler om timer, som vi kutter noen av, men det handler om innhold og nærhet for å bygge ungene våre til både kunnskap og sosialt nærvær. Det ligger til grunn for dette. [15:25:27]: Jeg kan være enig med representanten Bollestad i at det er mye mer enn timetallet som skal ligge til grunn for at barna våre skal ha det greit på skolen. Samtidig vet vi at skolen og skolehverdagen er en stor del av det sosiale fellesskapet.

er, som jeg sa tidligere, opptatt av innholdet. Vi er opptatt av at lærelysten for unger blir større hvis en bruker både bøker bedre og har større lærelyst og leseglede hvis de også får lov til å bruke bøker. Det samme handler om biblioteket – at en ikke bare leter på skjermen,

[15:29:30]: Forrige taler var også inne på den store avstanden mellom internasjonal solidaritet på borgerlig side,

men det var jo under Solberg-regjeringen at man unngikk å fatte de nødvendige vedtak for faktisk å sikre sykehusøkonomien skikkelig for å unngå det uføret sykehusene er i nå. Bollestad snakker veldig ofte om at hun har vært helsepersonell mer enn hun har vært politiker.

Det er et alarmerende tall. Den priskrisa flere og flere opplever nå, er veldig alvorlig, og den truer selve grunnlaget for julefeiringen, en viktig kristen høytid som Kristelig Folkeparti, men også resten av Norge, er opptatt av. Jeg hørte representanten snakke om barnetrygd og om å øke inntektene til minstepensjonistene. Det er viktig og bra, men en annen gruppe som også sårt trenger penger nå, er sosialhjelpsmottakerne.

(KrF) [15:32:50]: Jeg deler Rødts bekymring for alle dem som gruer seg til jul. Det er ikke bare barnetrygden som trengs å økes; det trenger også andre ordninger, og der vil jeg gi ære til SV, som faktisk økte også andre ordninger i budsjettet.

forutsigbarhet for ideelle aktører som gjør jobben – når ikke regjeringen gjør det. Støre [15:33:59]: En av de største endringene i Norge de siste årene er at veldig mange har fått dårligere råd. I statsbudsjettet vi overtok fra den forrige regjeringen høsten 2021, var prisveksten for 2022 beregnet til 1,3 pst. Den endte på 5,8 pst. De to siste årene har prisene på de varene og tjenestene vi kjøper, i snitt økt med nesten 15 pst., og styringsrenten er økt 13 ganger. I sum: Priser og renter gir utslag i folks økonomi. For en familie med gjennomsnittslån på 3,5 mill. kr betyr renteøkningene om lag 100 000 kr i økte utgifter årlig. Regjeringen har en plan for landets økonomi og for folks økonomi. For det første: Vi har oppnådd enighet om et trygt og ansvarlig budsjett som skal bidra til at prisstigningen går ned, at vi når rentetoppen og bidrar til at rentene skal ned igjen. Samtidig dekker vi ekstraordinære kostnader knyttet til mottak av flyktninger, Nansen-programmet for Ukraina og økte investeringer i Forsvaret. For det andre: Vårt mål er å ha Europas laveste arbeidsledighet og få enda flere ut i trygge jobber. 130 000 har kommet ut i jobb siden denne regjeringen overtok, og ledigheten er lavere enn i alle år under den borgerlige regjeringen. Bare siden i fjor har 5 000 under 30 år kommet tilbake i aktivitet. Med ungdomsgarantien vil stadig flere unge få mulighet til å kvalifisere seg og komme i jobb. For det tredje: Vi bryr oss om folks hverdagsøkonomi, og med flere i jobb og et mer omfordelende budsjett har vi mulighet til å bygge ut universelle velferdsordnin ger for alle. Vi fjerner usosiale kutt og styrker velferden – til havs gjennom lavere ferjepriser, i luften gjennom lavere priser på kortbanenettet og til lands gjennom økte stipender for elever og studenter. Pensjonistene får et godt oppgjør i år med en vekst i pensjonene på 8,5 pst., og nå øker vi også minsteytelsene i barnetrygden. Barnefamiliene får i tillegg lavere barnehage- og SFO-priser. Det er trippelt bra: for barnefamilienes hverdagsøkonomi, for barna som får delta i lek og læring, og for arbeidslinjen. arbeidslinjen. Den økonomiske uroen vi nå styrer oss gjennom, kommer etter år med økte forskjeller i Norge og en global pandemi, og samtidig med krig i Midtøsten og Ukraina, energikrise i Europa og klima- og naturkrise. I går kom jeg tilbake fra klimatoppmøtet i Dubai, og Norges beskjed til resten av verden var klar: Klimahandlingene må gå raskere enn klimaendringene. Med 2024budsjettet viser vi for første gang i Norge hvordan vi på en realistisk og troverdig måte kan nå klimamålene. Vi utvider CO2-avgiften, øker bruken av biodrivstoff, reduserer utslippene i jordbruket og intensiverer omstillingen i de sektorene som slipper ut mest. Det skjer bl.a. ved at vi styrker vårt grønne industriløft med 15 mrd. kr til egenkapitalutvidelser, låneordninger, garantier, tilskudd og andre grep, som bidrar tisl bl.a. omstilling fra et fossilt til fornybart energisystem, fangst og lagring av CO2, bærekraftige matsystemer, elektrifisering av transportsektoren fra kjøretøy til skipsfart og oppstart av nye, grønne næringer som verden trenger. Oppgavene her hjemme er store, men de er mulige, og vi skal nå våre mål om kutt i 2030 og om karbonnøytralitet i 2050. Gjennom forliket med SV forsterker vi satsinger på grønn omstilling her hjemme, og vi trapper opp innsatsen for å bevare regnskogen globalt. globalt. Vi skrev Hurdalsplattformen i en ganske annen tid. Mye har forandret seg. Budsjettet er utviklet for å svare på alvorlige oppgaver knyttet til folks og landets økonomi, sikkerhet og trygghet. Ikke minst det siste, i en mer utsatt sikkerhetspolitisk situasjon, gir oss i Stortinget et stort ansvar, og regjeringen skal møte dette gjennom en invitasjon til samarbeid om langtidsplanen for Forsvaret. Så mye har forandret seg, men noe ligger også fast. Vårt oppdrag er å sikre tryggheten for folk i alle deler av landet og sikre utviklingen av et mer rettferdig samfunn, med store muligheter og små forskjeller. Jeg vil takke SV for et godt, tillitsfullt og konstruktivt samarbeid. Sammen har den rød-grønne alliansen i regjering og på Stortinget gjort et godt budsjett enda bedre. (H) [15:38:29]: Statsministeren be- skrev godt de utfordringene vi står i, og også hvor alvorlig det er for familiene når rentene stiger. 2024 2023 endelig et budsjettforlik. Det kom sent, men kanskje ikke så godt, for det som gjorde at budsjettet kom i havn, var et budsjettriks. Man tok 9 mrd. kr som ikke var satt av til å brukes, og så brukte man det oppå. I tillegg til det ligger det i dette budsjettet penger til å ta imot 25 000 flyktninger, 20 000 fra Ukraina og 5 000 i tillegg, men UDI anslår at det kan komme 35 000 flyktninger bare fra Ukraina. I tillegg til det legger regjeringen seg på en forventet prisvekst som er 1 prosentpoeng under Norges Bank. Med summen av dette kreative budsjettgrepet hvor det altså brukes 9 mrd. kr mer enn foreslått, i tillegg til det som kan være grov underfinansiering av flere poster, hvor sikker er statsministeren på at dette budsjettet bidrar til at prisveksten og renten går ned? Asheim representerte, la et budsjett som anslo at budsjettprisstigningen i 2022 skulle være 1,3 pst. Det ble 5,8 pst., så det har vært regnet feil før. Vi legger våre tall på grunnlag av de beste analysene vi får fra våre fagmyndigheter. Det er ikke et politisk bestemt tall. Jeg håper vi når det målet. Jeg tror vi er på vei dit. Så vil jeg bare gjenta det som finansministeren tydelig har sagt tidligere i dag, og som regjeringen sier, at dette er et ansvarlig budsjett. Vi øker ikke oljepengebruken. Den er på 2,7 pst. Så skal vi gjøre opp dette budsjettet og være ansvarlig for det. Her står representanten for et parti som budsjetterer med å selge bygninger i Oslo for å finansiere varige velferdsordninger. Så det finnes ulike grep å se tilbake på også for andre partier. Summen er at dette er et ansvarlig budsjett. Det skal bidra til å få prisstigningen ned, og at rentetoppen nås, og at renten også kan gå ned. Det er viktig for dem som sliter aller mest i samfunnet vårt, men det er faktisk viktig for alle i dag, for alle har opplevd at økonomien blir trangere med prisstigning og høye renter.

og som så brukes inn på budsjettet. Når statsministeren viser til at vi foreslår å selge et bygg for å finansiere deler av budsjettet, ja, hva er det sammenlignet med 9 mrd. kr? kr? Man har funnet dem på en post og så brukt dem til varige utgifter. Faktum er at finanskomiteens leder, representanten Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet, sa i en VG-sak før forhandlingene begynte, at det som har skjedd siden budsjettet ble lagt fram, er «at det har kommet tall som øker sannsynligheten for renteheving i desember». Og videre: «Vi må ha en ansvarlig pengebruk så vi kommer over rentetoppen så fort som mulig.»

Vi holder på den prosenten. Hvis vi ser ute i markedene som har vurdert dette budsjettet som ble klart i går, har det ikke vært spor til uro over det. Jeg gjentar at det er et ansvarlig budsjett. Det at man gjør disse disposisjonene når det gjelder penger som er avsatt – noe er over streken, som det heter, noe annet er under streken – er helt rimelig. Det er en del av måten man driver et land på. Dette var penger satt av til et formål som nå ikke er aktuelt. Vi flytter dem til et annet formål, og så skal vi selvfølgelig gjøre opp et ansvarlig budsjett også for 2025, basert på det som er oppsummeringen gjennom 2024. Men jeg gjentar: Det er et ansvarlig budsjett som løser viktige oppgaver. Det er også viktig å si at dette er et budsjett som samlet sett kommer til å kunne øke mulighetene til å få enda flere folk i jobb, som sørger for at vi får større kapasitet i økonomien. Det er det viktigste, at vi trygger folks økonomi, og at vi trygger folk arbeid. [15:42:26]: Jeg tror Stortinget er godt kjent med reglene, med over og under streken. Men kan statsministeren forklare hva som ville vært forskjellen for norsk økonomi dersom man bare tok 9 mrd. kr ut av oljefondet, og det man gjør nå med å ta 9 mrd. kr som ikke var i bruk. Hele poenget med å omprioritere på et budsjett er jo at man flytter aktivitet fra et sted til annet. Bruker man mer penger, øker presset, øker aktiviteten. Hva er forskjellen på

Når vi ser at det ikke er antatt mulig bruk, kan vi disponere de pengene på en ansvarlig måte, som vi har gjort. Jeg mener det er av betydning at vi ikke øker oljepengebruken, at vi har holdt igjen i en tid hvor det er mange prosjekter vi gjerne skulle gjennomført innen bygg og anlegg, innen en rekke andre ordninger, og at vi har funnet rom både på inntektssiden og på utgiftssiden i dette budsjettet, i en god avtale med SV, til å ha satsinger som tegner en tydelig retning. Det er jo slik at de pengene ikke bare er disponert innenfor et ansvarlig opplegg fordi vi skal

[15:43:59]: Jeg tror mange, i lik- het med Fremskrittspartiet, reagerer på at regjeringen og statsministeren reiser verden rundt og deler ut milliarder av kroner til regnskog, moderne kokeovnsløsninger i Afrika, klimafond og klimatilpasning, mens flere og flere nordmenn må stille seg i kø hos frivillige organisasjoner for å få mat på bordet. Statsministerens svar er å sende folk på Nav for å få sosialhjelp. Statsråd Brenna insinuerer at folk som ikke trenger det, står i matkø. Budsjettforliket legger opp til å kaste bort milliarder av kroner på klimatiltak med høy risiko, mens det deles ut noen smuler i økt støtte til utvalgte grupper. Skjønner statsministeren at folk reagerer på at milliardene sitter løst og deles sjenerøst ute i verden, samtidig med at matkøene i Norge vokser og folk får beskjed om å bli sosialhjelpsmottakere? opptar regjeringen. Derfor er målet å få prisstigningen ned, at rentetoppen nås, rentene skal ned. Her er det også økning i støtten til matsentrene som deler ut mat. Det er en styrking av Nav, som kan møte folks behov. Det prioriterer regjeringen, og vi skal sørge for at vi leverer på det. Men det hadde jo vært enkelt med milliarder hvis vi sa at klimautfordringene ikke var et problem. Hvis vi skulle si til våre barn og barnebarn at klimamålene Norge har vært med på å sette, skal ikke Norge nå, da hadde vi hatt ekstra penger til å gjøre en lang rekke andre ting. Men regjeringen mener det er viktig at vi satte mål i Paris via våre forpliktelser i 2030, og vi har på noen områder unike muligheter til å hjelpe verden videre på en måte som også gir muligheter her i Norge. Så respekterer jeg at Fremskrittspartiet mener at det ikke er et problem, og at vi ikke burde ta tak i det, men der er altså forskjellen: Vi skal bekjempe både fattigdom i Norge og de økte forskjellene som kom særlig da Sylvi Listhaugs parti var i regjering, og så skal vi ta vårt internasjonale ansvar i tillegg. [15:45:54]: Nå er det sånn at politikken flytter utslipp, den kutter ikke utslipp. Det er det man holder på med i Norge. I dag får næringslivet i Sør-Norge servert årets høyeste strømpris. Under statsministerens regjering går Norge nå inn i den tredje vinteren på rad med skyhøye strømpriser som svekker konkurransekraften og rammevilkårene for norske bedrifter. Den verdensledende aluminiumsprodusenten og hjørnesteinsbedriften Alcoa varslet nylig at den vurderer full nedstenging i Farsund på grunn av de høye strømprisene. Regjeringens handlingslammelse i energipolitikken gjør at vi nå risikerer å miste det som i rundt hundre år har vært vårt store konkurransefortrinn: billig og tilgjengelig kraft. kraft. Statsministeren er veldig opptatt av å dele ut milliarder av skattekroner til klimaprosjekt i utlandet om dagen, men hva er klimagevinsten av at norsk industri i verste fall må flagge ut på grunn av skyhøye strømpriser og erstatte ren produksjon med kull, olje og gass i utlandet? Da vil jo bidraget vårt være at utslippene går opp. Gahr Støre [15:46:54]: Vi har årets kaldeste dager i Sør-Norge, vi har de stilleste dagene i Sør-Norge i år, og da er energiprisene høyere enn ellers. Gjennomgående i år har vi hatt lavere strømpriser enn de har hatt i Europa, og det er sånn vi ønsker at det skal være. Men skal vi klare å sikre det, må vi ikke følge politikken til representanten Listhaug. Hun sier jo at ny kraft skal vi ikke ha. Den lavthengende frukten som vind på land er, har vi nå muligheten til å sikre oss, og det er representanten Listhaugs parti imot. Så det blir veldig vanskelig å si at hun skal sikre lave priser, når det som altså skal til – mer kraft, mer nett, mer enøk

Det kan virke som Arbeiderpartiet har brukt mye tid denne høsten på workshops og seminarer. Det har bl.a. resultert i en del friske medieutspill, bl.a. fra partiets nestledere, der statsråd Brenna vel fornærmet flere hundretusen i Norge ved å si at man må klare å «stå opp om morran». Men hvis vi ser forbi retorikken i det utspillet, ligger det jo et godt politisk poeng der, nemlig at det skal lønne seg å jobbe. Noe av det som Rødt har vært opptatt av i den debatten, er frikortet for de uføre, eller fribeløpet, som gjør at man kan jobbe ved siden av uten at uføretrygden Hvis man skal tro at disse utspillene er mer enn bare å tøffe seg, men at man faktisk ønsker politisk endring, ville jeg trodd at fribeløpet er noe man foreslo å øke, enten i budsjettet eller i forliket. Etter som jeg forstår, er det et tiltak som også har støtte på høyresiden i Norge, og er dermed kanskje noe et flertall på Stortinget ønsker.

I dette budsjettet har vi tatt tak i en god del av de usosiale ordningene som ble innført av den forrige regjeringen, og fått avviklet dem. Man tar ikke alt på ett år, det tar ett og to år. Vi har bedret situasjonen for uføre når det gjelder en lang rekke av de ordningene som er viktig for dem som sliter aller mest, barnetillegg osv. Så samlet sett skal uføre komme bedre ut. Det statsråd Brenna er opptatt av, er at de 600 000 som i dag står utenfor arbeid, men som kan arbeide litt eller ganske mye, må vi legge til rette for. Det er den veien vi må vri arbeidsmarkedspolitikken. Representanten vil se at regjeringen skal arbeide ut nye forslag til hvordan vi kan stimulere til at mennesker kan velge jobb og kombinere det med trygdeytelser. Det krever et godt arbeid som vi nå er i gang med og skal legge fram etter hvert.

[15:50:11]: I dag bor omtrent 110 000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Vi vet at det å vokse opp i sånne familier kan resultere i lavere deltakelse i barnehage og SFO og fritidsaktiviteter, det gir dårligere boforhold, svakere skoleresultater, mindre utdanning og dårligere helse. Det er rett og slett en ulikhetsfelle som det er veldig viktig at vi bekjemper. Tidligere i år leverte en ekspertgruppe om barn i fattige familier en utredning, og deres hovedgrep er bl.a. å øke barnetrygden kraftig, men i tillegg skattlegge den, noe som skaper et handlingsrom for nettopp å øke den for de familiene som har minst i dag. Det vil gi betydelig mer til de familiene enn de 200 kronene som denne budsjettenigheten har kommet fram til. Så vidt jeg har registrert, har statsråd Kjersti Toppe vist en slags åpenhet til dette forslaget. Det samme gjorde Rogaland Arbeiderparti i fjor. Mitt spørsmål til statsminister Støre er om han kan si noe mer om hvorvidt dette er et grep som regjeringen vurderer for å nå fram til de ungene som trenger det mest. Statsminister Jonas Gahr Støre [15:51:15]: Jeg sy- nes dette er av de forslagene som vi skal diskutere og vurdere. Det har ikke vært grunnlag for å konkludere med noe slikt i disse budsjettrundene, men vi må se på alle ordninger som kan bidra til å nå folk på en måte som avhjelper den vanskelige situasjonen de er i. Tiltak for de 110 000 barna som er i lavinntektsfamilier, er i første rekke å bistå foreldrene slik at de kan komme i jobb. Det er det aller viktigste. Det er veien ut av fattigdom. Så må vi se på hvordan trygdeordningene og velferdsordningene, støtteordningene, kommer ut når det gjelder fordeling, rettferdighet osv. Jeg synes ikke det er riktig å stå her i dag og avvise det forslaget. Det har sider ved seg som man kan se posi tivt på. Men vi trenger å utrede det bedre før vi konkluderer. Jeg er sikker på at det kommer til å være et tema som de ulike partienes programprosesser, også mitt eget parti, kommer til å se på.

gang. Statsministeren sa at når det gjelder klima, skal vi kunne se ungene våre og barnebarna våre i øynene og si: Vi gjorde det vi kunne for å få ned utslippene. Kan statsministeren se de samme barnebarna i øynene og si at vi gjorde det vi kunne for å få ned ulikhetene i verden, og brukte de pengene vi hadde, for å redusere forskjeller. [15:53:14]: Politikk er å avveie mange hensyn. Det må vi gjøre på en god måte. Da legger vi et verdisyn i bunnen, og deler av det verdisynet tror jeg representanten og jeg deler. Det gjør inntrykk å være på klimatoppmøtet og høre at skogsatsingen nå gjør at Indonesia har kuttet avskoging med 90 pst. pst. under ti måneder med Lula. Colombia reduserer, Kongo reduserer. Det skriver seg tilbake til et initiativ som Norge var i førersetet for å gjennomføre. Det har vi gjennomført nå, siden 2007, og det gir resultater. Det får klimagassutslippene ned, det får folk i jobb, og det reduserer fattigdom.

Når representanten Bollestad tidligere har sagt at det ikke kommer én krone mer, og at det kuttes i bistand, da er det prosentlek. Det er en vesentlig satsing, og det er satsing på områder som er ment å treffe fattige og bidra til utvikling.